itd. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Molim?

Ja predlažem imamo tri slučaja pa predlažem da se provede objedinjena rasprava o tome. Naravno da će se glasovat odvojeno to je potpuno jasno za svakog od njih. Ako se vi slažete radi vremenske uštede. Evo čini mi se da se svi slažu pa ću zamoliti predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće. Izvolite. Evo zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Ja bi ipak svako izvješće pojedinačno pročitao pa onda rasprava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 11. sjednici održanoj dana 17. siječnja 2017. godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Tomislava Karamarka upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Bože Petrova, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Božo Petrov zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora je jednoglasno sa 7 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće odluke: Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Bože Petrova po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Tomislava Karamarka po tužbi koja je podnijeta 16. rujna 2016. godine Općinskom sudu u Zadru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Znači u slučajevima privatnih tužitelja povjerenstvo će Hrvatskom saboru i dalje predlagati uskraćivanje odobrenja za pokretanje odnosno vođenje postupka. Naš je stav da institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta dužnosti zastupnika a ne u cilju zaštite zastupnika kako pojedinca. Bitno je za reći još da se kazneni postupak može pokrenuti i voditi nakon isteka mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Evo pa i na izvješće za zastupnika Miru Bulja. Znači također Mandatno-imunitetno povjerenstvo na sjednici, našoj 11. sjednici održanoj dana 17. siječnja 2017. godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Tomislava Karamarka upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Mire Bulja, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Miro Bulj zastupnik je također 9. saziva Hrvatskog sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. U ovom slučaju nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora većinom glasova, 6 za i 1 protiv predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće odluke: Da se za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Mire Bulja po zahtjevu punomoćnika privatnog tužitelja Tomislava Karamarka po tužbi koja je podnijeta 16. rujna također 2016. godine Općinskom sudu u Zadru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Obrazloženje je identično kao i u prvom slučaju. Hvala lijepa.

Staniše Žarkovića iz Virovitice i Nenada Vlahovića iz Garešnice upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv profesora doktora znanosti Milorada Pupovca, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. Kaznenog zakona. doktor znanosti Milorad Pupovac zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Međutim, kada Hrvatski sabor nije na okupu o pravu zastupnika na imunitet odlučuje Mandatno-imunitetno povjerenstvo s time što njegovu odluku naknadno mora potvrditi Hrvatski sabor. Bez rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovnu članka 76. stavka 5. Ustav RH i članka 27. stavka 1. i 116. Poslovnik Hrvatskog sabora jednoglasno je donijelo odluku za vrijeme trajanja zastupničkog mandata

I to je to, obrazloženje je također isto. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Mandatnog-imunitetnog povjerenstva i otvaram raspravu. Za raspravu se prvo javio uvaženi, u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk koji će podijeliti vrijeme sa Gordanom Marasom. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** To zbog ujedinjavanja. Poštovane kolegice i kolege najprije prilikom objašnjenja razloga zašto je Mandatno-imunitetno povjerenstvo predložilo da se ne skine imunitet dvoje od troje zastupnika pozivali smo se i dosadašnju praksu. Ali nije se Mandatno u potpunosti pozvalo na dosadašnju praksu. Dosadašnja praksa bila je da se za prijedlog državnog odvjetništva skida imunitet, a da se za privatne tužitelje ne skida imunitet osim ako ovaj za kojega se traži skidanje imuniteta nije HDZ proglasio kriminalnom organizacijom, onda se skine imunitet. To se dogodilo Željku Jovanoviću 2011. godine. Sada imamo jedan blaži oblik proglašavanja ne stranke nego vodstva odnosno tadašnjeg predsjednika stranke na taj način i mi smo u jednoj dilemi hoćemo li se pridružiti dosadašnjoj praksi u ekstenzivnom ili u ovom blažem tumačenju i pomoći kolegama iz HDZ-a da nastavimo ono što su oni 2011. godine napravili recimo kolegi Željku Jovanoviću. Dakle to je jedno iskušenje kojemu kojemu smo se ipak oduprli, mada mislimo da bi to suđenje u kojem bi se s jedne strane našli bivši predsjednik HDZ-a, a s druge strane predsjednik Sabora i jedan od najaktivnijih saborskih zastupnika iz redova vladajuće koalicije, to bi doista bio spektakl. mislim da bi hrvatska javnost uživala čuti argumente jedne i druge strane u tom suđenju koje bi se možda dogodilo ako bi Hrvatski sabor skinuo imunitet kolegi Petrovu i kolegi Bulju. Međutim, nešto drugo je tu također bitno napomenuti. Govori se o nečemu što je izrečeno u kampanji, političari naravno moraju biti spremni da malo više čuju na svoj račun, ali političari također moraju biti svjesni odgovornosti za izgovorenu riječ. Kada se nešto kaže u predizbornoj kampanji obično se kaže to je rečeno u kampanji pa se nakon kampanje malo tenzije spuste. zahtjev došao u javnost jedan od dvojice kolega ne da je spustio tenzije nego još dodatno išao povećati tenzije u javnosti. Dakle sada govorimo o nečemu što je modus političkog djelovanja nekoga od zastupnika, to je također legitiman izbor, ali se zato moraju snositi posljedice i moraju se biti spremni suočiti sa time na koji način vrše svoju političku aktivnost i kada prelaze onu crvenu crtu koja je političarima svakako dozvoljena ako to tako smatraju, ali moraju biti spremni onda da dobiju i kontra udar odnosno da se sa time što su rekli suoče na sudu ako nisu spremni se ispričati onome kojemu su to rekli. Mi smo spremni naravno razmotriti zamolbu kolega ako bi oni sami htjeli da im se skine imunitet i ne bi željeli dodatno komplicirati ove stvari. Možemo s ove govornice naravno pozvati političare koji obnašaju odgovorne dužnosti ili žele jednom obnašati odgovorne dužnosti, da svoje političke suparnike nazivaju na onaj način koji neće biti u primisli da završe zbog toga pred sudom. Ako im se omakne neka teža riječ da budu spremni napraviti korak nazad ili doista da se suoče onda sa takvim optužbama pred sudom. Moram reći da doista bio sam u dilemi kako glasati o ovome zahtjevu što se tiče kolege Bulja, međutim da ne bi previše komplicirali nastavit ćemo sa dosadašnjom praksom, a to je da za privatne tužbe nećemo skidati imunitet, mada ne podržavamo kada se ovakav način međusobne komunikacije jer što se tiče gospodina Karamarka ne možemo reći da je on bio najpopularniji HDZ-ov političar među nama i da smo ga nešto pretjerano štedili. Među nama, među nama, među SDP-ovcima. HDZ-ov među SDP-ovcima i ne može se reći da smo ga pretjerano štedili u javnim nastupima, ali očito da nitko nije napravo takav faul da bi od njega zaslužio tužbu za klevetu, što su uspjeli njegovi dojučerašnji koalicijski partneri i oni s kojima je danas u koaliciji, a to je njegova stranka naravno on je još uvijek član. Prema tome, ako kolege iz HDZ-a ne žele štititi na taj način bivšeg predsjednika, mi nećemo pretjerano puno na tome inzistirati. Ovo će biti očito jedna priča o odnosima MOST-a i HDZ-a i INA-e i sada će nastaviti kolega Maras. Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Inače ova rasprava se vodila dosta intenzivno i na Mandatno-imunitetno povjerenstvu. Nisam pristalica onih koji govore da je ovo stvar tehnike jer ovo pogotovo ova danas točka je duboko stvar politike i stvari kako funkcionira naša država. Znači tu se ne optužuju ljudi koji su u opoziciji koji su to izabrali zato što im je to možda stilska figura u Saboru, lakše će doći u medije, tu se optužuju ljudi koji vode naše zemlju. Inače nedosljednost HDZ-a, na to smo navikli, znači tu se ne treba začuditi zbog čega za Jovanivića glasaju na jedan način, a sada će glasati na drugi način. To je nešto na što je hrvatska javnost navikla, na to da ih se optužuje za kriminal smo također navikli jer imamo slučajeva desetak vjerojatno istaknutih HDZ-ovaca koji se zadnjih deset godina optužuje za najgore moguće korupcijske afere i za kriminal, ali ono što nismo navikli da cijela Vlada, cijelo funkcioniranje države u biti se dovodi u pitanje zbog odnosa dvaju partnera zbog toga što jedan partner očito koji je naravno veći u koaliciji ima svoju agendu koju provodi zadnjih 15, 20 godina i nastavlja dalje raditi na taj način i drugi partner koji pokušava biti u vlasti, a u biti u glavi je u opoziciji. Znači sa jedne strane kada im paše su vlasti i na neki način konzumiraju tu vlast najčešće se radi o kadrovskim pitanjima itd., a sa druge strane kada treba kritički progovoriti jer naravno svi u Hrvatskoj vide da nije dobro to što HDZ radi onda se javljaju i vrlo su aktivni i onda dosta često budemo zbunjeni slušajući kolegu Bulja šta on to govori i zašto govori već godinu dana iste stvari, a ne poduzima ništa i ništa se de facto ne dešava, znači konkretno u Vladi. A koji su problemi? I naši građani se ovdje vjerojatno pitaju zbog čega ne funkcioniraju stvari oko INA-e, zbog čega premijer Plenković jučer ne zna šta će odgovorit i šta će napraviti oko INA-e? Pa vidite paradoksalnu situaciju, on prepoznaje da je ministrica Dalić u sukobu interesa i ne stavljaju u Povjerenstvo za sukob interesa… jer zbog tih stvari koje se dešavaju ovdje i tužbe koje je HDZ-ovac jedan pokrenuo protiv gospodina Petrova i kolege iz MOST-a se ove sve stvari dešavaju. Ja to moram reći hrvatskim građanima. Znači zbog toga što gospodin Petrov i većina ljudi u MOST-u govori ovakve stvari predsjednik HDZ-a smijenjen je jer je uhvaćen u kriminalnim radnjama. Predsjednik HDZ-a, njihovog koalicijskog partnera s kojim su sada u koaliciji oni su smijenili jer je uhvaćen u korupcijskim radnjama. Zbog toga jučer premijer Plenković ne zna šta napraviti i imenuje povjerenstvo, inače to je uobičajena praksa ove Vlade, kad je neki problem imenuje povjerenstvo i ne napravi ništa, imenuje povjerenstvo gdje osoba na koju se pozivao u cijelom postupku nije unutra. Znači on prepoznaje njezin sukob interesa, boji se da neće doživjeti napad jer to nije iskomunicirao sa kolegama iz MOST-a da ne bi možda njega gospodin Petrov sutra napao na ovaj način kao što je napao prethodnog predsjednika HDZ-a i stvari ne funkcioniraju. Ista stvar oko porezne reforme, ista stvar oko prodaje HEP-a.

Znači gospodin Plenković se boji da ga gospodin Petrov ne optuži kao što je optužio prethodnog predsjednika HDZ-a da je smijenjen jer je uhvaćen u korupcijskim i kriminalnim radnjama i zbog toga ne može donositi, znači paralizirane su ove ključne odluke koje premijer Plenković mora donijeti jer tu nema iskrene suradnje, jer tu je pitanje samo trenutne koristi zbog toga što su jedni i drugi na vlasti. I to vam želim reći. Vrlo bitno je da hrvatski građani čuju da ova vlast ne funkcionira zbog enormnog međusobnog nepovjerenja, zbog zadrške koje apsolutno mislim da je opravdano od strane MOST-a obilježena HDZ-ovim djelovanjem zadnjih 10, 15 godina i ja bi bio, ne zabrinut nego mislim da bi takva suradnja bila nemoguće. Ali ne može zbog toga država trpiti, ne može zbog toga premijer Plenković ne znat šta napraviti oko INA-e, šta napraviti oko HEP-a, šta napraviti oko plana gospodarenja otpadom, šta napraviti oko natječaja za javna poduzeća… mi imamo vrlo jasno definirane probleme i jasne osobe o kojima ovdje se razgovara hoće li se skinuti imunitet ili ne. Ja vas lijepo molim da se držite teme a da ne koristite to za ono što je mene zasmetalo malo što sam maloprije čuo riječ spektakl. Ja znam da neki žele napraviti spektakl od ove sabornice ali nemojte to raditi. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine Ni ne trebate, ali se držite teme. **Maras, Gordan (SDP)** Ja ne mogu raspravljati ono što ćete vi meni napisati i da ja to tu pročitam. Ja moram reći da je ovo prvorazredni politički skandal da dva partnera se optužuju za kriminal a vode državu. To je prvorazredni politički skandal. I zbog toga je blokirano odlučivanje u RH, zbog toga premijer Plenković ne zna šta napraviti ni oko INA-e, ni oko HEP-a, ni oko plana gospodarenja otpadom, ni oko mnogih drugih stvari i to građani moraju čuti. Pa gospodine potpredsjedniče predsjednik MOST-a ili ne znam jel predsjednik ili kad imate izbore, znači bit će predsjednik MOST-a gospodin Petrov, predsjednik Hrvatskog sabora je za predsjednika HDZ-a rekao da je smijenjen jer je uhvaćen u kriminalnim radnjama. Pa šta to nije tema koju hrvatski građani opće se moraju pitati zbog čega MOST i HDZ i kako oni opće to mogu surađivati? Kako je to moguće kad tolika je doza nepovjerenja i nemogućnosti za suradnju? uopće nas ne treba iznenađivati, to će se dešavati u narednom periodu. Slušat ćemo Bulja 4 godine ovdje kako govori da su svi isti a ništa se neće mijenjati, stvari koje su od presudne važnosti će biti blokirane, predsjednik Vlade će i u buduće imati rezervu oko toga šta napraviti jer nema podršku jer ova Vlada ne funkcionira. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega ja vas sad opominjem, molim vas držite se teme. Tema nije predsjednik Vlade, znamo točno tko je tema i molim vas držite se teme. Ja se cijelo vrijeme držim teme. Meni je žao gospodine potpredsjedniče, ja s vama ne mislim ovdje raspravljati, ja samo želim …/Upadica Reiner: da ova vlast nije sastavljena da bi njima bilo bolje, da bi funkcionirala nego je sastavljena iz parcijalnih i sitnih interesa i funkcionira tako i dalje i bit će neefikasna i već sada je najneefikasnija Vlada koja je bila u RH. Jer ako se predsjednik Vlade izgubi jučer oko INA-e zbog nepovjerenja, zbog nepovjerenja koalicijskog partnera znači da ćemo tu cijenu plaćati svi mi i dalje. I ovo nije čisto tehničko pitanje i o ovome naši ljudi moraju čuti. I zašto primjerice kolege iz HDZ-a inzistiraju do jučer ja bih rekao prihvaćeno, obljubljenog predsjednika svoje stranke koji je dobio preko 90 tisuća glasova na internim stranačkim bez ikakve, evo dam se kladit da ni u jednoj replici koju ću ja danas dobiti tu neće biti obrane bivšeg predsjednika HDZ-a Karamarka. Do prije 6 mjeseci svi su mu pljeskali, doživljavao je emotivne emocije kad bi ušao u dvoranu a danas će se svi ograđivati i reći šta Maras uopće spominje Karamarka? Zašto spominje Karamarka? Pa spominjem ga zbog toga što ja predsjednik Sabora vašeg istaknutog člana, ne samo njega i Jozo Petrović je još uvijek istaknuti član HDZ-a. Šta mislite da on nema nikakve veze sada sa INA-om, da se uopće ne petlja, da ga to ne zanima, da ne zarađuje svoje novce kao konzultant? Pa jel' netko može biti naivan da se to u HDZ-u promijenilo sve u dva mjeseca i da ovi koji su imali veze sa INA-om do prije dva mjeseca i da ovi koji Molim vas hrvatski ljudi, hrvatski građani moraju biti svjesni da i dalje se nastavlja ista politika zbog koje je bivša Vlada pala, samo što će biti problemi sve veći i veći, samo što će biti neefikasnija i neefikasnija. I zbog toga ja ću glasati odnosno klub zastupnika kao što je Arsen rekao ima svoj stav koji je pitanje prakse dosadašnje, mada ovdje definitivno od prakse dosadašnje odstupa to da je zbog ovog slučaja i ovakvog funkcioniranja koalicijskih partnera ugroženo funkcioniranje naše zemlje koliko god se smijali kolege iz MOST-a i mislili da ljudi to ne vide. Ljudi vide i pitaju se kako mogu surađivati sa onima koje optužuju za najteži mogući kriminal i za izdaju nacionalnih interesa. Kako to da gospodin Bulj može kliknuti kako oni hoće, a zna kako su radili i na koji način funkcioniraju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo cijeli niz replika, ali prije će biti povreda Poslovnika. Prvo uvaženi zastupnik Anđelko Stričak. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Maras je povrijedio članak 232. Pričao je o svemu, samo ne o točki dnevnog reda. Ja sam jučer pričao o točki dnevnog reda, ali malo šire i odmah ste me upozorili i prekinuli. I u buduće molim ako je moguće da se njega prekine i oduzme riječ. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja sam upozorio kolegu Marasa, vi ste bili korektni i kad sam vas upozorio, a nisam vam dao opomenu vi ste prestali govoriti. Na žalost kolega Maras nije korektan bio i nastavio je govoriti, ali to je njegov ionako uobičajeni način funkcioniranja u ovom Saboru. Sljedeća povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Članak 33. i 34., 33. koji govori o obavezama predsjednika Sabora i 34. o obavezama potpredsjednika Sabora kada zamjenjuju predsjednika Sabora. Kolega Maras je govorio ovdje o slučaju koji je na dnevnome redu kada jedan koalicijski partner, član koalicije tuži zbog klevete druga dva člana koalicijske partije jer su ga nazvali lopovom. Nazvali su ga lopovom jer su smatrali da je lopov u INA-i. Kolega Maras pokušava objasniti kontekst te optužbe, kontekst zbog čega Karamarko tuži dvojicu istaknutih MOST-ovaca za klevetu, oni smatraju da je on lopov. I tako su ga i nazvali u javnosti. I sad Maras pokušava objasniti kontekst toga

a priče o kontekstu su izgovor i to vi vrlo dobro znate, da se priča na žalost u ovom Saboru o svemu i svačemu osim točkama dnevnoga reda i to i takav pristup zapravo ruši ugled ovog Sabora do kojeg je meni stalo. Ne znam da li je vama, ali meni je stalo. Prema tome, ja apeliram na sve ostale kolege koji će obilan broj se javio za ovu raspravu, zanimljivo. Nikad ranije nismo imali osim prošli puta, uvijek se to rješavalo bez velikih rasprava. Sad se očito to želi iz iz političkih razloga iskoristiti. Ja apeliram na to i tražim da govorimo isključivo o temi. Evo sljedeća povreda Poslovnika javio se uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Prekršili ste Poslovnik članak br. 240. jer ste zastupniku dva puta za redom izrekli opomenu, a to nije moguće prema Poslovniku. **Reiner, Željko (HDZ)** Ne ja sam izrekao samo jedanputa opomenu. Drugi puta bi mu oduzeo riječ da sam mu izrekao opomenu. Prema tome, ja sam, ja vrlo dobro znam Poslovnik. Hvala lijepa. Sljedeća povreda Poslovnika Tomislav Klarić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče Sabora, ja isto smatram da ste povrijedili članak 232. Poslovnika jer u kojem lijepo piše ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjedavajući će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda. Ako se govornik i nakon drugog poziva ne drži teme dnevnog reda predsjedavatelj će mu oduzeti riječ i ne može sudjelovati u daljnjoj raspravi o toj točci dnevnog reda. Vi ste ga u više navrata upozoravali i opominjali da se drži teme dnevnog reda, međutim i dalje ste mu dozvoljavali da tako govori. Po meni nije ga trebalo uopće prekidati, jer više ne znam da li itko gospodina Marasa kad ovako nastupa drži za ozbiljno. Hvala. Pa vi vidite da ja pokušavam biti maksimalno demokratičan i dopuštati da ljudi se udalje od dnevnog reda, ali do jedne određene granice. Kad se ta granica prijeđe i kad se prijeđe granica ne samo ovog Poslovnika nego i pristojnosti onda reagiram. prilično sam širok jer mislim da treba biti demokratičan u ovom Saboru. Uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. A pardon, vi ste se za repliku javili. Oprostite, da. Sad idemo na replike. Prvo su replike na izlaganje kolege Bauka. Uvaženi zastupnik Žarko Tušek. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Samo uvodno vrhovna istanca svih demokratskih procesa u društvu, pa tako i u našoj Hrvatskoj domovini su građani. Pa recimo na izbore koji su se dogodili prije nekoliko mjeseci oni su kao vrhovna istanca svih demokratskih procesa odgovorili. Tako su odgovorili na eventualne probleme koji su u koalicijskim odnosima imali bivši HDZ-ovi dužnosnici i sadašnji MOST-ovi dužnosnici i to su odgovorili na vrlo jedan elegantan način, a to je što su u našem zajedničkom izlasku na izbore tj. pojedinačnom, našem programu i našim kandidatima dali još veću podršku nego što smo imali prije. Vi to nažalost kolege iz SDP-a ne možete nikako shvatiti i to vas savršeno boli i ja znam da ćete vi svaku politiku situaciju tražiti da bi se vraćali 15 godina unatrag, 10 godina unatrag, 5 mjeseci unatrag ili bilo koliko unatrag, ali istina je samo jedna, HDZ, MOST i politički akteri u ovom i politički akteri u ovom Parlamentu koji nas podržavaju podršku su dali nama i mi ćemo stabilno u budućnosti upravljati ja sam u to uvjeren RH. A da se vratimo na samu temu i materiju ovog današnje debate i ukidanje imuniteta i rada Mandatno-imunitetno povjerenstva pa i naše prakse. Tu ja uopće nisam sumnjao da će kolega Bauk postupati kao što je postupio i da će kao odgovoran zastupnik u Hrvatskom saboru biti za to da se aktualna praksa zadrži. U krajnosti ako bi se i razgovaralo o nekakvoj promjeni iste prakse to sigurno nije jedan pojedinačni slučaj nego su neki drugi plenumi i tijela u hrvatskom parlamentarnom životu gdje bi se o tome moglo razgovarati. Ona nije idealna, ona je optimalna, ona je na neki način takvom ocijenjena i od hrvatske pravne struke i političke javnosti. Ako je bilo i nekakvih iskakanja iz tih tračnica ja ovdje moram reći ona nisu bila dobra iako je test bio drugačiji nego što je govorio kolega Bauk. Ali smatram da bi sve drugo narušilo sustav koji danas imamo i dovelo Hrvatski sabor u poziciju da on parlamentarnom većinom arbitrira u svakom pojedinačnom slučaju, a to bi bilo puno, puno manjih demokratskih vrijednosti i standarda nego što ih imamo danas. I zbog toga podržavam da budemo stabilni i da se držimo prakse kakvu imamo. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Marka Vučetića. samo replicirao u onom dijelu koji se odnosi na namjeru da se započne s produkcijom spektakla. Moguće je taj spektakl počeo ali ne našom voljom. Da bi spriječili spektakl trebamo poći od nekih činjenica, prva je da ovo jest vlada HDZ-a i MOST-a i da u onolikoj mjeri kojoj MOST podupire HDZ-u u tolikoj mjeri HDZ-a podupire MOST jel nismo isti. MOST nikada neće biti HDZ niti će HDZ ikad biti MOST. Ono o čemu mi sada raspravljamo je privatna tužba. Ne radi se o donosu između HDZ-a i MOST-a nego se radi o odnosu između Karamarka i Bulja i između Karamarka i Petrova. Radi se

mi dolazimo u jedno pravo područje, a to područje se zove, područje odgovornosti za izgovorenu riječ. Što je izgovoreno, što je rečeno, mi to još ne znamo to će utvrditi sud. Kolega Bauk polazi od toga ja sam bio u Zadru i svjedok sam onog što je rečeno, a neću vam reći što je rečeno i zasigurno nije onako kako je medijski posredovano. To je ono što govorim. Radi se o medijskim istupima, a mediji imaju jedan pažljiv izbor leksema, biraju pojmove koje bi trebali producirati spektakle, a vi ste nekako na liniji zagovora spektalizacije Hrvatske. ovom Parlamentu je razvidno da se neprestano nalazimo na poziciji potrage za političkim subjektom i to je meni najtragičnije kao teoretičaru koji se bavi filozofijom politike. Jako mi je dramatično to što se neprestano nalazimo u poziciji da je potrebno pronaći politički subjekt jel ga nema. imamo predvidive agende kako će neko djelovati, što će reći, što će učiniti, ali iz te predvidivosti imamo i krah demokracije jel da umjesto utemeljujemo istinu u volji naroda mi istinu utemeljujemo u predodžbi neprijatelja i tu predodžbu i vi podupirete. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Trudio sam se kolega Bulj, možda nisam ali vas brate jesam. Evo ali da vidimo jesu li mediji dobro prenijeli, moram se držati teme. Znači, u tužbi o kojoj danas raspravljamo piše vaša izjava „to su političke elite koje su izdale nacionalne interese štiteći Karamarka, Sanadera i sve pljačke koje su se ranije ranije događale svjesno stavljajući privatnog tužitelja u kontekst počinitelja kaznenih djela pljačke, iako je svjestan da to što je iznio privatnom tužitelju nije istina“. A za gospodina Petrova pak piše „predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko smijenjen je jer je uhvaćen u kriminalnim radnjama da bi samo nakon mjesec dana podrška birača toj stranci porasla“. Prema tome, gospodin Karamarko koji je bio predsjednik HDZ-a vas smatra klevetnicima, a vi njega kriminalcem. Znači ovo je koalicija onih koji jedne druge smatraju ili klevetnicima ili kriminalcima i sada umjesto da se vi ispričate jedni drugome i da nas prestanete tu maltretirati još mi moramo o ovome raspravljati, a vi kažete da mi radimo spektakl. Pa vi radite spektakl. Dakle vi ste rekli predsjedniku stranke s kojom ste u koaliciji da je kriminalac, a on je vama rekao da ste klevetnici. I mi radimo spektakl? Pa mi bi bili neodgovorni kada od toga ne bi radili spektakl kako ste rekli. Ovo je prvorazredno političko pitanje. Dakle lijepo si nazovite Karamarka, ispričajte se jedni drugima, nek povuče tužbu i da negdje za pola sata prekinemo ovu raspravu i sve smo riješili. Nema spektakla nema rasprave. ovako nemojte se vrijeđati ako vam mi kažemo to šta tu piše, to ste vi jedni drugima rekli. I kakva bi mi bili opozicija kada mi o ovome ne bi pričali? Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće replike su upućene na izlaganje kolege Marasa. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Slušao sam gospodina Marasa i u većem dijelu njegovog izlaganja se slažem. Međutim ima jedan dio izlaganja oko kojeg se ne slažem. On je rekao naime da MOST funkcionira kao da se ponaša kao opozicija, a da su u vlasti. Htio bi reći da, i napao je posebno gospodina Miru Bulja, međutim ja mislim da je gospodin Bulj jedna od rijetkih osoba u ovom Saboru koja nije na daljinski upravljač za razliku od goleme većine članova i HDZ-a i SDP-a i koji iskazuje svoje mišljenje, koji je recimo glasao protiv proračuna s kojim se nije slagao za razliku od drugih pripadnika vlasti koji su me licemjerno pozivali da dam konkretne prijedloge i amandmane pa ih kasnije odbijali gospodin Bulj je glasao za. Znači nije u redu napadat ga da je glumac, jer nije glumac. Iz onog što sam ja vidio iz njegovog, jer ovdje nije samo pitanje izjava riječi, ovdje je pitanje djela kako čovjek u određenom trenutku glasa. Sjećam se kad je bilo pitanje povećanje PDV-a ugostiteljima gospodin Bulj nije bio za to. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Pernar vi se sad isto udaljujete od teme hvaleći kolegu Bulja što je sasvim uredu, ali to nije tama ovoga sada. Sad je pitanje skidanja imuniteta ili ne skidanja imuniteta određenim članovima Sabora. Što se tiče ostatka izlaganja se slažem, htio sam samo ajmo reći dati svoj osvrt na taj detalj. Hvala. **Reiner, kolega Maras ima potrebu za odgovorom. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo prvo vama jedan prijedlog da pokušate dopustiti raspravu jer na taj način vi potencirate spektakl i povedite se za primjerom ovog uglednog zastupnika iz Bakra kojeg vjerojatno cijela Hrvatska zna kako se zove, koje je vrlo relevantan tako da pustite da ja pričam, da ja budem i relevantan a za njega kojeg jedva čekaju svi birači da čuju šta će reći njega evo nemojte i prekidajte ga. A što se tiče situaciju vezane uz gospodina Bulja, ja ne kažem da je gospodin Bulj svaki put glasao ali to je, on je u biti jedan začin MOST-u, začin MOST-u da ima, i to je ja mislim evo jedan dogovoreni način da MOST pokaže svoj poluopozicijski pristup cijeloj situaciju i djelovanju. Jer da nema gospodina Bulja onda ne bi imali nikad nikoga ko će glasati protiv. I oni su po meni dopustili gospodinu Bulju da se ponaša opozicijski u okviru parlamentarne većine. To je jedino što sam ja rekao. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani potpredsjedniče, kolega Maras najžalosnije je u svemu što vi mislite da je ova rasprava nekakvo polje na kojem vi možete poentirati, rasprava o INA-i. To je zadnja rasprava, zadnja tema na kojoj se vi iz SDP-a smijete uopće javiti. Sjetimo se gospodina Linića i bijelih noći, sjetimo se Karamarko je imao odmičete od teme, molim vas./… Ja samo repliciram. Pustili ste kolegu Marasa ovdje da nam drži predavanje ja repliciram. …/Upadica Reiner: Opomenuo sam Znači Karamarko je imao Jozu Petrovića, Zoran Milanović je imao Sinišu Petrovića. I čovjek za kojeg ja smatram da je bad guy u hrvatskoj politici Ivan Vrdoljak u toj situaciji je štiti nacionalne interese dok iz Zoran Milanović nije štiti vjerojatno zato što je Vrdoljak pripadao nekakvom drugom energetskom lobiju. Nemojte o INA-i, nemojte o INA-i. A meni je jasno da vi nas ne shvaćate, meni je jasno da vi ne možete razumjeti da je skupina ljudi u prošloj Vladi po prvi put odbila preslagivanje i zbog toga je po prvi put od kad postoji ova država znači pala hrvatska Vlada. Vama to nije jasno i vi se pitate kako vi se ne možete kupiti, ne možete se kupiti pozicijama, kako imate pravo na svoje mišljenje? Vama to nije jasno i ja to razumijem jer vi niste navikli na takav način funkcioniranja. Odgovorit će uvaženi zastupnik Maras. zašto prigovarate HDZ-u za neke stvari, zašto njih nazivate kriminalcima a zašto evo sad ste spomenuli bivšeg premijera pa zašto takva izjava nema za njega? Zašto on nije u tom kontekstu? Jer nema takve situacije, on nema tu interesnu poveznicu kao što je imao bivši predsjednik HDZ-a, Milanović pa recite slobodno, recite slobodno, pa ja nisam vidio takve vaše izjave. A šta znači Siniša Petrović, skidanju ili ne skidanju imuniteta trojici članova ovog visokog doma. Nemojmo srozavati razinu diskusije. **Maras, Gordan (SDP)** A što se tiče same INA-e gospodine Grmoja ne znam da li ste pratili,

Jer nemate pravo samnom diskutirati u ovakvoj situaciji. Pročitajte si Poslovnik pa ćete znati se ponašati onda napokon u Saboru kako treba. Uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Pa kolega Maras govorili ste u svojoj raspravi o jednoj drugoj temi a govorimo o skidanju imuniteta po jednom drugom predmetu ali ste spominjali Kolega Stazić molim vas nemojte vikati sa mjesta. …/Upadica se ne čuje./… Ne, ne možete ometati kolegu Borića da govori. kolega Boriću. **Borić, Josip (HDZ)** Znači kolega Maras nas je prozivao za nedosljednost tj. pričao nam je kako izgleda dosljednost HDZ-a. Ja moramo ovdje usporediti kako izgled dosljednost SDP-a pogotovo njega osobno. nekoliko dana traže uporno troškove puta, razloge puta predsjednice itd. što je radila u Americi, s čime se bavila, ko je to platio itd. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Borić, kakve to veze ima sa skidanjem imuniteta? Željko (HDZ)** Molim vas dajte se skoncentrirajte na temu. Ovo više ljudi nema smisla.

Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, imao sam namjeru dignuti povredu Poslovnika nakon čega ste vi upozorili gospodina Marasa, kolegu Marasa, a onda sam imao namjeru replicirati na ono što je on govorio i nije bio u temi. Gotovo cijelo svoje izlaganje je bio izvan teme, a to je skidanje imuniteta gospodinu predsjedniku Sabora i gospodinu Bulju. Kako ne bi sada upao u istu tu zamku da vi mene opomenete da se ne držim teme ja neću replicirati, ali vas zato molim da s obzirom da sam ja odustao od svoje replike, da kada u buduće gospodin Maras i netko drugi bude izvan teme da ga upozorite ili nama omogućite da mu na isti način vratimo. To vas molim. Tako da mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice nećemo trpjeti da nas gospodin Maras ili bilo koji drugi zastupnik vrijeđa i izvan teme, a da mi zbog toga ne odgovaramo. Pa ću sad poštivajući vaš stav povući repliku i neću mu replicirati jer ima itekako što na temu o kojoj je govorio gospodin Maras u ime kluba replicirati. Hvala. stava kojeg ja zauzimam ovdje, a to je da se držimo teme. Ja sam upravo zato kolegu Marasa na žalost morao opomenuti, oduzeti mu riječ zato jer je nastavljao sa tim zapravo nekorektnim ponašanjem. I ja vas molim da svi budemo korektni, da govorimo o onoj temi o kojoj je sada riječ.

mogu povredu Poslovnika? Ne, ali to je van točke. Ne? Znači to mogu? Mogu predsjedniče?/… Kolega Maras, molim vas. Nemojte raditi spektakl kao što je rekao kolega Bauk iz ove sabornice ja vas lijepo molim. Dobro izvolite, po čem je povrijeđen Poslovnik? nego to šta predsjednika HDZ-a nazivaju kriminalcem, a ovaj njih …/Govornik se ne razumije./... Znači, veći je problem o tome govoriti u Hrvatskom saboru nego što se to dešava, a i šta ti ljudi obnašaju vlast u Republici Hrvatskoj. Ali dobro, to je vaša stvar. Ali s obzirom da me niste udaljili sa sjednice ja smatram da ste krivo interpretirali ovaj članak i da imam pravo dalje govoriti. Tražim vas repliku. **Reiner, Željko poznat po tome da sam prilično širokogrudan u tome. Izvolite replika koja se nadam se bit će u temi. Ne, sad može. Hvala vam lijepo. Iako sam rekao još jednom, znači ja bih volio da se mene ne naziva nekorektnim zbog toga što govorim o problemima koji muče Hrvatsku državu i obnašatelje vlasti u međusobnim odnosima. Znači, ja ne bih bio dobar zastupnik kada bih govorio ljudima da je sve divno i krasno dok predsjednik jednog koalicijskog partnera biva optužen da je kriminalac od strane drugog koalicijskog partnera. I molim vas predsjedniče i to govorim evo i kolegi Bačiću da dopusti zastupnicima, a birači neka odluče tko je u pravu, tko nije u pravu, tko ima argumente, tko nema argumente. I ovo ne unizuje Hrvatski sabor, unizuje ovakva rasprava između koalicijskih partnera. I princip da jedan koalicijski partner odmahne rukom i podrži drugog koalicijskog partnera za kojeg misli da ga vodi kriminalac. Evo to je ono što je problematično u Republici Hrvatskoj. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite nisam vidio. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Pa htio bih reći da članak 231. davanje riječi: „Predsjedatelj daje zastupnicima riječ po redoslijedu po kojem su se prijavili. Predsjedatelj se brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.“ Po mojem mišljenju time što vi uporno upadate u riječ govornicima jednostavno dolazi do toga da se rasprava nepotrebno odužuje. Jednostavno vi na neki način, iako niste taj koji sudjeluje u raspravi cijelo vrijeme svojim komentarima … …/Upadica Reiner: Kolega Pernar …/… … zapravo prolongirate ovo umjesto da pustite čovjeka da i kaže svojih. Recimo gospodin Maras, mogao je ispričati 10 minuta i doviđenja, sjesti na svoje mjesto. Ali time što kolege se stalno dižu te povrede Poslovnika od strane zastupnika i što se stalno ometaju govornici u govoru od strane vas jednostavno rasprava postaje negledljiva. Ovo je, ovo je, pustite ljude da govore i nemojte braniti jedni drugima da govore. Ako želite pričati javite se za pojedinačnu raspravu, imate 10 minuta ili za repliku, a ne ove Kolega Pernar, kao prvo vi ste sad digli povredu Poslovnika, prema tome bizarno je da govorite o tome kako nije dobro dizati povredu Poslovnika. A drugo, kad ćete na sljedećim izborima vi dobiti toliko glasova, tvoriti većinu i voditi sjednicu onda ćete je vjerojatno voditi na sasvim drukčiji način nego što je ja vodim. Ja sam u to uvjeren. Međutim, tako dugo dok je ja vodim ću je ja voditi onako kako mislim da je najbolje. Uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Maras, znam da ste vi kao dugogodišnji saborski zastupnik i najbolji ministar po svim procjenama od devedesetih godina još ću jednom ponoviti. Mogu vam samo kazati da bi bilo najbolje vama u SDP-u da Peđa Grbin povede pjesmu Marka Perkovića Thompsona „Bijele noći crni putevi“, a može vam dirigirati Siniša Petrović uz pripomoć bivšeg vašeg predsjednika gospodina Zorana Milanovića. A možete pozvati i Slavka Linića. Hvala lijepa. Ne znam više da li uopće ima smisla ova cijela priča. Vi ćete odgovoriti na to ili ne? Evo kada se ispuše Nikola malo ne jer vidim da je jako smiješno, zabavan mu je Bulj. Tako da gospodine Bulj, pustite vi sve ove koje ste nabrojali ovdje. Mi ovdje raspravljamo o tome da ste vi nazvali i optužili za pljačku predsjednika HDZ-a, a dižete ruku i podržavate HDZ-ovu vladu. To nisu ljudi koji su nestali iz politike, to su ljudi ugledni članovi HDZ-a i Jozo Petrović i Tomislav Karamarko. I sada vi pokušavate prodati priču hrvatskom narodu da ste evo baš su sretni što imaju Miru Bulja i MOST jer će ih on štititi, a sutra ćete gurnuti šefa ureda MOST-a vašeg bivšeg u Upravu Narodnih novina, a čovjek nije nikada imao ni blizu tako odgovornu dužnost. Dajte onda budite konzistentni do kraja, recite da radite iste stvari kao HDZ. govore u isto vrijeme./ … vi pričate priče, ali dobro sve manje i manje ljudi u te priče vjeruju. Uvažena zastupnica Ljubica Lukačić.

Poslovnik Hrvatskog sabora namjerno odlazite u nekom drugom smjeru, namjerno to radite i to nije korektno. Odluke o kojima ovdje raspravljamo su kao što sam rekla nisu sporne, stoga nemojte činiti ono što nije korektno. Nemojte to činiti. Kome danas plješću HDZ-ovci to nije vaš problem, kao što se ovdje nas savršeno ne tiče kome vi plješćete danas, a to sigurno nije vaš bivši predsjednik. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Pa ja bih volio pljeskati vama kada bi rekao nešto s čime se slažem. U čemu je problem zapljeskati nekome? Evo recimo i Bulju dosta često znam zapljeskati samo šta me svako malo demantira u tom je problem. znači on malo bljesne u pozitivnom smjeru, a onda sutra opet nastavi po starom. I još jednom, znači tema koja je ovdje vrlo bitna gospođo Lukačić i zbog čega inzistiram na ovome je da se vidi koliko je nepovjerenje i na koji način funkcionira koalicijski partner. Kolega Maras nije to tema i zato vas cijelo vrijeme i opominjem. Tema je skidanje imuniteta ili ne skidanje imuniteta trojici članova, to je tema, tema, a ne koalicija, odnos između koalicija itd. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

Meni ovo izgleda kao kazališna predstava, ne znam da li ću promašiti temu i ja. Ovaj Sabor izgleda kao kazalište da bi se trebali smijati umjesto da ozbiljno razgovaramo o ozbiljnim problemima. Ja osobno osjećam takvu nelagodu da se osjećam da bi najradije izašao iz Sabora, napustio i rekao gospodo izvolite si napraviti cirkus, napravili ste cirkus od Sabora od jedne institucije koja je ozbiljna o kojim ozbiljnim stvarima trebamo raspravljati. Mi se natječemo tko će biti simpatičniji i tko će kome da kažem onako prosto spustiti u nekakvim stvarima. Ako hoćete nekoga optužiti gospodine Maras, imali ste šansu četiri godine, 50 milijardi poreza nije plaćeno, 8 milijardi koncesija o tome šutili 4 godine. Imali ste u vašim strankama i u svim strankama imali ste šansu o tome govoriti, a vi ovaj Sabor pravite cirkus od njega. Ovo ne treba biti kazalište ovo treba biti ozbiljan Sabor u kojem se treba raspravljati ozbiljno o ovom stvarima. Ja smatram iskazanu riječ koju je neko rekao da ne treba ni doći u Sabor da se to institucije kada se završi Sabor riješe, da li je neko kriv ili nije kriv kod iskazane riječi, ali bi onaj ako je neko u Saboru pronevjerio nekakav novac taj treba sigurno odgovarati i treba mu skinuti imunitet, ali to DORH treba dokazati i reći da to je napravio taj čovjek, da se mi ne bavimo nekakvim stvarima samo da sjedimo tu i da razgovaramo nekakve prazne priče, to će biti čitav dan danas koliko vidim, tako smo i jučer radili. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi kolega Maras. Izvolite. Gospodine Mišić, molim vas samo si postavite pitanje kome vjerujete. Da li vjerujete gospodinu Petrovu i Bulju da je predsjednik HDZ-a kriminalac koji je radio kriminalne radnje i da je zbog toga vlada prošla u kojoj by the way sjedi 5,6 ministara koji su bili u prošloj vladi ili vjerujete predsjedniku HDZ-a Karamarku bivšem da su u MOST-u klevetnici i da koriste tu situaciju koja je u Hrvatskoj da bi na taj način politički djelovali. I onda kad si to pitanje postavite onda ćete vidjeti da to nije pitanje teatra nego je to pitanje funkcioniranja države. I zbog toga jučer ne može gospodin Plenković donesti odluku oko INA-e, zbog toga što ne zna kako će ljudi iz MOST-a postaviti se. Pa to je problem. Ja cijelo vrijeme tvrdim da naša Vlada ne funkcionira i naša većina ne funkcionira. Pa nije funkcioniranje Vlade i većine samo stisnuti gumb u petak da vidimo da li nas ima 76. To nije to. Da li institucije funkcioniraju, Vlada to je puno šira priča nego što sam ja uopće imao prilike dotaknuti u ovoj raspravi.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege ja sam pripremio jednu raspravu ali budući da je sve otišlo u jednom drugom smjeru i da kolegi Marasu, da kolega Maras pokušava poentirati na jedan način i nikako mu nije jasno da upravo zato što postoji MOST stvari će se u Hrvatskoj odvijati na pravi način. Upravo zato što postoji MOST razgovaramo o različitim modelima otkupa INA-e. Da je postojao MOST tamo u vrijeme Slavka Linića onda se ne bi možda prodale bijele noći jer bi Miro Bulj rekao nema prodaje bijelih noći, idemo na referendum. Nema prodaje i vama to nije jasno. Vama to nikako nije jasno da smo mi ljudi koji misle svojom glavom, koji su izabrani od strane građana i prvenstveno nam je cilj zaštiti nacionalne interese. Da je MOST postojao prije i da samo sudjelovali u vlasti možda sada ne bi uopće trebali otkupljivati INA-u, INA bi bila možda u hrvatskom, ne možda nego sam siguran da bi bila u hrvatskom vlasništvu. Vi mislite da svi trebaju biti na klik kako kažete, mi nismo na klik. Na prvim izborima na kojima smo izašli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kad smo osvojili četiri županijska vijećnika razgovarao sam s jednim HDZ-ovcem koji nam je nudio koaliciju ja njima kažem vi ste legitimni pobjednici, podržat ćemo konstituiranje skupštine a onda ćemo dalje vidjeti kakve će biti vaše odluke, to ćemo ovisno o tome kakva je odluka, kakav projekt to ćemo podržati. A on kaže nama je jednostavnije kupiti Jambu. Govorio sam vašem kolegi koji sjedi do vas ministru bivšem Bauku da ne ide u koaliciju s Jambom na lokalnoj razini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nije me slušao, kaže to je to je matematika, politika je matematika, broj glasova. Nama nije matematika, nama je borba za nacionalne interese za građane i tako ćemo se uvijek ponašati. **Reiner, Željko ovaj čovjek o kojem se ovdje govori Miro Bulj uvijek je bio ovakav kao što kaže kolega Pernar. Vi mu nešto predbacujete a pokazao je djelima ne riječima da ima svoj stav i da misli svojom glavom. I takav je bio uvijek. Ja ću sad ovdje ovaj Parlament, on traži da mu se skine imunitet, ja razumijem što on želi reći, on želi ironizirati stvari kad već nitko nije odgovarao neka ja odgovaran, ja ću vas podsjetiti malo što je gospodin Miro Bulj sve u svom životu radio a vi ga ovako prozivate dok ste vi u politici gurali da biste postali jedan od najuspješnijih ministara u povijesti Hrvatske. Znači Miro Bulj je sa 19 godina dok su neki potkradali ovu državu, s 19 godina je otišao u rat, uzeo pušku i branio ovu domovinu dok su neki, a ti neki su i vašoj stranci i u ovoj ovdje stranci, u svim strankama potkradali Hrvatsku. On je branio Hrvatsku. Dok su neki razmišljali o tome kako potkradati javne tvrtke Miro Bulj je uzeo VBR i istresao je cijelo punjenje na četnike na Opstinjaku i više nikad nisu mogli ugroziti branu Peruča. Znači on je štitio imovinu HEP-a dok su neki potkradali javne tvrtke. Miro Bulj je uvijek bio uz radnike, bio je uvijek socijalno osjetljiv. Je li možda znate da je Miro Bulj dok je Ivo Sanader bio Bog koji je hodao na zemlji 2007. godine kada su išli maknuti ploču koju je postavio general Gotovina 99. dok ste ga vi progonili kao zvjer i ovdje znači stranka koja je s moje desne strane da je Miro Bulj Ivi Sanaderu rekao izdajniče i tebi će doći kraj. I da mu je tada zabranjeno sudjelovanje u Sinjskoj alci i to vrijedi i dan danas. Jeste li znali za te detalje? Jeste li znali da je do svake kuće u svom mjesnom odboru doveo asfalt osim do svoje kuće? I on je stvarno idealna osoba koja bi ovoj državi trebala odgovarati da apsurd bude veći, a vi ste doveli ovu državu ovdje gdje je ona sada ne Miro Bulj, ne MOST. Hvala. Hvala. Prije nego što pređemo na replike poštovane zastupnice i zastupnici dozvolite mi da pozdravim ovogodišnje polaznike međunarodnog programa stipendije koji su na galeriji a koji u okviru programa stipendije Njemačkog Bundestaga borave u trodnevnom studijskom posjetu u Hrvatskom saboru. Nadam se da će to isto doprinijeti razini diskusije koja će se sada nastaviti a za koju se prvo javio za repliku uvaženi zastupnik Ivan Pernar.

zid)** Hvala. Htio bi reći da je gospodin Grmoja spominje u svojem izlaganju odnosno govori u ime kluba da je MOST raspravljao o raznim modelima otkupa INAE-e. S druge strane iz strane MOST-a su bile optužbe da su određeni ljudi iz HDZ-a pokrali Hrvatsku. Ja moram reći da vezano uz skidanje imuniteta je da je moje mišljenje da taj moj zahtjev nije opravdan jer da su kolege iz MOST-a u pravu kada kažu za bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka da je bio umočen u kriminal. Ali moje je mišljenje da on nije bio jedini. I budući da je INA aktualna tema

Što mislite, evo to pitam sve kolege zastupnike i hrvatsku javnost da se INA kupi tako da HDZ-ovci vrate novac koji su krali godinama. Hvala. Sljedeća replika, e odgovor oprostite, uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Oprostite nisam vidio. znači ja sam govorio da za stanje u kojem se nalazi Hrvatska su odgovorni pojedinci iz svih stranaka. Nije stvar što smo mi rekli o Karamarku nego što smo mi učinili kad je po pitanju Karamarko. Mi smo upozorili, gospodin Bulj je prvi upozorio na mogući sukob interesa i odnos sa Jozom Petrovićem. Znači, on je učinio, ne rekao kasnije taj taj je tada i tada bio Kristo, kao što je i Ivi Sanaderu dok su mu svi kimali glavom rekao ti si izdajnik i svi oni koji progone hrvatske generale, oni koji su raspisali, čak i ponudili novčani iznos za to. Znači on je tada to rekao i to uopće nije sporno. I sad se tu predbacuje kako MOST može surađivati, mi surađujemo jer smo dobili toliko koliko smo dobili. Pa dali smo uostalom opoziciji priliku da na novim izborima ostvare pobjedu dobiju novu priliku i opet ništa. To pokazuje da ljudi nikako ne mogu prepoznati koliko je uspješan bio ministar Maras i ja to zato cijelo vrijeme ovdje ponavljam kako bi ljudi konačno spoznali koliko je taj čovjek dobra učinio za Hrvatsku. Sljedeća je replika uvažene zastupnice Ane-Marije Petin. Izvolite. da je zastupnik Miro Bulj sjedio prije u Hrvatskom saboru da ne bi došlo do prodaje bijelih noći. Pa ja vas sada ovdje pred svima otvoreno pitam, s obzirom da gospodin Bulj sada sjedi ovdje, da li to znači da definitivno neće doći do prodaje dionice HEP-a i da MOST to definitivno neće podržati. Kolegice Petin, koliko puta moram reći da nije tema niti bijele noći, niti INA nego skidanje imuniteta ili ne skidanje imuniteta. Pa dajte ljudi, ja stvarno više ne razumijem način funkcioniranja ovdje. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kada slušate evo gospodina Grmoju, ja mu se zahvaljujem nek' on mene nastavi hvaliti onda shvatite zašto u svijetu postoje sekte. Oni su uvjereni da su oni mesijanci, da bez njih ništa ne može, da oni mogu spasiti samo sve i onda oni zbilja uvjere jedan dio ljudi. Ljudi prodaju sve. Prodaju svoju kuću, jer znaju sutra je smak svijeta. Znači, kada s takvim entuzijazmom nekada slušate neke od tih ljudi možete usporediti to sa vašim govorima. Znači, to šta vi ponavljate gospodine Grmoja hvala Bogu da je bilo MOST-a prije 10 godina ne bi bilo ničega. To je prazna priča, jer to ne možemo nikada dokazati, to samo vi vjerujete. Većina ljudi u Hrvatskoj to ne vjeruje inače bi vi dobili 50% na izbore. Jel' tako? Znači vi pričate ono u šta vjerujete i zbog čega onda ne dopuštate drugima da pričaju isto tako u šta vjerujete. I napadate ih zbog toga što ja spominjem da nije normalno da podržavate ljude za koje jučer kažete da su kriminalci. Pa što to nije jednostavno logički objasniti. Znači, ako ste jučer pričali, pa to nisu no nejmovi. To su ljudi koji su istaknuti članovi još i dalje HDZ-a. Šta mislite da Jozo Petrović nema nikakve veze sa INA-om sada i MOL-om? Šta mislite da ne pokušava doći do Marića, Plenkovića, bilo koga drugoga. To mu je posao. On ima te kontakte, zbog toga je plaćen. Ali vi podržavate te ljude i podržavate koncepciju koja je bila do sada. I samo to govorim. Da li će to ljudi vama honorirati za četiri godine ili neće, ja to ne znam, vidjet ćemo. Ali zbog čega je problem to spomenuti? Zbog čega je problem spomenuti da mi je nelogično da je Miro toliko žestoko oko nekih stvari, a da podržava tu Vladu. To je nešto što je elementarno pitanje i možda je Sanader mislio ono za gospodina Bulja zato što je izašao iz HDZ-a,

Ja kao prvo koliko znam nisam nikad ni na kog zagalamio ovdje. A drugo slažem se, slažem se sa vama da je i kolega Maras, ali on je to toliko puta već načinio da smo pomalo svi oguglali na to. uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Maras, možda ste stvarno i jeste i ja vjerujem najbolji ministar, ali danas ste malo zbunjeni. Nisam ja taj koji vjeruje da bi to bilo tako da je bio MOST nego vi to cijelo vrijeme od jutros govorite, da Vlada nije stabilna, da MOST koči nekakve odluke. Vi to govorite. Znači da se MOST postavlja tako kao da ima svoj stav o nečemu i da koči odluke i da zbog toga Vlada ne može donijeti brze odluke. To vi cijelo jutro govorite. Ja sam samo ponovio ono što vi govorite. Kolega Maras dajte pa sada ste već počeli dobacivati iz klupe pa šta ćemo sada sljedeće napraviti. Hoćete li i vi jabuku donijeti ili pizzu ovdje. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Maras ja govorim o tome da vi. Pa što je ovo, predsjedavajući mogu li ja dovršiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja vas opominjem kolega Maras. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Maras ja sam želio reći da vi govorite da se MOST ponaša sada od kada postoji na političkoj sceni na određeni način kao oporba u vlasti. Ako se ponaša tako onda imam pravo zaključiti ako se ponaša sada tako da bi se ponašao vjerojatno tako i prije. Vi ste ti koji vjerujete da je MOST takav da ima svoj …, vi to cijelo jutro govorite i onda nam to predbacujete.

Kolega Grmoja, kada ste nabrali životni put kolege Mire Bulja gledali ste u ovu stranu, ali na ovoj strani ne sjedi gospodin Mikulić. On je prvi spomenuo životni put gospodina Bulja u prošlom mandatu pa smo se svi zgražali. I sada ste ponovno s njima u koaliciji. Prema tome, ovo je tema i ja tu pozdravljam apel kolege gospodina potpredsjednika, o tome da razgovaramo o skidanju imuniteta za nešto što je gospodin Bulj rekao, a možemo biti najbolji na svijetu pa mu se možemo maknuti da nekad krivo kaže pa može onda i referirati reći da nije tako mislio, rekao je da su političke elite izdale nacionalne interese štiteći Karamarka, Sanadera i sve pljačke koje su se ranije događale i svjesno je stavio privatnog tužitelja u kontekst počinitelja kaznenih djela pljačke. Dakle mene zanima vaše mišljenje da li je u ovom slučaju u pravu gospodin Karamarko jel u pravu gospodin Bulj, a ne morate ga izreći jer bi možda gospodina Bulja doveli u nezgodan položaj kada mu istekne saborski mandat i imunitet da se tužitelj poziva na vašu izjavu. Dakle dosta ste u stvari u nezgodnoj poziciji ako kažete da je Bulj u pravu onda ste uvrijedili HDZ-ovce, ako kažete da je Karamarko u pravu onda ste izložili dodatno gospodina Bulja. Prema tome, evo ja upozoravam da vi ipak ako želite odgovoriti na to pitanje možete, ali razumjet ću i vaš oprez ako ne budete i ne odgovorite. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi zastupnik Grmoja će odgovoriti. **Grmoja, Nikola (MOST)** Ja sam već odgovorio. Ja sam rekao da gospodin Bulj nije to samo rekao nego i upozorio na potencijalni sukob interesa koji je kasnije dokazan. A sada kako je u Zadru toj novinarki to rečeno kao što je rekao kolega Vučetić i kako je preneseno, znači opće je poznata činjenica da je gospodin Karamarko da mu je dokazan sukob interesa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Živoga zida govoriti uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege, Hrvatski sabore. Evo danas je tema Izvješće Mandatno-imunitetno povjerenstva odnosno onaj dio koji se odnosi na tužbe za klevetu gospodina Tomislava Karamarka prema predsjedniku Sabora Boži Petrovu i kolegi zastupniku Bulju. Znamo iz iz prošlosti rada povjerenstva kako će biti odluka Hrvatskoga sabora, međutim treba se vratiti malo na uzroke koji su doveli uopće do te tužbe za klevetu. Dakle optužba je ta da je rečeno da je Karamarko otišao s mjesta predsjednik HDZ-a zbog kriminalnih radnji. Gospodin Karamarko ima dugu povijest tužbi za klevetu pa se u tim sporovima spominju zviždačica Sonja Vlahek, novinar Domagoj Margetić, ne znam Nacional, imate tu također Mijata Stanića sindikaliste itd. veoma duga povijest sukoba odnosno što se krije iza toga. Osvrnut ću se na Sonju Vlahek koju sam već spominjao u ovom Saboru zviždačicu, gospođa Vlahek je radila u Hrvatskoj pošti bivša šefica Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte, a već godinama bez uspjeha dakle pokazivala je na nezakonitost i korupciju rad Hrvatskoj pošti. Upozoravala je i na slučaj Soboli aferu koja veže gospodina Tomislava Karamarka i druge članove te vlade u to vrijeme. To je izrazito aktualno jer znamo šta se događa sa gospodinom Kalmetom i da kreće suđenje njemu ovih dana. Zašto je to sve bitno? Bitno je zato da naše institucije funkcioniraju, a ne funkcioniraju, onda ne bismo bili ovdje gdje jesmo i ne bi uopće bilo tužbe za klevetu jer bi neki već davno sankcionirani. Evo primjera, dakle ove godine osuđen je jedan mali kriminalac pišu novine Dario Šnajder zvan Kugla, vjerojatno gleda ovo iz Remetinca, dakle već od ukupno 20 pljačkaških pohoda u kojima se samo u tri godine domogao najmanje 1,2 milijuna kuna. Osuđen je na 7,5 godina zatvora. Kaže da je upadao u poštanske i bankarske urede, maskiran šalovima, maramama, on je osuđen međutim to je sitni kriminalac. Što je s ovime na što je upozoravala gospođa Vlahek sa izvlačenjem novca? To je krupan kriminal. Sjećate se one moje njemačke izreke „Male lopove šaljemo na vješala, a krupne lopove pred njima skidamo šešir“. I pogledajmo sada proračun Državnoga odvjetništva. 2014. godina u milijunima, 41 milijun, 2015. 47 milijuna, 2016. 55 milijuna i tu su sada neke projekcije 64, … negdje u rangu tako pedesetak, šezdesetak milijuna u prosjeku u zadnjih nekoliko godina. S druge strane pogledajmo proračun recimo hrvatske Vlade Kolega Sinčić mi ne govorimo ponovo vas moram upozoriti kao i neke prethodnike o proračunu sada o tome da li je dobar proračun za DORH, da li je dobar proračun za Vladu, mi govorimo o temi skidanja imuniteta Hvala kolega Reiner. Ja u kontekstu pokazujem da ne bi niti došlo do ovog skidanja da su institucije radile svoj posao, odnosno ako u Hrvatskoj vrijede dvostruki standardi. Znači 236 milijuna, 275 i onda i onda skače sa 230 na 350. Gospodin Plenković je za 50% povećao svoja sredstva. S druge strane tko je čitao izvješće DORH-a ovako debela plava knjiga, vidite da unutra državni odvjetnik o kojem ne mislim ništa dobro Dinko Cvitan vapi za sredstvima da mogu raditi svoj posao, da se na vrijeme procesuira kriminal. Ne tu nema novca, vlastima je u ovoj zemlji pasalo da imamo impotentan DORH, nesposoban DORH, korumpiran, pun klijentelizma, da ne može procesuirati kriminal svih strana. Jel da je mogao davno bi kriminal bio procesuiran ko u normalnim zemljama unutar dvije godine, a ne da 10 godina čekamo kao što smo čekali Kalmetu, pa onda ćemo 10 godina suditi i nakon toga će biti oslobođen ako ne umre. To nema smisla.

Ne to nije tema, tema je skidanje …/Upadica se ne čuje./… Ja vas opominjem po drugi puta izvolite napustiti dvoranu. Ivan Vilibor (Živi zid)** Imam svoj vrijeme da izložim problematiku da svi shvate poantu. **Reiner, Željko (HDZ)** Oprostite prekinite kolega Sinčić, ja vas molim da riješimo ovu situaciju. Da kolega Pernar izađe van ili dobrovoljno ili ćemo pozvati stražu. pa i tog je bilo u povijesti ovoga Sabora, bilo je takvih ekscesnih osoba pa, ja znam da to vama odgovara stvaranje spektakla, ali svejedno.

za moralnu higijenu i hrvatskog društva i Sabora da pročitam što je gospođa Vlahek izjavila „Nalogodavci zločina, a radi se o napadu na nju nakon svjedočenja u slučaju izvlačenja novaca iz Hrvatske pošte, nalogodavci zločina su najviše rangirani pripadnici zločinačko kriminalne organizacije koja je opljačkala i još uvijek pljačka Hrvatsku i hrvatski narod. A koje sam posljednjih desetljeća istraživala, raskrinkavala, prijavljivala, svjedočila protiv njih.“ Dodajući da je bila dovoljno naivna da vjeruje institucijama sistema. Tu i nije samo pitanje Karamarko, tu se spominje i Milanovićeva obitelj da je navodno izvlačila neki novac. Kada će biti pokrenute istrage i kada ćemo početi štiti naše zviždače? zanimljiv je slučaj gospodina Stanića sindikalista u Hrvatskim autocestama koji je također bio izložen teroru dok je upozoravao na nezakonitosti, izvlačenje novca. Evo recimo jedan primjer, Stanić tvrdi da je ministar unutarnjih poslova utjecao na stopiranje istražnih radnji protiv čelnih ljudi HAC-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Sinčić molim vas, oprostite zaustavit ćemo naravno vrijeme dok se ne razriješi ova situacija da kolega Pernar koji silom želi privući pozornost javnost i medija sad konačno će biti sretan.

Kolega Sinčić ja ću smatrati da vi niste ni počeli govoriti. Vama je uskraćeno nažalost zbog vašeg kolege vrijeme, vi imate pravo govoriti, svako vrijeme naravno iskoristiti svoje vrijeme pa ćemo napraviti sada stanku radi mira u ovom Saboru. Ja vam se ispričavam što evo nažalost ste ometeni u izlaganju svome.

**Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a zbog ove situacije koja je uzrokovana načinom vođenja sjednice i molim vas da mi odobrite stanku. Ne mora biti 10 minuta, može bit deset, da se klub zastupnika obrati hrvatskoj javnosti jer ovo zbilja nije red da se dešava u Hrvatskom saboru. Ja se slažem da nije red da se dešava u Hrvatskom saboru, ali na žalost nisam to uzrokovao ja, nego kolega, makar ćete vi vjerojatno pokušati drugačije to prikazati. Očito mi je iz ovog što ste rekli, no dobro. Izvolite. Uvaženi kolega Bunjac je bio sljedeći. Hvala potpredsjedniče Sabora. Članak 236. najavljujem da će podnijeti žalbu Odboru za Ustav i Poslovnik i tražiti ću da se konkretno i precizno nabroji koliko puta ste danas upali u riječ saborskim zastupnicima. To je bilo najmanje stotinu puta. I nemojte sad ronit krokodilske suze, jer ste za ovu situaciju vi odgovorni, a ne zastupnik Pernar. Jednostavno niste dozvoljavali ljudima da govore, nego ste baš vi radili spektakl od ove saborske predstave, a ne oni za koje vi uporno tvrdite tvrdite da su to htjeli. Prema tome, molim vas da pogledate jednu sjednicu koju je vodio predsjednik Sabora Petrov ili potpredsjednici Jandroković i Brkić i da naučite nešto iz onoga načina na koji oni vode sjednice. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Naravno, to je vaše pravo da podnesete. Uvaženi zastupnik Beus Richembergh, izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** U ime kluba HNS-a, HSU-a tražim također stanku pod istim razlogom kako je naveo i kolega Maras.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. U ime kluba Živoga zida tražim stanku kako bih progovorio o današnjem nedemokratskom vođenju sjednice. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Netko još?

Dobro, onda dakle vidimo se u 12,00 sati.

Kolega Ostjić vi ste tražili povredu Poslovnika. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Prije nego što počnu govoriti vezano za stanku povrijeđen je Poslovnik u članku 241., 244. i mislim da je vrlo važno da ova scena kojoj smo sada svjedočili, a to je udaljenje iz sabornice, opomene itd. mora biti sukladno Poslovniku. Bez obzira na to što će vjerojatno biti priče o tome koje kriv za ovo odnosno da li je gušenje rasprave s vaše strane kojima svjedočimo redovito u tom smislu, razlog zašto se to sve skupa dogodilo, dužni ste bez obzira o kom se zastupniku ili zastupnici radi poštovati naše odredbe Poslovnika. Ukoliko želite drugu osobu udaljiti iz Sabora onda tu morate postupiti na način da ga prije toga, morate donijeti odluku o tome. Gospodin Sinčić naš kolega je izbačen iz sabornice bez vaše odluke. Pročitajte članak 244. Poslovnika pa ćete vidjeti da je to točno. Što se tiče ostatka priče, znači 241. prije toga ste morali dvostruku kaznu odrediti saborskom zastupniku gospodinu Pernaru, to niste napravili. Prema tome, poštujte Poslovnik pa će onda biti više reda ovdje. Kolega Ostojić ovo sve što ste rekli nije točno, a nije točno zato jer niste bili ovdje. Vi niste sjedili za vrijeme sjednice ovdje pa niste pratili što se događa ili niste vidjeli. Dakle ja sam postupio striktno po Poslovniku, dakle opomeno sam kolegu jedanputa, opomenuo sam ga sa oduzimanjem riječi i nakon toga slijedi udaljavanje. Nitko drugi nije udaljen iz sjednice, nikome nije uskraćeno pravo na govor. Kolega Sinčić tu sjedi, nemojte pričati. Molim vas ajmo pričati. Molim vas ajmo biti ozbiljni, nemojmo pričati da kolege Sinčića nema, sjedi tu i sada će govoriti, naravno kao sljedeći govornik kao što sam i rekao. Izvolite. Šta je sada opet povrijeđeno? bez obzira o kome se radilo. To se može dogoditi sutra nekom drugom zastupniku ili zastupnici. Drugo, ne govorite istinu. Bio sam u dvorani, prema tome gledao sam i vidio sam što se događa. I treće, poslujte Poslovnik, pročitajte pa ćete vidjeti unutra. Prije toga niste izrekli dvostruku mjeru stegovnu gospodinu Pernaru, a onda ste ga udaljili iz dvorane. Prema tome, nemojte govoriti da prije nego konzultirate Poslovnik onda mi odgovorite. ovaj kolega Ostojić, uzmite molim vas kad god želite stenogram sjednice pa ćete vidjeti da sam ja u pravu, a ne vi. Ali sada ćemo nastaviti sa stankom. Kolega Bunjac izvolite, vi ste imali isto povredu Poslovnika. Hvala lijepa predsjedavajući. Članak 241. kolega Sinčić udaljen je sa sjednice bez vašeg sankcioniranja prethodnog pa trebalo prema Poslovniku. Straža je meni otrgnula mobitel iz ruke. Ja ne znam da ste i meni izrekli bilo kakvu stegovnu mjeru. Mislim da je došlo do prekoračenja ovlasti i mislim da i dalje ovu sjednicu vodite u krivomu smjeru. Ako je ne možete kontrolirati molim vas da je prekinete, a ne da dalje moramo svjedočiti ovakvim scenama koje svakako ruše dignitet Sabora. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja se slažem da i nadam se da neće biti takvih scena koje ruše dignitet Sabora. Vi znate vrlo dobro da ja niti vama niti kolegi Sinčiću nisam dao nikakvu niti niti kaznu ni ništa. Prema tome, ne razumijem o čemu je riječ. Idemo na razloge stanke. Dakle prvo će u ime SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Prvi smo put u ovome sazivu Sabora, iako ja ne bi stavio ruku u vatru da je zadnji, ali uvijek treba vjerovati, prisustvovali sceni da državni službenici interveniraju kako bi proveli mjeru predsjedavajućeg sjednici o udaljenju sa sjednice. Naravno pojedini zastupnici to onda mogu iskoristiti da to naprave nešto teatralnije, tako da budu žrtve. A u jednom dijelu to mogu staviti kao smisao svog političkog djelovanja, tako da na kraju dobiju ono što su htjeli, što je možda legitimno, a možda i nije. Opet kažu čovjek je stila. A kada govorimo o tome čovjek je stil onda i predsjedatelji sjednice imaju svoj stil. Dakle mi u oporbenim redovima razgovaramo o tome na koji način predsjedavatelji vode sjednicu i moram vam priznati da nam se način vođenja sjednice potpredsjednika Brkića i potpredsjednika Jandrokovića daleko više sviđa od načina vođenja sjednice potpredsjednika Reinera. I to je statistički gledano možda se može i dokazati tako kada vidimo koliko puta je koji predsjedatelj prekinuo govornika da se ne drži teme odnosno koliko puta koji koliko koji predsjedatelj široko tumači to kada se netko drži teme. Vi ste gospodine potpredsjedniče u ovoj sjednici dosta usko ocijenili što je tema jer članovi Mandatno-imunitetnog povjerenstva dobili su kao materijal tužbu gospodina Karamarka protiv gospodina Bulja i Petrova. I mi smo smatrali da je legitimno govoriti o razlozima tužbe, o okolnostima koje su dovele do tužbe, o kontekstu tužbe i o političkim odnosima dviju najvećih stranaka vladajuće koalicije koje su došle do te mjere da jedni drugoga tuže. Ovi ovima kažu da su kriminalci, a onda ovi ovima kažu da su klevetnici. I to je prvorazredna politička tema i naravno da je u tom kontekstu i malo zapaljiva tema a vi ste malo prestrogim držanjem vašeg stava što je opet legitimno ali ovaj put niste u pravu što je tema, doveli do toga da smo na kraju, da je na kraju rasprava eskalirala u to da smo došli do situacije udaljenja sa sjednice. Naravno to je naš stav. Smatram da treba smiriti tenzije, da treba naravno nastaviti argumentirano i tolerantno voditi dalje raspravu i sjednicu. Mi sugeriramo da nastavak ove točke vodi netko od neutralnih potpredsjednika, a u ovom slučaju neutralni su ili gospođa Opačić ili gospodin Vrdoljak pa ako se MOST i HDZ tuže evo mi smo neutralni pa ćemo mi ovo dovesti do kraja da se omogući zastupnicima da o ovoj temi malo slobodnije govore. Jer niti smo tužili, niti smo tuženi, niti smo ovo stavili na dnevni red a nas optužuje da smo mi napravili spektakl. Ovog puta mi ni luk ni jeli ni luk mirisali. Vi ste digli loptu a mi smo je zakucali. Prema tome nemojte se više dovoditi u takvu poziciju. Ili se vi pomirite, ili to stavite u neki manje vidljiviji termin, ili uradite ono što vam Poslovnik omogućava u djelu onoga što imate pravo po vođenju sjednice. Ali kad već to stavite u prime time stavite političku bombu u petak ujutro onda pustite da se o tome raspravlja. Prema tome, evo to je moj skromni apel. Dakle mi ćemo nastaviti sudjelovati u raspravi nakon glasanja o ovome. Ne podržavamo naravno ni teatralizaciju, ni sve ovo što je bilo u grubom kršenju Poslovnika koji su doveli do „nemilih scena.“ Rekao sam već ne mislim da je ovo zadnji put u ovome mandatu ali na nama je da učinimo da to bude što manje puta posebno na onima koji vode sjednicu. Potpredsjedniče vi ste tijekom ove rasprave prekinuli i gospodina Borića, i gospođu Petin, i gospodina Grmoju, gospodina Marasa dobro to za dobro jutro, ali ste čak i preventivno djelovali na gospodina Bačića koji se nije usudio replicirati Marasu kad je vidio koliko ste strogi. Prema tome, sjećate se onog vica kad je, i sad ću završiti ako mi date još pet sekundi, dakle vi ste došli u situaciju onog vozača koji je došao u Englesku, vozio desnom stranom i kaže pa ovdje svi griješe. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Drago mi je da ste akceptirali to da sam jednako postupao prema svima. Možda po vašoj procjeni malo strože interpretirao temu ali nadao sam se da ćemo s time zapravo se uistinu fokusirati na ono što je predmet. Ono kažem tko god misli da je prekršen Poslovnik, da sam ja prekršio Poslovnik postoji naravno način i postoji povjerenstvo odnosno Odbor za Ustav, Poslovnik i političko uređenje i može se prijaviti. Ja bih sad dao riječ uvaženom zastupniku Goranu Beusu koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSZ-a.

Protestirati jer smo svjedoci presedana u novijoj povijesti Hrvatskoga sabora. Bilo je slučajeva i u nekoliko proteklih mandata da je izricana mjera udaljenja sa sjednice. Saborska straža provodila je tu odluku vrlo elegantno jer su se zastupnicu u pravilu držali reda, a to je da poštuju izrečenu mjeru i da se fizički ne suprotstavljaju. Ovo je vrhunac reality showa u kojega se pokušava pretvoriti Hrvatski sabor u ovome mandatu. Pozivam da dobro razmislimo svi hoćemo li ovakvim ponašanjem treniranjem strogoće ali apsolutnog neposluha prema pravilima ove kuće i dalje ugrožavati dignitet Hrvatskoga sabora, ovoga visokoga Doma koji bi morao biti primjer svima u RH kako se vode političke rasprave i kako se rješavaju konflikti. Zadaća predsjedavajućega je da upravlja konfliktima ako do njih dođe. Svakako ne da doprinosi eskalaciji ili da stvara nove konflikte. U situaciji kada nije moguće iz različitih razloga provesti određenu mjeru jer se njoj suprotstavlja neposluh nije pametno naređivati fizičku intervenciju. Danas smo bili svjedoci da nju nije bilo moguće provesti onako kako je naložena pa su zato stradali i kolega Sinčić, a i drugi kolege koji su fizički bili blizu. Time smo doveli saborsku stražu u vrlo nezgodnu situaciju da moraju provesti jedan nalog na način da prekrše ovlaštenja koja su dobili tim istim nalogom. S druge strane, zadaća svakoga zastupnika i zastupnice, obveza moralna, etična obaveza je da provede nalog predsjedavajućega i da ga poštuje jer ima čitav niz instituta kako će protestirati ukoliko smatra da je zakinut. To nije samo javno najavljivanje izricanja pritužbe Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav nego je to mogućnost komunikacije svoje poruke prema javnosti i na druge načine. U ovome Domu akreditirano je mnoštvo novinara i gotovo sve redakcije. Sve što se ima reći, a što se ne može reći u ovoj sabornici može se reći ispred nje u različitim formama. Ali koristiti Sabor da bi se teatralno pokazalo nekakve mišiće je krajnje nekorektno. U što smo se to doveli? Da se deložira Živi zid? Onaj tko je htio da se dogodi ta deložacija zapravo je ukinuo smisao postojanja te političke stranke ako bolje razmislite. Međutim, ono što je iznimno važno reći u takvim situacija u kojima bez fizičkog konflikta ne možemo riješiti novonastale prilike bilo bi dobro da predsjedavajući prekine sjednicu i da se ona ne nastavlja isti dan. To bi dalo priliku svima da ohlade glave i da dobro razmisle što rade i kako se ponašaju. Ovo je saziv u kojemu je više od polovice zastupnika prvi put. Ja sam se nadao da kad dođu u ovaj Hrvatski sabor da će osjetiti tu snagu i duh, tu obvezu i čast i da će se prema instituciji nastojati odnositi sa najvišom razinom poštovanja. Na žalost, neki od nas su ovo shvatili kao debatni klub u kojemu se ne poštuju nikakva pravila. To nije dobro. Hoće li novi Etički kodeks koji je sada u izradi uopće pomoći da mi promijenimo svoj način ponašanja. Bojim se da neće. Zato apeliram na savjest svih nas, shvatimo gdje smo. Ovo je najvažnije mjesto u Republici Hrvatskoj kad se govori o donošenju odluka. Mi smo ogledalo ove nacije. Poslali su nas oni koji imaju povjerenja u nas da zastupamo njihove interese, svakako ne sa zadaćom da produbljujemo društvene konflikte nego da ih rješavamo. Političke frustracije, nedovoljan uspjeh na izborima, unutarstranačke probleme i sve druge stvari koje nemaju veze sa javnim interesom ostavimo pred vratima ne sabornice, nego Sabora. A ovdje vodimo političke bitke za ideje za koje se zalažemo. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Drago Prgomet. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege ako se uspjelo, ako se željelo doći na naslovnice portala ovim činom onda se uspjelo. Da li je to bilo iscenirano ili ne, ovakav način odnosa prema Hrvatskom saboru …/Govornik se ne razumije./… ovakvim komentarima i na kraju odbijanja onoga što je tražio predsjedavajući uspjelo se. E sad, nama se može svidjeti način na koji predsjedavajući vodi sjednicu ili ne svidjeti, ali sve dok je u okviru Poslovnika, sve dok je u okviru zakona mi smo kao saborski zastupnici odabrani od građana dužni to poštovati. Ponavljam, sviđalo se to nama ili ne. S druge strane, potpuno razumijem da svaki od saborskih zastupnika ovdje vidi kao priliku za osobnu afirmaciju. Ono što nije dobro, što čini mi se da su neki od saborskih zastupnika uzeli si za pravo kao jedini autentični tumači volje građana zaboravljajući da smo svi to mi ovdje izabrani ponavljam po volji građana uzeli si za pravo biti glas naroda, isključivi glas naroda ili narodni tribuni. Pa bih samo podsjetio na jedno, da je mala crta, granica između narodnog tribuna i populizma. Jer narodni tribun govori ono što narod govori, a populist ono što narod voli čuti. I ako nam građani i dalje budu dijelili negativne ocjene na rad Sabora, onda nemojmo zaboraviti sami smo si krivi. Ovo je institucija birana po volji građana i takva bi morala i biti – ozbiljna, odgovorna u kojoj kako netko i reče osobne frustracije, želju za samo promocijom treba ostaviti vani. A onima koji vode saborsku sjednicu ostaviti da vode onako kako Poslovnik to nalaže. Mi ćemo se i dalje zalagati da ovo doista bude mjesto u kojem se donose ozbiljne odluke u kojima se odlučuje, u kojima se raspravlja na demokratski, argumentiran način. Sve izvan toga nama kao klubu zastupnika potpuno je neprihvatljivo. Razumijem, ponavljam da neki vide ovdje prostor i priliku da čestim sudjelovanjem u raspravama nametnu se kao ozbiljni politički faktori faktori u ovoj državi. Pa ja nemam ništa protiv toga, pa ću evo u kontekstu stalno napadamo gospodina Pernara kako stalno ima komentare za nešto pročitao jedan odlomak iz jedne knjige od Ive Andrića a zove se „Prokleta avlija“, možda je poučna za sve nas. Mi smo manje-više skloni da osudimo one koji mnogo govore naročito o stvarima koji ih se ne tiču neposredno čak i da s prezirom govorimo o tim ljudima kao brbljivcima i dosadnim pričalima, a pri tome ne mislimo da ta ljudska, toliko ljudska i tako česta mana ima svoje dobre strane, a to što su njihova kazivanja nesavršena, obojena osobnim strastima, potrebama ili čak netočna zato mi imamo razum, iskustvo i možemo ih prosuditi, usporediti jedni s drugima, primiti ih i odbaciti djelomično ili u cijelosti. Dakle nije na njemu nego na nama. **Reiner, Hvala. Sljedeći će u ime kluba SDSS-a govoriti uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Naši kolege iz Živog zida od trećeg mjeseca 2012. godine predstavljaju grupu, a sada i zastupnike u Hrvatskom saboru koji sprečavaju deložacije onih koji su se našli u situaciji da ne mogu otplaćivati svoje stanove, kuće ili da zbog nekih drugih razloga koriste prostore koji nisu njihovi ili odlukom državnih institucija više ih ne mogu koristiti. Nije se smjelo dogoditi to da neki od njih budu deložirani iz Sabora. To je loš politička poruka. Posebno se nije smjelo dogoditi da u kaosu koji je nastao, kolega Sinčić bude također deložiran odnosno udaljen iako za to nije bilo nikakve pretpostavke, a nije bilo ni potrebe. Jednako tako ne želim optuživati stražu jer i ona se našla u situaciji u kojoj je trebalo uraditi nešto za što nisu bile normalne okolnosti ali uzimanje grubim potezom ruke mobitela iz ruke kolege Bunjca također nije nešto što se smije dogoditi. Tako da htio bih kazati da svako od nas može doprinijeti tome da ovaj Sabor radi onako kako u najvećem dijelu svog vremena rada, to znači kao pristojan Sabor, najveći dio preko 90% vremena je tako. Čuju se razne riječi, ponekad grube, ponekad manje grube, ponekad ružne, a ponekad manje ružne ali uglavnom naš Sabor spada u pristojniju grupaciju Sabora prema iskustvima i znanjima koje imamo. I trebalo bi učiniti sve da kada se vidi kuda stvari idu, a vidjelo se već negdje od deset sati kuda stvari idu, trebalo je učiniti da ne dođe do ove situacije. Ne kažem da je neko posebno za to odgovoran. Možda sam i ja odgovoran, možda sam trebao ranije tražiti riječ pa reći nešto, ali evo to kažem sada i bilo bi doista dobro da se ova scena nije ponovila. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Živog zida riječ uzeti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac.

Potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Iz ove sabornice Stjepana Radića iznijeli su deset puta. Zna se koga je iznosio, zna se kakvi su bili predsjednici Sabora koji su takve odluke donosili. Znamo također danas na čijoj strani stoji povijest. Povijest sigurno ne stoji na strani onih koji su takve odluke provodili. Mi ovdje danas imamo situaciju da se zastupnicima ne da govoriti. I mi imamo pravo temeljem onoga što smo čuli proteklih par dana da će zadatak Vlade, pazite, zadatak Vlade koalicijske Vlade dakle, biti da se Živom zidu oduzmu birači i mandati. A zašto? Zato što se ovdje mora slijepo provoditi politika EU koja recimo to posve iskreno, oduzela slobodu hrvatskim građanima i ovo je klasični primjer. Onog trenutka kada smo mi kritizirali EU i sve ove navodne integracije, mi smo kritizirali podređenost Hrvatske tuđoj čizmi. Hrvatska nije slobodna zemlja jer nam je oduzeto pravo na našu kulturu. Nama je nametnuta sila pravo jačega kao kultura. Mi više nismo slobodno tijelo ni slobodna jedinka nego smo samo kotačić u jednomu stroju koji nikada nećemo voziti. I ovo je ustvari borba za opstanak hrvatskog naroda. Ova priča o INA-i MOL-u zaslužuje da se o njoj priča, da se govori. Kada bi zastupnici trebali o tome govoriti ako ne sada? I čemu to toliko prenormiranje tog Poslovnika da se doslovce svakoga zastupnika mora prekidati po nekoliko puta dok govori? Sloboda govora je ustavna kategorija, evo imate Ustav svi pred sobom, tolerancija također. Donosimo Etički kodeks, čemu je potreban? Da na ovakav način ušutkavamo jedni drugi odnosno one koji govore stvari koje se sviđaju eliti, ali koji itekako interesiraju hrvatski narod. Hrvatski narod želi čuti što zastupnice misle i ovome slučaju. Iz toga razloga smatram da ovo što se danas dogodilo se više nikada ne bi smjelo dogoditi da onaj predsjedavajući bilo koje sjednice, svejedno da li je to plenarna sjednica ili sjednica odbora, ako nije u stanju voditi sjednicu na kvalitetan način da ju prepusti svome potpredsjedniku. Svaki predsjedavajući ima zamjenu, ne mora se izlagati situacijama kojima nije dorasao. Ako ne može drugačije može sjednicu prekinuti a dovoditi stražu da izvodi zastupnike koji su krivi i koji nisu krivi mislim da bi trebalo zaključiti da je ovo bilo prvi i zadnji put. Ja u toj vjeri završavam svoje izlaganje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I zadnji je u ime MOST-a uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege većina toga znači što sam ja mislio reći iznijeli su oni koji su govorili prije mene. Činjenica je da se mnogi od nas danas nisu

Poslovnika, moramo slušati predsjedavajućeg iako nam se možda njegov stil ne sviđa, ne odgovara nam, mi bismo voljeli da možemo reći sve ono što želimo reći i zasigurno ja mislim da je i kolega Pernar svjestan da nije bilo u redu kada se digao i onako se derao, ali isto tako možda je predsjedavajući kad je već, nije bio konzistentan pa je gospodinu Marasu povukao onu opomenu odnosno zabranu govora onda je možda trebalo kad je već bila sazvana stanka koja je mogla smiriti strasti možda je trebalo odustati i od toga da se gospodin Pernar izbaci izbaci iz sabornice i ne bi se dogodio ovaj cirkus kojem smo svjedočili. Znači nekakav zaključak da trebamo poštovati ono što predsjedavajući govori da se trebamo držati teme. Gospodin Sinčić je tijekom svoje rasprave o skidanju imuniteta govorio o zviždačima, mogao je jutros kao što sam i ja to napravio sazvati stanku, govorio sam o telekomunikacija, mogao je govoriti o toj temi i ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Imamo mehanizme, imamo instrumente kako možemo upozoriti na određene stvari, imamo mogućnost tiskovnih konferencija znači na kojima možemo otvoriti određene teme i bilo bi dobro kada bi se toga kao zastupnici držali. Ja osobno sam jako temperamentan, znam često i pretjerati ali uvijek znači na opomenu predsjedavajućeg nastojim se vratiti na temu i ne doći u priliku da dobijem nekakvu opomenu ili da mi predsjedavajući izrekne mjeru da me se izbaci iz sabornice. uglavnom evo mislim da se ovakve situacije mogu izbjeći a bio sam osobno i profesor u školi i ono što najviše učenici gledaju konzistentnost, znači dosljednost kakvi ste prema jednom učeniku da takvi morate biti i prema svima. Pa evo možda do ove situacije ne bi došlo da kada je već gospodinu Marasu vraćeno pravo govora da se možda u ovoj stanci odustalo od toga da se gospodina Pernara izbaci iz sabornice. A na kraju je on najviše profitirao, on je u biti ovo i želio. Postao je medijska zvijezda i mnogo ljudi je gledalo live cirkus koji se dogodio ovdje u sabornici. Hvala. Željko (HDZ)** Sada ćemo preći na glasovanje o dosad raspravljenim točkama.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 66 za, 15 suzdržanih i 25 protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova, 106 za i 1 suzdržanim i bez glasova protiv donesena odluka kako ju je predložilo

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 66 za, 15 suzdržanih i 25 protiv donijeta odluka

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 66 za, 15 suzdržanih i 25 protiv donijeta odluka kako ju je predložilo

Nastavljamo s raspravom o Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Slijedeći zastupnik koji se javio u ime Kluba zastupnika Živog zida je Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite!

Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege zastupnici! Nakon one potpuno nepotrebne eskalacije i pretjerivanju po mojem mišljenju gospodina Reinera. **Petrov, Božo (MOST)** Ispričavam se, zastupniče Sinčić samo trenutak molim vas. Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da uvaže Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da uvaže kolegu Sinčića u trenutku kad on izlaže. Ukoliko želite napustiti sabornicu molio bih da to obavite u tišini. Zastupnik Sinčić, izvolite. Hvala. Raspravljamo ovdje o tome što je gospodin Tomislav Karamarko bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice prvi potpredsjednik Vlade, prije toga podsjetio bih bio je 2004., 2006. godine ravnatelj POA-e, zatim od 2006. do 2008. godine ravnatelj SOA-e, pa je nakon toga bio ministar unutarnjih poslova za vrijeme gospodina Sanadera i za vrijeme gospođe premijerke Jadranke Kosor. Znači, jako dug ima staž u sustavu, imao je silne resurse na raspolaganju, svi hrvatski špijuni su četiri godine radili, valjda milijarda kuna je potrošena na rad SOA-e i POA-e kroz to razdoblje kumulativno, a Tomislav Karamarko ima sve te informacije na raspolaganju. Kao ministar unutarnjih poslova mogao je stopirati istrage, mogao je pokretati istrage, mogao je usmjeriti rad MUP-a, mogao je kadrovirati MUP. Usporedio bih ga sa jednom vrlo značajnom osobom u povijesti Sjedinjenih Američkih Država a to je J. Edgar Hoover koji je bio ravnatelj dakle Saveznog ureda za istrage i suosnivač zapravo, to je danas famozni FBI, bio je na tom čelu 48 godina. To je sada povijest, njega više nema i sad o njemu možemo suditi i znamo što se i kako radilo. On jest progonio kriminal, međutim koristio je silne informacije koje je skupio kroz 50 godina da ucjenjuje senatore, predsjednike, kongresnike i druge dužnosnike, bio je to dvosjekli mač. I gospodin Tomislav Karamarko se našao u položaju dvosjekloga mača. On je mogao i trebao iskoristiti informacije i moć koju je imao da se procesuira kriminal. Međutim, iz onoga što ću sada pročitati pokazuje se odnosno tu su indicije da je on više koristio onu drugu stranu, da je zloupotrijebio informacije i moć koju je imao. Prema tome, privatna tužba za klevetu kaže ovako Karamarko je tužio zato što su ljetos u Zadru tijekom predizborne kampanje za Hrvatski sabor mostovci izjavili da je Karamarko otišao s mjesta predsjednika HDZ-a zbog kriminalnih radnji. Uzrok to ga je pitanje je li bilo tih radnji ili nije. Naravno da će Mandatno-imunitetno povjerenstvo savjetovati da se odbaci zato što je privatna tužba, to znamo, to je proces i procedura. iskoristit ću ovu raspravu da ukažem na to je li postojao temelj ili nije postojao temelj, je li bilo indicija ili nije bilo indicija da je gospodin Karamarko dakle sudjelovao u kriminalnim radnjama, pa sam prije nego sam bio prekinut išao navoditi redom što su govorili hrvatski zviždači, govorio sam o nekim procesima. Počnimo redom Sonja Vlahek Hrvatska pošta, bivša šefica Uprave za korporativne komunikacije godinama je upozoravala na nezakonitosti u radu Hrvatske pošte, upozoravala je na slučaj Soboli među ostalim, i njezina tvrdnja je ovako kao jedan od sjajnih izvora „Nalogodavci zločina su najviše rangirani pripadnici zločinačko kriminalne organizacije koja je opljačkala i još uvijek pljačka Hrvatsku i hrvatski narod, koje sam posljednjih desetljeća istraživala, raskrinkavala, prijavljivala i svjedočila protiv njih – napisala je … /ne razumije se/ da je bila dovoljno naivna da vjeruje institucijama sistema. I tko se malo bavi aktivizmom, naići će na slične i brojne slučajeve zviždača koji su svoju građansku dužnost obavili kao što je naša građanska dužnost ovdje da o tome govorimo. Kolegice i kolege Hrvatskoga sabora naša zemlja ima silnih velikih problema sa korupcijom. Mi smo još mlada demokracija i ja ne znam koliko će trebati proći vremena da se napokon riješimo svih ovih repova. Zar nije sramota najveća što jedan premijer, bivši premijer Sanader se nalazi gdje se nalazi? Pa zar to nije milijardu puta veća sramota objektivno gledano od bilo čega što kaže što kaže vjerojatno netko u ovoj sabornici? Pa kako nas svijet gleda? A ono što je još tragičnije da mi njega nismo sposobni kao država procesuirati uspješno. Deset godina će valjda trajati to suđenje. Hoće li mu ikada išta biti oduzeto? Sada mu ministar Kalmeta će morati se braniti na sudu. Kažu zviždači svjedoci vjerojatno je povezan i sa Karamarkom o čemu ovdje danas govorim. Pogledajmo bivše ministre dužnosnike iz tih vlada i neću biti pristran, neću samo napadati ovu stranu. Zanimaju me uhljebi u HEP-u. Gospođa Vlahek je govorila o povezanosti sa obitelji gospodina Milanovića također bivšeg premijera. Sve to treba istražiti i sankcionirati da budemo zdravo društvo. Gospođa Vlahek je svjedočila protiv gospodina Karamarka, bila je fizički napadnuta. Dalje, Domagoj Margetić, istraživački novinar također nekoliko puta napadnut što je pisao o tome. Njega je Karamarko tužio za klevetu. Uz svjedočenje gospođe Vlahek, Karamarko je izgubio tu tužbu za klevetu. Nadalje, htio bih se posvetiti još jednom od svjedoka, a to je gospodin Mijat Stanić, predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata. I njegovi navodi u koje je uložio silan trud sa kolegama i pribavio mnoge informacije institucijama države da – on je valjda najzaslužniji da je uopće i došlo do precesuiranja gospodina Kalmete i to 10-tak godina nakon počinjenog djela, pa i više. Dakle, u vrijeme kada je policija vodila istrage o malverzacijama u HAC-u tvrtka Sobol dobivala je milijunske poslove od HAC-a i drugih poduzeća u Kalmetinom resoru. Odgovorno mogu reći da se izravno. ja razumijem poveznicu, ali ja bih molio da o tim temama možete zatražiti stanku. Ne želim vas prekidati. Molio bih a se držite teme. Razumijemo bit, ali molio bih samo da usmjerite svoje izlaganje na temu sadašnju ako nije problem. Dakle, ja sam govorio u kontekstu kako bi javnost shvatila o čemu se radi. Zatim, imamo mnogo svjedočenja od strane sindikata, pa se tu navodi u detalje kako su se namještali natječaji da je jedna firma dala 100, druga 102, da su se ponavljale iste greške, da su iznosi bili točno veći 2%, iste tablice, isti fontovi – jedan školski primjer prevare izvlačenja novca. Jedan zanimljiv detalj koji ne mogu nikako preskočiti, na USKOK-u je rečeno da nije problem u USKOK-u nego u policiji te im je donijela izvještaj iz policije u kojem je pisalo da se obustavlja postupak jer nema elemenata kaznenog djela. Ministar je inače Tomislav Karamarko. Dalje, još jedan citat – već nekoliko puta sam javno govorio o tome da je Karamarko kao ministar unutarnjih poslova koristio svoju poziciju kako bi spriječio pojedine istrage, ali na to nitko nije obraćao pažnju. Imate i slučaj Božidara Kalmete koji je sinonim za organizirani kriminal u Hrvatskoj i koji je preživio samo zahvaljujući zaštiti gospodina Karamarka jer Sobol je najviše novca, dakle jer je Sobol Suđenje će se dogoditi i mora se dogoditi. Trebalo je biti prije 10-tak godina. Zašto je naš sistem paraliziran? Upravo zato što smo dali „lisici da čuva kokošinjac“. Gospodin Karamarko, ovo je samo jedan djelić vrh ledene sante onoga što se događalo s njim i oko njega. Dakle, on je bio ministar, on je mogao kadrovirati, usmjeravati istrage. On je mogao reći ove informacije ćemo iskoristiti da progonimo političkog protivnika, a ove informacije nećemo koristiti i tu ću zaustaviti istragu. I svjedoci govore da se to dogodilo. Što hoću reći? Hoću zaključiti da postoje silne indicije, da postoje sudski procesi, da je bio gospodin Karamarko ministar u Vladi Ive Sanadera uz druge, neki od njih su živući ministri i živući političari. Evo čak je i naša predsjednica bila u toj Vladi jedno vrijeme. U isto vrijeme osim što kadroviramo, da „lisicama dajemo da čuvaju kokošinjac“ imamo silan deficit sredstava. Pa sam naveo prije nego sam bio prekinut, sredstva koja su dana za Vladu. Vidimo nagli skok sa 2016. na 2017. godinu od 50%. 50% više sredstava ide Vladi Republike Hrvatske. Nisam siguran za što joj točno treba. Ja mislim da joj ne trebaju. Prošle Vlade nisu toliko trošile. U isto vrijeme DORH nam stagnira na 40, 50, 60 milijuna kuna prema izvješću iz državnog proračuna. A tko je čitao izvješće koje nije popularno u ovome Saboru? Ono kada je na dnevnom redu samo tone na niže, i na niže, i na niže. Stavlja se u nekakve sitne sate kada su nekakve proslave, nešto, da se makne fokus sa toga. Pozivam stoga institucije i pozivam Predsjedništvo Sabora da se suočimo sa svojim problemima da se rasprava stavi u vrijeme kada je to gledljivo i kada će potaknuti pravu raspravu. Vapi se u tom Izvješću DORH-a za sredstvima, vapi se da netko razumije tu instituciju iako nemam ni izbliza dobro mišljenje o gospodinu Cvitanu niti o gospodinu Bajiću prije njega,

održana je pod pokroviteljstvom delegacije Europske komisije radionica o korupciji, imamo jedan rad gospodina novinara Dražena Rajkovića gdje on navodi da je tri puta više štete naneseno za vrijeme Sanaderove vladavine nego u ratu, tu su onda brojne afere, daleko najveća je cestogradnja, INA MOL 7,3 milijarde, brodogradnja 5,4, što hoćete, Sunčani Hvar 574 milijuna, Hrvatska pošta 500 milijuna ova o kojoj sam sada govorio, Plinacro 485 milijuna, Podravka 404 milijuna, Hrvatska poštanska banka 328 milijuna kuna itd., popis je vjerojatno beskrajan. Ovdje je navedeno samo 20 većih slučajeva. I što sad? Sve ovo prije nego je stupio u Vladu Most nezavisnih lista je trebao znati, on je to ili znao ili je trebao znati, je smatram osobno a pokazat će to ja vjerujem i vrijeme kad ustrojimo institucije kako treba da ih gospodin Karamarko kao i gospodin Sanader i cijela ta Vlada i garnitura sudjelovala u nezakonitim radnjama i mogu se složiti da je Karamarko otišao s mjesta predsjednika HDZ-a zbog kriminalnih radnji ali to nipošto ne abolira Most, Most je to trebao znati ili je znao, svejedno išao je u tu kriminalnu priču što mi je veoma žao. I gospodin Plenković, što on radi? On je neki dan ovdje kazao da će protiv mene i mojih kolega usmjeriti institucije. Gospodine Plenkoviću, usmjerite institucije protiv ovog kriminala koji, evo ja vas samo pozivam. **Petrov, Božo nemojte molim vas. Isto tako tako molim sve druge saborske zastupnike, iskoristite sve mogućnosti koje vam Hrvatski sabor daje, progovorite o temama koje vas tište i koje smatrate da tište sve građane Republike Hrvatske ali želim samo na vrlo civiliziran, pristojan, odmjeren način Hvala predsjedavajući. Smatram da je važno upozoriti uzroke zašto je došlo uopće do tužbe pa i protiv vas osobno. I naveo sam dvostruke standarde koji najviše bole hrvatske građane, naveo sam sitnog kriminalca gospodina Kuglu koji je osuđen za sitnih 1,2 milijuna. Treba biti, apsolutno treba biti, međutim što je s ovim velikim stvarima. Pozivam da se ova zemlja riješi dvostrukih standarda i da postupa onako kako normalne zemlje postupaju, to je deficit demokracije. Kakvu poruku šaljemo mladim ljudima moje generacije? Kažu neki mi građani Sinčiću ti si dobar mlad čovjek, ti si pametan, dobro govoriš itd. a neki kažu Sinčić ti si najveća budala u ovoj zemlji zato što ćeš svoju mladost potrošiti na one gore ili što ćeš se tamo natezati s nekima koji su odavno trebali biti. Kolegice i kolege, nije Hrvatska samo vrijeme iz devedesetih ili današnje vrijeme, Hrvatska je i budućnost. Pa tko će ostati u ovoj zemlji ako ćemo se ovako odnositi prema pravdi odnosno prema nepravdi. htio bih samo pozvati još jedanput premijera da usmjeri resurse, to sam pozvao i u inauguracijskom govoru na prave stvari a oni koji smatraju da Živi zid glavni problem u ovoj zemlji a ne ovo što sam naveo nemaju niti časti, niti morala, niti hrabrosti. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem. Zastupnik Tomislav Žagar javio se prvi za repliku. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Sinčić, i vi i ja, kolegice i kolege ovdje imamo veliku odgovornost za građenje boljeg sutra. Vi ste u svojoj raspravi otišli isto malo šire. Čini mi se da govorim ovdje o privatnoj tužbi gospodina Karamarka prema gospodinu Bulju i gospodinu Petrovu, međutim evo pokazala je rasprava nismo mogli pobjeći od političkih konotacija. Moj otac je bio politički zatvorenik. Jedna od točaka optužnice je bila upravo ta, jednog čovjeka je uvrijedio, rekao mu je da je lopov a u to vrijeme se to nije smjelo jer je on imao određenu političku poziciju. Tada nije bila privatna tužba nego je Državno tužiteljstvo nastupilo na scenu. Moj otac je završio u zatvoru, nekoliko mi je puta znao u nekoliko navrata reći ovaj bi prodao državu za čašu vina. Tada to nisam razumio, danas mi je to malo jasnije. Međutim, i ova rasprava i sve ovo što je sad posljedica svega ovoga što se događa i motiv zašto sam se javio za repliku. Vi ste više puta spominjali hrvatske institucije, najveće institucije ove države. Možemo mi govoriti o bivšem premijeru Sanaderu, Karamarku, međutim činjenica je hrvatska Vlada i na to se poziva i MOL, hrvatska Vlada je sklopila ugovor. Uprava INA-e nije nijednom riječju se proturječila kad su joj oduzeta prava preko izvršnih direktora. Hrvatski sabor istražnim povjerenstvom nije se mogao usuglasiti ni oko jedne točke kojom su htjeli dokazati da je taj ugovor bio štetan. I na kraju, hrvatsko pravosuđe sa konačnom odlukom Ustavnog suda nas je dovelo u ovu situaciju. Dakle, najveće institucije, ne pojedinci, to je ono što najviše boli. Najveće institucije su dovele nas u ovu situaciju i na kraju su nas sad dovele u situaciju da se kolega Petrov uvaženi predsjednik Sabora, kolega Bulj

kao jedne od evo krucijalnih točaka zašto je uopće došlo do raskloa Mosta i HDZ-a u prošlom sazivu Sabora, međutim moram reći a to sam govorio i na prosvjedu pred INA-om, mislim da je bio šesti mjesec prošle godine, navodio sam točno kaznene prijave od strane zviždača u INA-i, točno kaznene prijave po broju, urudžbenom broju, što god je trebalo koje nisu procesuirane zato što naše pravosuđe u prvom redu nije obavilo svoj posao, zato trpimo posljedice u inozemstvu. Naše pravosuđe nije sposobno utvrditi odgovornost Sanadera, naše pravosuđe nije sposobno istražiti kaznenu prijavu u kojoj se navodi da u INA-i rade Mađari bez dozvole za rad odnosno dok je trebalo, dobro nisu bili u Europskoj uniji, a sada bez ugovora o radu. Tu smo ih mogli uhvatiti. MOL ima dugu koruptivnu prošlost, pogledajte što su u Siriji radili i kako su tamo završili. Pogledajte što se radi sad u Rafineriji Sisak. Namjerno prikazuje, a govorio sam prije par godina da se to radi, namjerno se pokazuje rafinerija kao gubitaš iako ona to nije. I dobro je da je Nacional prije koji tjedan objavio točne podatke. Rafinerija u Sisku nije gubitaš MOL nas vuče za nos, laže nas i prikazuje ga kao gubitaša da ga može zatvoriti i hoće pretvoriti našu INA-u u veliku benzinsku postaju gdje će se iz Mađarske i Slovačke iz njihovih rafinerija voditi gorivo u skladište u Sisku i Rijeci i gdje će onda se prodavati to njihovo gorivo na benzinskim pumpama gdje će raditi ljudi za minimalnu plaću. I mislim da je to, ne smije se dozvoliti a sve zato što pravosuđe ne radi svoj posao. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Branimir Bunjac javio se za repliku. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Sinčić, zastupnici Bulj i Petrov rekli su dakle za bivšega potpredsjednika Vlade i predsjednika HDZ-a da je javnosti govorio neistinite informacije i ja ne sumnjam da je on to učinio. Ali također su i ista ta dva zastupnika davali javnosti neistinite informacije. Ja ću sada citirati vrlo kratko „Tvrdnja da se iz arbitraže pred Komisijom Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo moramo povući zbog opasnosti od gubitka spora protiv MOL-a je protivna zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Odustajanje od arbitraže, dakle, znači odustajanje od Hrvatske. Prema svemu sudeći arbitraža će biti povoljna za Hrvatsku tako da straha nema“. Dakle, ovdje je isto netko dezinformirao javnost. To ste rekli vi gospodine Bulj u svibnju 2016. godine. Pa ja ne znam zastupniče Sinčić da li je vama poznato na temelju kojih informacija je netko tvrdio da dakle arbitraža će biti povoljna po Hrvatsku i da hrvatski građani pri tome ne moraju osjećati nikakvu zabrinutost? Hvala Odgovor na repliku zastupnik Sinčić. tko to savjetuje ljude kojima je hrvatski narod dao povjerenje da ga vode? Jesu li to ljudi kojima su neki drugi interesi na srcu ili je to sve što je rečeno javnosti samo farsa da se kupi određeno vrijeme? Bilo bi također zanimljivo ispitati zašto je mađarski veleposlanik posjetio Ustavni sud Republike Hrvatske svega, dakle vrlo kratko vrijeme prije nego je srušena presuda Ivi Sanaderu. To bi isto bilo zanimljivo ispitati. Hvala. I zastupnik Miro Bulj javio se za repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Sinčiću, kazali ste da vas brojni ljudi, pogotovo mlađa populacija pitaju zbog čega ste ovdje, što radite vi ovdje. Pa vi ste slobodnom voljom kao i mi svi ovdje u ovom parlamentu, a ujedno i slobodnom voljom birača hrvatskoga naroda. Također nadovezao bih se u ovom dijelu koji ste sada replicirali kratko sve što sam učinio u proteklom mandatu učinio bih opet u zaštiti nacionalnih interesa. I da nije bilo tako, da nije bilo 12 ljudi koji nisu htjeli preslagivati Vladu danas niti vaš kolega Bunjac ne bi bio u ovome parlamentu i svakodnevno držao lekcije nama saborskim zastupnicima. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a se također javio za raspravu. Njihov predstavnik Branko Bačić. Izvolite. Predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će odluku Mandatno-imunitetnog povjerenstva kojom se uskraćuje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika odnosno predsjednika Hrvatskoga sabora gospodina Petrova, kolege Bulja i kolege Pupovca. To ćemo napraviti iz nekoliko razloga. Ali prvi razlog je taj što je praksa Hrvatskoga sabora do sada bila da se po pitanju privatnih tužbi uskraćuje odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv saborskih zastupnika koji temeljem Ustava imaju imunitet. Moram reći u ime Kluba, a i u svoje osobno da je ta praksa bila drugačija, nego što je u posljednje vrijeme. I stoga moramo razmisliti hoćemo li sa ovakvom praksom nastaviti da uvijek po privatnoj tužbi uskraćujemo pravo da se postupak vodi protiv pojedinog zastupnika. Zašto? Zato što smo do sada u prijašnjim sazivima do ovoga saziva imali praksu da uskraćujemo vođenje postupka, ali nismo na plenarnoj sjednici ulazili u meritum, nego smo utvrdili da nećemo dozvoliti da se vodi postupak protiv saborskog zastupnika. I gotovo nikada nismo otvarali raspravu o tome o meritumu zbog čega se pokreće postupak protiv saborskog zastupnika. Na ovaj način kada mi u Saboru otvaramo raspravu, a ako je pri tome tužitelj bivši političar ili neka druga osoba poznata u medijskom prostoru, onda se u pravilu koristi ova ovdje rasprava ne bi li se toj istoj osobi kojemu je tužitelj i kojem uskraćujemo pravo da ishodi svu zadovoljštinu na sudu ako je nevin ili da mu sud presudi ako je u krivu, nego dapače još jednom tu istu osobu koja traži da mu se omogući zadovoljština na sudu još jednom izvrgavamo ruglu i još jednom sotoniziramo i još jednom omalovažavamo i još jednom vrijeđamo a možda sve to skupa što stoji nije točno i to što će ta osoba možda tu zadovoljštinu ishoditi nakon četiri godine ako je zastupnik koji ga je oklevetao u jednom mandatu ili nakon osam nakon dva mandata, nakon toga tko živ tko mrtav. Ta obitelj, te osobe kojoj uskraćujemo pravo da ovaj Sabor vodi postupak će ostati u trajnom uvjerenju da je ta osoba doista kad ga jedan visoko pozicionirani političar okleveta da je doista kriva. I o tome moramo voditi računa neovisno o kome se radi, danas o gospodinu Tomislavu Karamarku ili drugoj osobi, jučer trećem, sutra ili prekosutra četvrtoj osobi. Dakle, ne samo što samo kao saborski zastupnici uživamo u činjenici da posjedujemo imunitet nego još si dozvoljavamo da na otvorenoj sceni ispred svih medija po toj istoj osobi koja se nije u mogućnosti braniti jer nije saborski zastupnik jer nema to pravo. I još jednom cijela hrvatska javnost na otvorenoj sceni mora slušati klevete i uvrede a u isto vrijeme tvrdimo nećemo ti dozvoliti da vodiš postupak. I zbog toga sam cijelo jutro ovakvu raspravu i rasprave koje su bile prije za mene neprihvatljive. Budimo barem kao saborski zastupnici dostojanstveni kad već nekome uskraćujemo pravo da dokaže svoju nevinost, ali budimo barem mrvicu korektni barem mrvicu korektni i nemojmo otvarati raspravu o osobi koja se ovdje ne može braniti. S druge strane, točno je da je Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa u slučaju gospodina Karamarka utvrdilo da je u sukobu interesa, točno je da je Upravni sud odbio njegovu žalbu, sve to stoji. Ali znate kod koliko je državnih i lokalnih dužnosnika utvrđen sukob interesa, pa i ovdje među nama u Hrvatskom saboru. Veliki broj. Međutim, biti u sukobu interesa i biti kriminalac to je ogromna razlika i nemamo si za pravo tumačiti sukob interesa kriminalnom radnjom, to je ono o čemu moramo voditi računa. Što se mene osobno tiče moram reći da nikada ne bih stao i očekivao da mi saborski imunitet omogući zaštitu na sudu, ja to osobno ne bih tražio nikada jer vrlo pažljivo biram riječi kada bilo o kojem političkom protivniku ili bilo kome drugome izgovaram osude, ocjene a sačuvaj Bože da ne vodim računa o načelu presumpcije nevinosti. Prema tome, mi ćemo u Klubu Hrvatske demokratske zajednice sukladno dosadašnjoj praksi, nećemo odnosno uskratit ćemo pravo za vođenje postupka ali ukoliko se u Sabornici nastavi praksa da osobi koja traži da joj se omogući da ishodi svu zadovoljštinu na sudu a mi ćemo tu istu osobu i još jedanput prokazivati ovdje u Saboru koja nema mogućnosti niti jedne jedine riječi reći u svoju obranu, mi ćemo u Klubu Hrvatske demokratske zajednice promisliti da li ćemo s takvom praksom nastaviti. Mislimo da je to u najmanju ruku korektno prema osobama kojima uskraćujemo pravo da vode postupak ne bi li dokazali svoju nevinost. Ne ulazimo u meritum i ne smijemo kao zastupnici uzeti sebi za pravo biti dio hrvatskog pravosuđa. Mi smo zakonodavno predstavničko tijelo, ali itekako svaka naša riječ koja je izgovorena ovdje u ovoj Sabornici se čuje u hrvatskom javnom prostoru, u hrvatskom društvu. I kad saborski zastupnik izreče svoju ocjenu veliki broj hrvatskih građana drži da je to apsolutna istina, veliki broj. I dok netko kasnije na sudu za četiri, za osam, za dvanaest godina dokaže da nije bio u pravu više je priča zatvorena i teško je tim ljudima koji su takav takav javni linč prošli i u Sabornici i izvan Sabornice. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem. Zastupnik Kazimir Varda prvi se javio za repliku. Gospodine predsjedniče Sabora! Uvaženi zastupniče Bačiću, čekao sam evo vašu raspravu cijelo vrijeme. Doživio sam današnji dan, imam potrebu da se ispričam cijeloj hrvatskoj javnosti za ovakav način rada Sabora. Naime, već sam jedanput upozorio u replici da smo doveli do apsurda ovu našu praksu da ne skidamo imunitet po privatnim tužbama. Ja ću sigurno glasovati za prijedlog odbora dok se god ta praksa ne promijeni jer nije odbor za to odgovoran, primjenjuje praksu koja je već godinama. Ali ovom prilikom ističem da smo preširoko shvatili institut imuniteta. Imunitet po Ustavu štiti zastupnika člankom 76. za izraženo mišljenje ili glasovanje u Saboru. U članku 35. Ustava još jedanput ga navodi da svakome se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog, obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Kakva to prava mi kao saborski zastupnici imamo više od onoga koji nas je izabrao u ovaj Sabor. Ako dovodimo u pitanje njegovu čast i ugled osobnu ili čast i ugled njegove obitelji. Zaštićeni smo kao lički medvjedi ako nam mandat traje dva, tri, četiri ili pet puta. Tog više nema koji bi nas mogao tužiti a njegova obitelj nosi taj pečat. Mislim da je vrijeme da Odbor za Ustav i Odbor za ljudska prava razmotri upravo u odnosu na današnju situaciju. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Varga slažem se apsolutno s vama da itekako saborski zastupnik treba voditi računa o svakoj izgovornoj riječi ne samo zbog vlastite odgovornosti, nego zbog odgovornosti i autoriteta, digniteta Hrvatskoga sabora. Ja nisam da mi onemogućimo zastupnike u njihovom najvažnijem poslu, a to je da govore, da kritiziraju, da propitkuju sve pojave u hrvatskome društvu. Ali mora postojati granica do koje saborski zastupnik može poći vodeći računa o ovom članku Ustava u kojemu ste naveli da treba voditi računa o dignitetu svakog hrvatskoga građanina. Druga je situacija, ja to itekako lučim da mi ovdje u našoj parlamentarnoj raspravi možemo ići iznad toga, jer je kolega kojemu ste uputili ponekad i tešku riječ ili težu riječ kako god hoćete, ima vam mogućnost odgovoriti i toga moramo biti svjesni i to prihvaćamo. Ali kažem, tu mora postojati mjera. Ali da mi možemo prijeći mjeru prema osobi koja ne može nam odgovoriti, nismo svjesni koliku štetu nanosimo toj osobi, njenoj obitelji tako da o tome itekako moramo voditi računa. I stoga sam u ime Kluba rekao da moramo ili kada su osobe koje podnose tužbu a nisu ovdje zastupnici odbiti ako to hoćemo, ako to želimo, ako je to praksa odbiti i onemogućiti vođenje postupka ali onda minimum što moramo napraviti, ne voditi raspravu o meritumu. A mi polako vodimo raspravu o meritumu, ulazimo u ocjene te iste osobe koja nema mogućnosti niti jedne riječi reći

pa djelomično mogu prihvatiti vaše razmišljanje u raspravi. Naime, vjerujem, možda, možda se takve izjave nas kao saborskih zastupnika bilo ovdje ili vani ne bi događale da poštujemo i Poslovnik Hrvatskoga sabora jer točno imamo navedeno što i kako bi se trebali izražavati, da li će etički kodeks gdje praktički kvalifikacije poput netko je kriminalac, netko je nacionalni izdajnik bi se trebale valorizirati ne samo sa opomenom, možda neko drugačije za nas saborske zastupnike. Tu se slažem. Međutim, da li je možda pozadina čitave priče radi kojeg bi trebalo puno detaljnije raspravljati o ovoj temi iako nisam pobornik, uvijek sam do sada, praksa je bila da podržimo stav Odbora baš mislim da bi ipak trebali imati za izgovorenu riječ određeni imunitet. Međutim, pitanje je kvalifikacije izgovorenih riječi. Ovo su teške optužbe, teške optužbe od naših dvaju kolega naspram bivšeg trećeg kolege. Da li je posrijedi INA, da li je posrijedi nešto drugo? Da li radi toga jer INA je nacionalni interes, da li radi toga ne otvoriti i ne proširiti i ne ići na skidanje imuniteta? E, to je ono o čemu bi ja volio da Odbor raspravi, pa da onda prenese stav u sabornici. To je jedna stvar. Druga stvar ili je u jednom širem kontekstu rečeno ili je rečeno u nerazumijevanju međupartnerskih odnosa, ili nešto treće. Znači, imamo nekoliko pitanja koja nadam se da ćemo u skoro vrijeme dobiti odgovor. Međutim, vi ste i danas u koaliciji, pa poštedite i nas ovdje i hrvatske građane od takvih rasprava. Odgovor na repliku zastupnik Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Batinić, meni je drago da se bar jednim dijelom slažete sa onim što sam ja rekao. Ali mi saborski zastupnici toliko imamo poslovničkih mogućnosti, toliko nam Poslovnik širok spektar alata, instrumenata pruža da mi možemo otvoriti raspravu o bilo kojoj temi. Možemo osnovati istražno povjerenstvo. Možemo na bilo koji način kroz proceduru Hrvatskoga sabora ako mislimo i imamo stav po određenoj situaciji, po određenoj kriminalnoj radni, po određenom projektu, po bilo čemu imamo mogućnosti provesti proceduru. Ali ta procedura onda podrazumijeva da se o tome može izjasniti druga strana. Ne da se može, nego mora. I tada onda kao saborski zastupnici otvorimo raspravu nakon što čujemo i drugu stranu, nakon što čujemo sve argumente druge strane, pa onda donosimo ocjene. Ovako kada te druge strane nema, meni je to neprihvatljivo. To je ono što sam vam htio reći. Ja jesam da da nastavimo praksu na način kako smo imali, ali više ta praksa nije na isti način kakva je prije bila. To je moja poruka bila sa ove govornice. **Petrov, Uvaženi kolega Bačić, svim srcem podržavam vaše riječi jer uglavnom su moje rečenice i riječi bile takve kada sam branio svoje stajalište zbog čega sam kršeći saborsku praksu digao ruku da se našem kolegi zastupniku Pernaru skine imunitet kada je osobno vrijeđao imenom i prezimenom čovjeka koji nije imao mogućnosti da se tu brani. I mi stvarno bi trebali dobro porazmisliti zašto služi saborski imunitet. Danas smo bili svjedoci isceniranog cirkusa ovdje u saboru najavljenog davno prije od osobe koja je po meni uvrijedila i ovaj Sabor. Nedavno smo bili svjedoci kada se svirala Hrvatska himna on je ostao sjediti. Kada se tražila minuta šutnje za poginule on je ostao sjediti, danas je došao u Sabor sa jabukom. I takvi ljudi iako su saborski zastupnici

Dakle, ovime što sam sad rekao htio sam samo argumentirati to što ste vi rekli da bi trebali porazmisliti o situacijama u kojima na traženje privatnih osoba kad je povrijeđena njihova osobnost osobnost može se dozvoliti skidanje saborskog imuniteta. I ovdje ću na kraju spomenuti samo jednog čovjeka čije se ime razvlačilo po svim medijima, koji je bio na svim televizijama, kojem se godinama suprotstavljao tim prozivanjima, čija obitelj je patila nekadašnji ministar Rončević koji je na kraju pravomoćno oslobođen. mu je ikada pomislio dati nekakvu ispriku ili satisfakciju za sve to što je prošao? Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Prije nego bude odgovor na repliku, povreda Poslovnika. Odustajete? Zastupnik Bačić odgovor na repliku. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Klarić, spomenuli ste kolegu Bulja u vašoj replici. Ja nisam niti jednu osobu, nisam niti jednog zastupnika protiv kojega se traži pokretanje postupka posebno spomenuo. Nije bilo kolege Grmoje dok sam govorio u ime kluba a htio sam njemu replicirati kroz svoje izlaganje da ja prije kolege Grmoje poznajem Miru Bulja i mogu potvrditi sve ono što je rekao o Miri. I znam da je bio kao što sam bio ja isto tako hrvatski branitelj, i znam kako se i na koji način suprotstavljao određenim politikama u Sinju, to znam kažem prije vas ali sam i siguran da se Miro Bulj kao hrvatski branitelj borio za pravnu i uređenu Hrvatsku, da se borio upravo za onaj Ustav koji govori o načelu presumpcije nevinosti i da očekujem da će i nakon ovoga kolega Bulj ipak na određeni način kada ocjenjuje druge osobe koliko god se s njima neslagao, koliko god imao o njima svoj osoban stav suzdržati se od ovakvih ocjena prije nego prije nego što to utvrde tijela koja su za to odgovorna. Prema tome, evo to bi onako prijateljski, kolegijalno predložio kolegi Bulju a na njemu je jasno, svatko je od nas

ne mogu se složiti s vama u ovom dijelu da ćete u budućnosti mislim mogu se složiti da imate pravo razmisliti ali ne mislim da je to dobra praksa da u budućnosti vezano uz rad. **Petrov, Božo (MOST)** Molio bih cijenjene zastupnike da obave svoju unutarnju raspravu van Sabornice. Hvala. o raspravama i izjavama zastupnika ćete možda promijeniti stav i da bi bilo dobro da se to mijenja kako bi netko eventualno u budućnosti bio zaštićeniji odnosno ne izložen dodatnim da da li optužbama osnovanim, neosnovanim itd. Znači, ja sam evo četvrti mandat u Saboru, dosta toga sam ovdje rekao, nikad nisam dobio tužbu. Znači, ocjenjujem da nisam baš od onih koji se boje reći šta misle i možda nekada u svojim rečenicama budem i direktniji nego što je to netko naviknuo ali nisam dobio nikada tužbu i mislim da nema razloga ukoliko stvari radiš na korektan način a sa druge strane kada zastupnik upozorava na neke nepravilnosti on ne smije razmišljati o mogućoj tužbi. To bi ograničilo rad zastupnika odnosno njegovu ja bih rekao mogućnost da ukazuje na nepravilnosti. Ja mogu vidjeti negdje nešto da se desilo nekorektno, možda i nemati dokaz konkretno da bi to na sudu mogao dokazati nego moja riječ protiv nečije i na ovaj način na koji ste vi rekli bi ja se dam kladiti jako puno zastupnika imalo kočnicu u otkrivanju nepravilnosti i ukazivanju na nekim stvarima koje nisu u redu ali cijelo vrijeme

Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolega Maras ja nisam za to rekao sam da mi okljaštavimo saborsku raspravu, međutim svatko je od nas zastupnik koji na svoj način u toj raspravi sudjeluje. Ja držim da onaj zastupnik koji je spreman izreći osudu bilo koga da je onda spreman na sve konzekvence. Prema tome, ali onda u tom slučaju ako kažete tako je onda ukinimo imunitet jer to što će netko protiv mene, mene, meni je peti mandat u Hrvatskom saboru, nakon 25 godina voditi postupak što sam ja u prvoj godini svog saborskog mandata nekoga klevetao znate ta je pravda bespredmetna. Pravda ako nije brza i učinkovita nema smisla i ne donosi nikakvu zadovoljštinu. Prema tome, što ću ja nekoga oklevetati u prvoj godini a on će čekati mojih četiri, pet ili šest mandata da bi dobio zadovoljštinu onda je bolje da tom čovjeku odmah na početku kažemo nemoj tužiti saborskog zastupnika jer nećeš nikad tu svoju zadovoljštinu ostvariti na sudu. U tome je razlika. Ja se slažem da saborski zastupnik može nastupati kako hoće ali onda neka snosi i one konzekvence koje snosi svaki hrvatski građanin. A ovo, sve se može reći, sve se može pokazati, sve se afere mogu otvoriti ali ne trebamo etiketirati jer vi ste i ja sam pružili prisegu da ćemo poštivati hrvatski Ustav a temeljno načelo hrvatskog Ustava je načelo presumpcije nevinosti i ja se toga držim od kada sam prvi dan u Saboru. Hvala. Žagar. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala. Predsjedniče Hrvatskoga sabora! Uvaženi kolega Bačić, doista ste me potakli na razmišljanje. Evo reći ću dvije teze u prilog vašem razmišljanju i onda jednu u prilog zapravo kontra. Dakle, Sabor je političko tijelo ja se s vama potpuno slažem nije dobro da Sabor preuzima ulogu suda, dakle da mi ovdje sudimo, donosimo odluke o tome je li netko kriv pa čak i proširujemo optužnicu ili još više vrijeđamo onoga koji je podnio zahtjev. Možda će u budućnosti a vjerojatno mnogi europski parlamenti imaju već tu praksu, možda će se većina stvari koje se raspravljaju ovdje na plenarnoj sjednici prevesti u rad odbora gdje bi zapravo i trebalo, i možda treba mijenjati Poslovnik da se o ovakvim stvarima samo matično tijelo oglasi a da se u Saboru glasuje, da nema rasprave i to je jedno od rješenja. Mnogi od vas kolegica i kolega ste bili članovi općinskih vijeća, gradskih vijeća, županijskih skupština. Tamo nema imuniteta, tamo čovjek mora dobro paziti što govori da nekoga ne uvrijedi jer se ne može iza toga sakriti. I u tom smislu kad vi govorite o imunitetu saborskih zastupnika onda doista se pitam je li baš saborski zastupnik mora imati imunitet kad govorimo o njemu kao političaru a ovo ovdje vidimo da se radi o tužbi između ljudi koji su u politici, bili su ili jesu u politici. Međutim, šta je u prilog imunitetu? Postoje u ovom društvu mnoge interesne skupine, mnogi interesi moći, mnogi pojedinci koji su vrlo imućni, bogati i u tom smislu ja nikako ne bih volio izgubiti imunitet jer mogu sutra nešto reći u raspravi protiv te interesne skupine i oni mi mogu konstruirati nekakvu optužnicu i ako nema ovog pravila da ako to nije pokrenulo Državno odvjetništvo, do sad je takvo pravilo koliko sam shvatio Državno odvjetništvo kad pokrene postupak skida se imunitet, kad je privatna tužba ne. Ako nema te zaštite onda netko tko je doista financijski moćan a može čovjeka uništiti. Evo, tako ja to gledam više ovako da kažem laički. Naravno, postoje uvijek metode zaštite ali mislim da imunitet ima svoju svrhu ali naravno da se s vama slažem da svatko je odgovoran za ono što kaže. Odgovor na repliku zastupnik Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Slažem se kolega Žagar, apsolutno se s vama slažem. Dakle, imunitet može postojati ali postoji mjera u kojoj mi zastupnici moramo imati vlastitu košnicu prilikom izlaganja ovdje u ovom Saboru. I ja mislim da sam tu bio prilično jasan, dakle da je nama saborskim zastupnicima je govor, izlaganje jedini alat u rukama koji imamo i ako nas se do kraja zaustavi u tim svojim nastupima onda praktično će ovaj Sabor biti potpuno umrtvljen i tu se s vama slažem. Ali govorim vam da kada su ovakvi slučajevi, kada je netko pred hrvatskim pravosuđem želi ostvariti svu zadovoljštinu nemamo mi, barem po meni, saborski zastupnici u toj točci dnevnog reda tada o tome raspravljati i praktično preuzeti odgovornost odnosno ingerencije hrvatskog pravosuđa i već sada kroz ovakvu raspravu koja se čuje u hrvatskoj javnosti praktično optužiti osobu koja se pokušava braniti na sudu. To je po meni nedopustivo, i postojala je takva praksa u ovome Saboru kad je zahtjev po privatnoj tužbi bez rasprave, kad predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva kaže Mandatno povjerenstvo to predlaže mi smo u pravilu gotovo uvijek, ne uvijek, gotovo uvijek, ne sasvim sto posto ali gotovo uvijek nikada nismo raspravljali, bili smo jednostavno prihvatili ovakvu odluku. Ovako otvaramo niz novih pitanja, priča itd. **Petrov, Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bačić, u potpunosti podržavam vašu raspravu i možda je ovo danas trebala biti možda i prva rasprava, možda bi ovaj dan izgledao i drugačije nego što je to danas prošlo jer i moja isprika hrvatskim građanima zbog one situacije, epizode kojoj smo sudjelovali zbog nedoraslosti jednog saborskog zastupnika funkciji koju bi trebao obnašati prvenstveno svojim ponašanjem ali i odgojem. Ono što sam htio reći i dodati na vašu raspravu je da mi raspravljamo ovdje o izvješću jednog saborskog tijela koje se naziva Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Imamo odbore sa sasvim drugačijim ulogama. Ovo povjerenstvo ima vrlo usku, sadržajnu vrlo usku nadležnost, vrlo usku i nikad se do sada nije vodila rasprava o bilo kojem predmetu na ovakav način na koji se to u mandatu ove Vlade i ovog Sabora radi. Imamo i Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije, njegova izvješća raspravljamo. Ali ovako raspravljati o jednom tijelu koje ima odrediti imunitet skidanje neskidanje i početak ili završetak mandata ili mirovanje mandata, nikad se to nije radilo na ovakav način. To je zaista po prvi puta. Zašto? Jer su pojedinci shvatili da u jednoj osobi kao što smo jutros imali u ime jednog kluba raspravu možete biti i tužitelj i svjedok i sudac koji presuđuje. I to je vrlo onako politički jako uputno. I možete sve u deset minuta reći, dokazati, presuditi i možda ostala je samo egzekucija. Pa mislim, dva imuniteta skidamo, nekoliko ih nismo skinuli ali svejedno se vode silne rasprave koje traju duže od bilo koje točke, druge točke dnevnog reda. Mislim da ovo što ste rekli da ćemo razmisliti o praksi. Mislim da nitko ne treba biti siguran da HDZ nije to sposoban, ali zaista će to onda otići u krivom smjeru s obzirom na to što Mandatno-imunitetno povjerenstvo zaista jest. **Petrov, Božo Zahvaljujem kolega Borić. Ja moram reći da pozdravljam inicijativu predsjednika Sabora da se mijenja Poslovnik i da se donosi Etički kodeks. Mi smo se kao klub uključili i u izradu Etičkog kodeksa i u izmjenu Poslovnika. Ja mislim da bi jedna od bitnih izmjena Poslovnika se trebala odrediti prema ovakvoj raspravi po zahtjevu za skidanje imuniteta privatnog tužitelja kada se govori o skidanju imuniteta zastupnika u Hrvatskom saboru. To je prava prilika po meni da i na Odboru za Ustav, Poslovnik a i na svim drugim radnim tijelima Hrvatskoga sabora se očitujemo iznesemo niz razloga kako i na koji način postupati kada je u pitanju skidanje imuniteta kako ne bismo ponekad i naše kolege saborske zastupnike koji su u poziciji da im se odnosno došli su u poziciju da im se traži skidanje imuniteta, doveli u neugodnu situaciju. Ja mislim da za to ima načina i mogućnosti da se kroz etički kodeks, a svakako i kroz Poslovnik ovakve stvari definiraju. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za pojedinačnu raspravu na ovu temu javio se zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Evo danas je cijeli dan rasprava o skidanju dva imuniteta. I odmah na početku ja moram reći da se ne slažem sa stavovima onih koji oko ove točke misle da je to samo pitanje da li je i kada došao dopis, zahtjev u Hrvatski sabor, da li saborski zastupnik ima imunitet odnosno da li mu ga ili ne treba li mu ga skinuti. Znači, postoje određene političke konotacije, postoje okolnosti, postoji masu stvari koje mi kao zastupnici možemo raspraviti i nije dobro da se na taj način ograničava saborska rasprava jer smo danas svjedočili situaciji do čega je to dovelo. Naravno, scena koja nije dobra ali činjenica je sigurno da se dopustila jedna normalna rasprava, da nije bilo HDZ-ove represije odnosno jednog predsjedatelja njegove represije ne bi se nikada desile niti ovakve situacije. I najlakše je ne samo

prijavili ste se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi na temu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, ne na temu slobode govora u saboru. Hvala. **Maras, Gordan (SDP)** To je istina ali ja vam moram kazati

odnosno nigdje u Poslovniku ne piše da li možeš imati poveznicu na neke druge stvari i nikada nije vođenje ujednačeno. Tako da ja vas molim sada kada raspravljam da ukoliko se nadovežem sa određenim primjerima da to odmah ne shvatite kao udaljavanjem od teme jer se ovdje počelo shvaćati udaljavanje od teme samo ukoliko ne govoriš točno, točno o onom paragrafu, a to je kolega Borić shvatio na način da je došao dopis skini imunitet i idemo dalje. A ovdje se radi zbilja o političkom jednom par exelance slučaju i zato želim još jednom reći prvo što se tiče dosadašnje prakse. HDZ-e je već tu praksu jednom koliko barem ja znam prekršio kada se radi o slučaju odnosno sadašnjeg isto ali u prethodnom mandatu zastupnika Jovanovića kada mu je skinuo imunitet, kada je nazvao HDZ-e kriminalnom organizacijom zbog situacija koje su se dešavale 2008., 9. i 10. i zato je bit da hrvatska javnost zna da HDZ-e ima svoju praksu koja nije uvijek bila ista kao što jedanas. htio bih reći da u ovoj situaciji imamo skidanje imuniteta dva zastupnike koje je tužio bivši zastupnik odnosno potpredsjednik hrvatske Vlade zbog toga što su ga po njegovom oklevetali, a koji su isto vrijeme sudjelovali u vlasti i radili zajedno na način na koji je hrvatska javnost mislila da nije takav. Znači, to je bila Vlada koja je cijelu godinu ovdje tvrdila da ispunjava svoje dužnosti, da radi izvrsno itd. dok se u jednom trenutku to sve skupa nije srušilo. Ja bih volio ono što je rekao kolega Bauk da HDZ-e i Most nas ne opterećuju sa ovakvim stvarima odnosno da ukoliko imaju informacije odnosno ukoliko misle da su njihovi partneri kriminalci ili klevetnici da nam objasne uopće zbog čega mogu na taj način surađivati i zbog čega je to dobro za Hrvatsku. Zbog čega je dobro za građane Republike Hrvatske da Most i HDZ-e surađuju na način na koji surađuju a da u isti tren jedni druge optužuju za ovakve teške stvari? I to je po meni jedan od glavnih razloga zbog čega ova, a ni prošla Vlada nije funkcionirala, zbog čega je prošla Vlada doživjela fijasko i zbog čega će biti jako puno problema u budućnosti ove Vlade. I nisam uopće optimist da će i ova Vlada daleko dogurati na ovaj način jer postoji određeno i veliko nepovjerenje. To onemogućava siguran sam rad Vlade i donošenja odluka gospodina Plenkovića. Jer vidjeli smo danas iz rasprave gospodina Bačića ovdje da on pokušava zaštititi gospodina Karamarka i ja to mogu čak i razumjeti, on je još uvijek ugledni član HDZ-a. On je bivši predsjednik, za njega je 90 tisuća ljudi glasalo prije 5, 6 mjeseci. Stvari se ne mogu promijeniti preko noći. Znači, gospodin Bačić je zaštitio ako ste dobro razumjeli u svojoj raspravi, gospodina Karamarka od ovakvih daljnjih napada. S druge strane Gospodin Petrović također član HDZ-a još uvijek je tamo i još je vjerojatno na ugovoru sa MOL-om i oko INA-e će imati određenih interesa. I onda se postavlja zbilja pitanje, kako je moguće donositi tako važne odluke kada postoji toliko malo povjerenja i toliko su narušeni odnosi ne od prije godinu, pet ili petnaest godina? Možemo mi pričati o HDZ-u prije, ali ne, to se dešavalo prije tri, četiri mjeseca kada su ljudi koji ovdje sjede, koji su u većini, koji su u većini u Vladi stajali čvrsto kao kamen iza gospodina Karamarka. I to je ono što hrvatski građani moraju čuti, to je tema par exelance. Nije ovdje tema da se napravi eksces i da nekoga iznesu iz sabornice. Ovdje je tema da ljudi na ovom primjeru koji se desio prije 2 mjeseca vide kako ne funkcionira hrvatska vlast i zbog čega imamo ovakve probleme kakve imamo i oko i oko HEP-a. Nemojte se ljutiti gospodine predsjedniče. Shvaćate li političku dimenziju? Vidim da ste gestikulacijom krenuli opet da mi nešto kažete. **Petrov, Božo (MOST)** Ne. Upravo suprotno. Vi samo iznesite ja ću napisati osvrt kako ste vi doživjeli ovu temu.

Htio sam reći da hrvatski građani moraju biti svjesni da ovo ne funkcionira zbog nepovjerenja koalicijskih partnera koje se pokazuje kroz skidanje imuniteta koje smo danas dobili na stol. Nemoguće je da radite zajedno ukoliko jedni za druge mislite da ste kriminalci ili klevetnici i sa te strane mi ćemo na to upozoravati i dalje, ja se nadam da to neće biti problem što se same rasprave tiče jer se dosta čovjek neugodno osjeća kada mu dovikuju, kada na to upozorava da ne o tome pravo govoriti u Saboru i na kraju zbog takvih stvari situacija eskalira i desi se ono što se danas desilo. Ja pozivam još jednom sve skupa ovdje da doprinesemo tome da se ljude ne onemogućava da govore u Hrvatskom saboru. A što se tiče skidanja imuniteta ja se ne slažem sa gospodinom Bačićem, znači zastupnici pa makar se može u praksi desiti da netko zloupotrijebi to, može to biti jedna, može biti pet, može biti i dvadeset osoba ali dok god imate jednu osobu u Hrvatskom saboru koja će to koristiti na način da to bude u interesu javnosti ta zaštita po meni mora ostati a ja duboko vjerujem da u Hrvatskom saboru je velika većina zastupnika koja će to pravo koristiti na način da ukazuje na nepravilnosti, pomažu ljudima da budu informiraniji, da se stvari određene spriječavaju i da omogućujemo da naše društvo bude bolje. Znači, ja ću se i dalje zalagati za to da ljudima za izgovorenu riječ u Hrvatskom saboru možete, znači da im ostane imunitet, zalagat ću se za to da ljudi mogu ovdje slobodno govoriti i zalagat ću se za to da se onda automatski ljude odmah ne etiketira da su ovakvi ili onakvi, da ih se pokušava prikazati u javnosti na najnegativniji mogući način jer ljudi moraju također biti svjesni u ovom Saboru da svatko od nas ima svoje simpatizere i da kada nekome kažete da se nije ustao za vrijeme himne zbog toga i toga i sugerirate zbog čega je to napravio da pozivate svoje simpatizere da budu neću reći nekorektni ali da mogu biti svakakvi prema tom čovjeku. Znači, svatko u ovom Saboru ima pravo izraziti svoj stav na način na koji misli da je ispravno a hrvatski birači neka osuđuju ili prosuđuju kakav je tko bio, ali nikome na taj način ne bi trebali staviti odmah etiketu i napraviti od njega metu za potencijalne kritike objektivne ili subjektivne. I na kraju evo da kažem znači moj je stav da ovdje imunitet treba ostati zbog toga što podržavam duboko i gospodina Petrova i gospodina Bulja u njihovim naporima da zaštite ukoliko imaju saznanja a imaju sigurno više saznanja nego što to imam ja iz opozicije da su se određene kriminalne radnje odvijale. Jedino što ne bi volio u budućnosti sam da će to tako biti da hrvatska Vlada ne funkcionira upravo zbog toga što ne postoji povjerenje. Onda je bolje uopće ne sjediti sa onim s kime nemaš povjerenje da možeš uspješno i efikasno raditi. Hvala vam lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Marasu. Prije samo nego krenemo na replike vrlo mi se sviđa dr. Cal Lightman, pogledajte malo epizodu o tome, imate mnogo za, svatko od nas za naučiti. Ja bih samo jednu stvar rekao da ako sam stekao kvalitetan dojam vi zapravo kriminalne radnje koje su centar ove odluke povezujete sa nefunkcioniranjem sadašnje Vlade. samo me to interesiralo. Hvala. Replike su slijedeće. Zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče! Kolega Maras, ja mislim da biste vi trebali biti najsretniji sa ovim ekscesom koji se dogodio jer u raspravi jutros koja je bila vaša argumentacija je znači prikazana potpuno šupljom, znači ovo sada što je predsjednik rekao čovjek koji je u isto vrijeme nešto nakon gospodina Bulja upozorio na sukob interesa je sadašnji premijer ove Vlade koji je na Saboru HDZ-a rekao da je i stranka HDZ a i ova Vlada taoc jednog čovjeka. Pa podsjetit ću vas da su neki ministri iz vaše Vlade govorili o vašem premijeru i predsjedniku, bivšem predsjedniku stranke i optuživali ga za određene kriminalne kriminalne aktivnosti, to ne znači da je SDP u sukobu protiv SDP-a nego da je Linić u sukobu protiv Milanovića ili da je Mirela Holy u sukobu protiv Milanovića, vi to nikako ne možete nekako povezati. A s druge strane kad govorite i to sam vam jutros u raspravi pokazao i nekako ste bili pokunjeni i dobro vam je došlo ovo što se dogodilo, pokazao sam vam znači da to što vi tvrdite da je ova Vlada nestabilna da je to dobro za Hrvatsku. Dobro je da mi imamo stav, da Most ima stav o svemu i da se u nekim stvarima ne slaže s HDZ-om. Mi se ne slažemo u svemu s HDZ-om, mi imamo svoj stav i nastojimo s našim partnerima doći do najboljih rješenja za Hrvatsku. Ja ne znam kako vi to ne možete nikako shvatiti. Vi ste navikli da ste imali partnere na lokalnim razinama kojima date nekakve fotelje, oni kimaju glavom, dižu ruke kako se vama to sviđa. Mi nismo takvi, mi smo odbili preslagivanje. Nije nas tužio HDZ jer smo mi s Karamarkovim HDZ-om odbili biti u prošloj Vladi. Jel vi znate da su nam nudili da bilo koga postavimo za premijera nakon što su srušili Vladu. Nismo pristali. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Nikola Grmoja zahvaljujem se. Odgovor na repliku Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine Grmoja. Evo, upravo sam ovo htio čuti od vas. Znači, htio sam čuti da opravdavate HDZ, da to više nije taj stari HDZ, da je Plenković taj u biti koji je prozvao Karamarka, to je to. Znači, takvog partnera HDZ-e treba koji ga brani, koji ga opravdava i to puno normalnije funkcioniranje. I sada ću vam reći zbog čega mislim da Zastupnik Nikola Grmoja molio bih da se suzdržite od upadica/… **Maras, Gordan (SDP)** Samo tako treba govoriti gospodine Grmoja i onda nema nikakvih problema. Ona znaju ljudi na čemu ste i na kojim stavovima stojite, a ne pravit se da ste na pol vlast, na pol opozicija. Znači, vi de facto mislite da je HDZ-e ispravna organizacija i to je za vas Ok. Znači, to je ono što sam ja od vas htio A kako je to dobro za Hrvatsku kao što ste rekli da postoji Most kao partner vam dovoljno kazuje ova situacija oko da se partneri ne dogovore, nego predsjednik jednog partnera izađe i kaže stav i onda partner iz Vlade cijelo vrijeme komunicira nešto drugo i na kraju predsjednik tog partnera izađe sa nečim sasvim drugim, a da se nisu dogovorili. E pa sada, ako vi mislite da je to dobro funkcioniranje Vlade i da to Hrvatskoj treba, ja ne mislim ne zbog toga što bi trebao biti partner koji bi bezpogovorno slušao starijeg partnera ili mlađeg nebitno je, nego zbog toga što bi valjda partneri trebali prvo nešto dogovoriti što je od tako krucijalnog i velike važnosti kao što je INA, pa onda izaći zajedno van sa zajedničkim stavom. Ja vam govorim o tom tipu funkcioniranja odnosno nefunkcioniranja hrvatske Vlade. A ja ću vam reći isto ono što sam malo prije rekao, ne mislim da je dobro za Hrvatsku bez obzira što ste vi ukazivali u proteklom vremenu kriminalne radnje HDZ-a pošto tog očito povjerenja nema niti sada da je to dobro za funkcioniranje Hrvatske… /Upadica predsjednik: Vrijeme. Zastupnik Žarko Tušek. kolega Maras, slažem se sa velikim dijelom rasprave. Malo ću to parafrazirati sa nekoliko slikovitih rečenica. Znači mi smo neki dan imali jednu debaticu na našem Povjerenstvu gdje sam ja rekli da ste vi kriminalno loše obavili svoj posao. Vrlo teško ćete iz te moje izjave izvući kazneno djelo klevete. To je stvar moje interpretacije vas i vašega rada moje opservacije i to je dio mojeg prava da ja tako govorim. Ali recimo mogao sam reći da imam indicije i informacije da za vrijeme vašega rada u ministarstvu ili rada bilo koga drugoga su počinjena određena kriminalna djela i da pozivam državne institucije da ih istraže. E vidite u tom slučaju već bi to podleglo pod kazneno djelo klevete i vi biste mogli podignuti privatnu tužbu protiv mene. Što zapravo želim reći? Želim reći da bi ukidanje dosadašnje prakse ispustili na tu razinu koju mi sada imamo uistinu u mnogo čemu moglo onemogućiti zastupnike da ukazuju, da propitkuju, da usmjeravaju na određene probleme i da na neki način u okviru maksimuma svojih demokratskih ovlasti rade dobro svoj posao. Ali ipak ovdje ja mislim nije problem praksa, nego su problem ljudi, kako mi tu praksu interpretiramo, kako ju tumačimo, do koje razine koristimo to je naše pravo, i do kuda idemo. Mislim da smo u ovim slučajevima prevršili mjeru našeg prava i naših na neki način ovlasti i u toj mjeri ušli u bit i u meritum stvari da smo zapravo optužili pojedinca, čovjeka, doveli ga na stup srama, u situaciju u kojoj se niti može u ovom trenutku braniti to je jedno. I drugo, ne manje važno u situaciju u kojoj mi uopće ne znamo da li će on za bilo od čega o čemu smo mi danas debatirali ikada biti procesuiran s obzirom da u ovom trenutku državni organi za to nisu ponijeli nikakvu kaznenu prijavu. **Petrov, Božo Hvala lijepa. Moram vam reći prvo da mi je u biti, nemojte se vi ustručavati kada me kritizirate. Meni je čak i drago da ste vi to rekli i da su to ljudi čuli. Doduše jedan dio ljudi mi je rekao zašto te onaj Zdravko Marić napada, ne, jer ste valjda dosta slični. Tako da, pa sam morao objašnjavati da to nije bio Zdravko Marić. Samo slobodno nastavite. Drago je meni kada vi dovodite u pitanje moj rad i nemam uopće nikakvog problema sa time jer svatko ima mogućnost se obraniti i reći i sve druge stvari. Pa čak nemam problem ni s time da kažete i ovo drugo i neću vas tužiti jer ja u četiri godine nisam dobio, imao sam samo jednu anonimnu prijavu koja je odbačena na početku mandata. Znači ja nemam, nisam od onih dužnosnika koji imaju stotine prijava barem što znam. Evo iskreno nikada me nisu kontaktirali. Tako da moj rad je podložan javnosti, podložno je to što sam radio, na koji način sam radio. Govorite što želite, ja vas nikada, ne pada mi na pamet da ću vas tužiti. Ali ono što je evo i iz vaše rasprave iz replike jasno, vi i dalje imate kao i gospodin Bačić zaštitnički stav prema gospodinu Karam arku što je normalno. To je vaš stranački kolega s kojim ste, do kojeg ste prije tri, četiri mjeseca duboko vjerovali. Meni bi bilo nevjerojatno da ja ako u nekoga vjerujem od prije tri mjeseca da sada zauzmem stav totalno drugačiji da je taj bio bez veze. Znači, ja bih se onda upravo prepoznao u riječima Bulja i Grmoje da sam kako vjetar puše da sam naučen stiskati. Ja u toj situaciji bi se ponašao na isti način, ali nemoguće je funkcionirati ukoliko vama Most na taj način ne vjeruje. To cijelo vrijeme govorim.

Hvala lijepo. Kolega Maras, vi ste u svojoj replici tj. u svom izlaganju rekli da se ne slažete s velikim dijelom izlaganja u ime Kluba HDZ-a kolege Bačića i da je važno u saboru slobodno govoriti. Ja ću moju repliku malo drugačije koncipirati. Bit će malo u obliku pitanja i neke tvrdnje pa ćete mi reći da li je to u redu i da li biste me tužili recimo, pa slušajte. Znači, bili ste ministar obrta, malog poduzetništva. Otišli ste u Las Vegas, uzeli ste sa sobom svoju tajnicu i vjenčanog kuma koji su vam bili savjetnici u ministarstvu, potrošili ste 100 tisuća kuna poreznih obveznika na to putovanje od 7 dana od 7 dana i kad ste se vratili i više niste bili ministar isto ste osporili ne znam kolegama u Mostu nekakve slične situacije, nama u HDZ-u puno toga, predsjednici njezin put. I smatrate li da je to istina ili neistina koju bi trebalo tužiti? Ili bi to trebali riješiti na način na koji ste to riješili na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu kad ste kolegi Bulju dali jednu ovlast koju imaju samo svećenici u Hrvatskoj a to je da vas odriješi od grijeha kriminala rukovanjem. Je li znači ovo što sam ja sada izgovorio a što je slično mnogim tužbama koje dolaze na Mandatno-imunitetno povjerenstvo nešto što biste vi tužiti kao neistinu, istinu ili biste pustili da vas odriješi od grijeha kolega Bulj vlastitim rukovanjem. Evo, samo jedno malo pitanje pa mi recite, i da li je ovaj vjenčani kum zaista vaš vjenčani kum a bio je zaposlen u ministarstvu. **Petrov, Božo (MOST)** Molio bih bez tenzija. Izvolite, zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Prvo da kažem da je ovo što ste rekli neistina, a drugo da vas ne bi tužio jer kako bih rekao imate ljude koji imaju određenu težinu kad nešto kažu i one koji nemaju. Vi spadate u ove druge tako da vas ne bi tužio a ne bi tužio vjerojatno ni ove koji imaju težinu jer sam rekao maloprije takve stvari mene uopće na taj način ne dodiruju. Ljudi imaju pravo pitati i dobivati odgovore. S obzirom da ste se zainteresirali za moj bračni status ja sam u vanbračnoj zajednici, znači nemam vjenčanog kuma, tek toliko. Znači, morate malo ne vjerovati portalima koje HDZ plaća da biste bili vjerodostojni saborski zastupnik. Ako oni napišu nešto znači se o portalima koje drži Manjkas nemojte vjerovati. Drugo, ja sam iz Sjedinjenih Američkih Država za razliku od predsjednice došao s ugovorom koji vrijedi 150 milijuna kuna koji nažalost još nije krenuo u realizaciju i čekam da dođe kolegica Dalić ovdje sa svojom raspravom da je zamolim da pokrenu konačno tu priču. I što se god tiče mene opet još jednom ću to reći i mog rada ja vas slobodno pozivam prozivajte koliko hoćete, dovodite u pitanje koliko hoćete, tužite koliko hoćete nemam s time apsolutno nikakvih problema i od svega se mogu na način na koji mislim najefikasnije sam obraniti, ne treba me nitko niti uzimati u zaštitu niti bilo šta tako da ono što sam rekao kolege Bačića i zašto se ne slažem je zato da ljudi mogu govorit i slobodno govorite i šta god rekli o meni vjerujte evo tu javno govorim pred svima neću nikada dignuti i tužiti tužbi osim naravno ako se ne radi, ja sam za laž u medijima dignuo tužbu ali to je bilo vezano za namjerno kada ljudi nisu tražili da ja demantiram nego su objavili šta im je bilo na pameti. I onda sam dignuo tužbu, ali ovako kad imam mogućnost obraniti se u toj situaciji neću. Za pojedinačno sudjelovanje. …/Upadica se ne razumije./… Ispričavam se, nismo registrirali. Izvolite. Marija (HDZ)** Kolega Maras, rekli ste slijedeće da se dozvolila normalna rasprava do nemilih scena ne bi došlo. Ja vas pitam što je za vas normalna rasprava, da li je to da svatko govori u ovoj Sabornici šta hoće i kad hoće pa i izvan teme i da po tome ne bude upozoren od predsjedavajućeg. Za mene to nije tako, mislim da smo mi svi zastupnici ovdje dužni pridržavati se pravila koja su propisana Poslovnikom i on se na sve nas jednako odnosi. Vi ste i u ovoj pojedinačnoj raspravi bili većim djelom izvan teme kao i u jutrošnjem dijelu kad ste govorili ispred kluba mada vam je predsjednik ovaj puta dozvolio da govorite do kraja. A zašto ste bili izvan teme? Zato što ste govorili cijelo vrijeme o odnosu sadašnjem Mosta i HDZ-a u ovoj Vladi. Ja ne znam kakve to veze ima stvarno sa skidanjem imuniteta koji je bio tema, mislim da ste i vi svojom raspravom danas pridonijeli ovoj situaciji i vjerujem da to takvih situacija ubuduće neće dolaziti i da ćemo svi pridonijeti tome pridržavajući se propisanih pravila. Odgovor na repliku zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Poštovana kolegice, možda ima veze sa temom zato šta su znači predmetom obuhvaćeni kolege iz HDZ-a i Mosta. Znači, evo recimo to je već prva poveznica koja je vezana uz temu. Možda ima veze šta je to dio koalicije koja vodi ovu zemlju i za što su građani jako zainteresirani da vide kako funkcionira. Možda ima veze šta potencijalno nepovjerenje partnera također dovodi u probleme rad hrvatske Vlade, znači sve je to povezano. A apsolutno se zalažem za to da se ovdje u Saboru može govoriti naravno ne vrijeđajući druge i sa pristojnošću se ponašati ali možete govoriti i otvarati teme koje mislite da su važne, u čemu je problem. Pa i u raspravi ako je naslonjena na ono šta je raspravljeno. Pa nije to ni prvi ni zadnji puta da netko raspravlja na način na koji sam ja raspravljao i mene sada optuživati da je otvaranje i moja rasprava dovela do te situacije, a gledajte onda će takvih situacija biti jako puno, šta da vam radim. Ja ću raspravljati na način na koji mislim da je ispravno, ja ću govoriti za ono za što su me ljudi birali, šta žele čuti, šta misle za šta bi se trebao boriti oni koji su birali mene. Ne mogu ja to izbjeći. Kako to da uvijek to smeta HDZ-u? Kako to da nikad se nitko iz opozicije nije pobunio protiv toga da je netko proširio Recimo mi kako to da evo baš da uvijek kad gospodin Reiner ima enorman broj upadica i pokušavanja ograničavanja onoga što govornik želi reći. ne treba tu biti sada posebni analitičar da se vidi da se to dešava isključivo zbog jedne stranke kojoj očito nije u interesu da se ove teme raspravljaju pred hrvatskom javnošću. Hvala. I pohvaljujem tri sekunde prije kraja. Što se tiče same rasprave kolege Marasa, kolega Maras ako ja mogu ponoviti, on vjeruje da bilo kakve radnje bilo kojega člana prethodne Vlade imaju veze sa funkcioniranjem ove Vlade tako da je Mandatno-imunitetno povjerenstvo u skladu s tim odlučivalo tako da on vjeruje da se nismo udaljili od teme. Povreda Poslovnika gospodin Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine predsjedniče, ja bih vrlo rado sa vama debatirao. Znači, vi ste povrijedili članak 232. o vođenju sjednice, znači ja bi vrlo radio s vama debatirao kad bi ja imao mogućnost. Znači, vi sada izrečete svoju opasku koju ste tu lijepo zapisali dok sam ja nešto govorio i ja nemam sad mogućnost odgovoriti. Ako želite takvu debatu dogovorit ćemo se i sjest ćemo lijepo na kavu i izdebatirat ćemo. Ali molim vas da sa pozicije predsjedavajućeg ne dijelite lekcije, evo to vas jednostavno molim. Ne znam da li je to u skladu sa Poslovnikom, mislim da je da ne dijelite lekcije i ne donosite zaključke kao da ste ne znam kakav vrh autoriteta ovdje koji će sukus rasprave izvlačiti i onda nama prezentirati kako je on to vidio. Znači, to nikada predsjednici Sabora niti oni koji vode sjednicu nisu radili, pa molim vas da to ne radite ni vi. Hvala. Moram samo dvije stvari naglasiti. Članak na koji ste se pozvali je tema utvrđenog dnevnog reda, tako da to evo ne znam koje veze ima članak 232. A druga stvar, ja sam samo objasnio, išao sam prenijeti vašu poruku dakle nije moja opaska to je vaša poruka i pitao sam vas u prethodnom pitanju, kolegici nije bilo jasno zbog čega ste se vi po njoj udaljili od teme a ja sam njoj samo približio. A ja sam vas lijepo pitao na kraju vašeg izlaganja je li vi povezujete određene radnje i to sa funkcioniranjem sadašnje Vlade, vi ste rekli da. **Maras, Gordan (SDP)** Ali kako da ja vama sada obrazložim zbog čega sam to tako rekao. Znači, vi ste se tu, pogledajte svi mi ovdje sjedimo u Sabornici, ima nas 151, vi sjedite na svojoj poziciji kao jedan i imate dominantnu poziciju tijekom vođenja rasprave. Nemojte se dovoditi na taj način u poziciju da nam dijelite lekcije, to nije u redu, to vam govorim. Ako želite ja vam mogu sada obrazložiti. Da li mi dajete mogućnost da vam obrazložim to? **Petrov, Božo (MOST)** Može kratko. Izvolite! **Maras, Gordan (SDP)** Znači, zbog čega mislim. Hvala lijepo. Evo vidite do čega je to dovelo da ja sad moram obrazlagati šta sam mislio reći jer vama nije jasno. **Petrov, Božo (MOST)** Gospodine Maras, nemojte meni stavljati riječi u usta. Zamolio sam da kratko obrazložite, ja nisam rekao da mi nije jasno. Molio bih da kratko obrazložite, dao sam vam slobodu. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine Petrov, šta ste vi Predsjednik Hrvatskog sabora u koaliciji sa HDZ-om za koje mislite za razliku od gospodina Bačića, gospodina Jandrokovića i svih onih koji sjede u ime HDZ-a u toj vlasti da je gospodin Karamarko napravio kriminalne radnje? Oni to ne misle. Znači, izvucite analogiju tome, vi ne vjerujete u njih, u njihovu prosudbu i zbog toga to nije efikasna Vlada i zbog toga mislim da je to opterećenje za budući rad. Je li to problem? Hvala. Vaše tumačenje, sad da samo rezimiramo, vaše tumačenje sam prenio kolegici i to je to. Ne vidim zbog čega sam ja dijelio svoje opaske, ja sam vaše samo opaske prenio njoj. Slijedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro Odmah na početku moram istaknuti kako ovo što ću sada kazati nema veze sa većinom ovdje nazočnih kolega koji danas ovdje sjede i većinom članova stranaka koji se u tome možda mogu i prepoznati. Ovdje je prvenstveno poruka političkim elitama koje su provodile razno razne privatizacijske pljačke i donosile druge zakone i dan danas koje drmaju državom. Danas govorimo o mogućem suđenju dvojici članova iz Hrvatskog sabora, prvome među jednakima i mojoj malenkosti i zbog toga bi se obratio na ovaj način. I neka se govori i neka se sudi, demokratska smo država. Pa nismo mi svete krave ali prije nego što o ovom pitanju iskažem svoj konačan stav dopustite mi da hrvatskoj javnosti uputim nekoliko pitanja. Bi li trebalo suditi onima koji su očerupali Hrvatsku u pretvorbi i privatizaciji koja traje i dan danas? Bi li trebalo suditi onima koji su kroz predstečajne nagodbe sramotno peglali svoje dugove tajkunskim sudrugovima? Bi li trebala javnost protresti priču o tome kako je elita jedna tada Hrvatska demokratska zajednica počela prodavati Hrvatski telekom a elita dva tada SDP tada to dovršila? Ili zamislite slučajnosti kako je elita dva SDP i njihova Vlada počela prodavati INA-u a elita jedan HDZ to završila? Bi li trebalo lustrirati one koji su locirali, identificirali, uhićivali i procesuirali dobro poznatog heroja Domovinskog rata? Ali i one koji se slušajući ovo podmuklo naslađuju misleći kako je zaboravljeno da su upravo oni otvorili lov na Gotovinu, na generala Gotovinu a izdajnicima za tu informaciju sramotno nudili nagradu od 350 tisuća Naravno, trebalo bi ali dok se prijave protiv čopora hrvatskih …/Govornik se ne razumije./… brižno čuvaju u zaključanim ladicama institucije žurno žele suditi dvojici ljudi koji su iz provincije došli u metropolu u nadi da ovu zemlju mogu učiniti boljom, pravednijom i poštenijom. No dobro, neka institucije rade svoj posao ali neka nitko ne misli kako će me nekakvim tužbama i tužbicama ugasiti moju strast za borbom, za boljom, pravednijom i poštenijom Hrvatskom, Hrvatskom za koju sam se počeo tući sa 19 godina, za koju se ovdje tučem i neću stati do zadnjega otkucaja moga srca jer postoje vatre. Što ih više gasiš, one jače plamte. Na kraju bih kazao da pozivam sve one koji su trebali štititi nacionalne interese da svi podignu tužbu protiv mene. Na to ću biti ponosan jer što radim, radim sve po svojoj savjesti i u zaštiti nacionalnih interesa. Zbog onih koji su opljačkali resurse na državnoj, lokalnoj razini i zbog toga sam se i uključio u hrvatsku politiku, tako da sam imao već brojna suđenja i za Auto-prijevoz Sinj i brojna druga, i za pokušaje odlaganja mafije opasnog otpada kraj rijeke Cetine i brojna druga suđenja. Ne bojim se da me se sudi jer zaista kada vidimo naše pravosuđe kako je bajno, naš DORH kako je bajan, naš Ustavni sud koji dvotrećinski je ovdje imenovan kako je sjajan, nema sumnje da će me brzo presuditi. Ali zaista, vidjeli smo da u arbitražnom postupku nemamo dokaza da je netko osuđen za sve pljačke koje su učinjene našemu narodu zbog kojih mladi odlaze. Presudom meni ako mi uzmete mandat, imunitet ja vas molim još jednom ozbiljno glasajte da mi se uzme imunitet i zaista vjerujem hrvatskom pravosuđu da će brzo i učinkovito odraditi svoj posao i da me osude. Niti jednom riječju nisam spomenuo Tomislava Karamarka jer sve što sam onda radio i govorio ponavljam opet bez obzira kako su mediji prenosili uopće me ne interesira. Tražio sam da Povjerenstvo za sukob interesa odradi svoj posao i žao mi je što se to nije radilo onda kada je bila INA u pitanju kod „bijelih noći“, kod davanja 25 plus 1 dionice MOL-u gdje su preuzeli upravljačka prava. Žao mi je što se poslije za vrijeme Sanadera netko nije grlato digao i zaštitio nacionalne interese. Također i u telekomunikacijama koje smo predali Nijemcima HDZ-e je tada počeo, vlada sa 35%, a kada se raspisala tjeralica Gotovini prodala je 16% dionica za vrijeme Račanove vlade tako je postao TCOM njemački i vlasnik. Deutsche com. To su činjenice istinite. I zaista ja ih pozivam da me svi tuže jer netko mora biti osuđen. Pa zamislite koja će to biti prednost pred Hrvatskoj na svjetskim arbitražama ako osudi nekoga. Evo, imate čovjeka. Ja vas molim kolegice i kolege da mi uzmete imunitet. Evo, ja molim. Prema tome, ja ću biti kratak sa zaključkom. Sve što sam radio u proteklom mandatu dovelo je do izbora, nisu se mojih 12 kolega, ponosan sam na njih, htjeli preslagivati i to je uzrokovalo po prvi put zbog zaštite nacionalnih interesa parlamentarne izbore. Ponosim se na svojih 12 kolega, ponosim se što sam bio s njima u tom povijesnom trenutku jer do tada su stvarno svi bili na klik. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Bulju. Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. Poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Bulj, ja sam jutros imao raspravu i rekao sam da razumijem vašu ironiju u kojoj tražite da se vas osudi kako bi apsurd bio potpun, ali sam rekao da smatram da zastupnici moraju imati slobodu govora kako bi upozoravali na nepravilnosti, kao što sam jutros ja učinio u slučaju telekomunikacija koje vi sada spominjete i Deutsche telekoma i načina kako su predana ta prava i što sada taj Deutsche telekom radi. Ali sada u jednom razgovoru tu u saborskim hodnicima sam saznao da vi niste prvi čovjek koji traži da mu se skine imunitet. Ja evo već nekoliko mjeseci idem na sud, a nisam niti znao da bez obzira što sam tužen prije nego što sam posao saborski zastupnik da imam pravo koristiti taj saborski imunitet. Mene je tužio moj kolega ovdje saborski Ranko Ostojić. I bez obzira na to što ja imam pravo pozvati se na imunitet, ja isto kao i vi neću ga koristiti jer sam tužen prije nego što su mi građani dali povjerenje i prije nego što sam postao saborski zastupnik. I želim na sudu dokazati svoju nevinost. Ali smatram da mi kao saborski zastupnici kada nam građani daju povjerenje da nas mora štititi saborski imunitet i da imamo pravo i da nam to daje određenu slobodu upozoravati na nepravilnosti kao što je rekao i u svojoj raspravi

Međutim, previše je života palo u ovoj državi i previše ljudi nije među nama koji su u Domovinskom ratu dali svoj život, a tako i kroz povijest za slobodnu i demokratsku Hrvatsku. Ali je žalosno i činjenica je koliko toga stoji u ladicama. Pa evo i u mome Sinju ja sam osobno digao kaznene prijave za prvu pljačku privatizacijsku, novac za oružje za obranu Cetinske krajine 91. godine. I sada ti, takvi dižu puste tornjeve, sada su oni bogataši, sada su oni državno odvjetništvo, zastara, nije zastara vrijedi. To su katastrofe, to su katastrofe. Pa pogledajte koja su to carstva zbog krvi, zbog te krvi tih ljudi i ja stvarno tražim da ti svi koji su za mene veleizdajnici ponavljam još jednom hrvatskih nacionalnih interesa dok se branila domovina oni su pljačkali i to su nastavili i dan danas i oni su zaštićeni u svim segmentima. **Petrov, Božo (MOST)** To je moje pravo. Pa i na Međunarodnom arbitražnom sudu mi nismo imali dokaz o presudi koja je bila pravomoćna a Ustavni sud je srušio protiv interesa hrvatskih. Pa mi imamo čovjeka kojeg je imenovala hrvatska Vlada u Ženevi, koji je glasao protiv hrvatskih interesa. Pa netko mora biti osuđen. Pa imat ćemo možda eto tu mogućnost za sve pljačke tužiti. Hrvatska je na ovaj način poglavito pravosuđe najkorumpiranije i zemlja apsurda. Hvala. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Bulj, ovdje se cijelo vrijeme provlačila teza da je povjerenje jedno od glavnih kočničara gospodarskog razvitka Hrvatske i funkcioniranja vlasti, pa bih vas pitao mi smo zadnjih 25 godina imali vlade koje su jedne drugoj imale bespogovorno povjerenje. Što mislite da je jedan koalicijski partner prije tri godine imao toliko povjerenje u ministra poljoprivrede pa nije reagirao na njegova djela

ljudi iz Slavonije naših seljaka, zbog toga je sad prazna Slavonija jer je otišao novac u đepove tajkuna a ne malih OPG-ova. Ali nije koalicijski partner tada digao glas, a Most će dignuti glas. Bili su izbori, izvanredni izbori, u tome trenutku ti koji nas sada prozivaju u koaliciji oni su se doslovno izgubili su izgubili su izbore koje su trebali dobiti jer ako je prije toga bila po njima najgora Vlada i kad nije bilo Vlade imali smo najbolje rezultate u Hrvatskoj, kad nije postojala Vlada. Toliko o sustavu upravljanja u Hrvatskoj.

Hvala lijepa. Kolega Bulj, drago mi je da ste odlučni u tome da nastavite itd. govoriti otvoreno šta mislite i šta vam je na srcu vjerujući u to šta govorite. Jedina stvar koju mislim nemam ja tu šta apelirati ali kada se vraćamo dvadeset godina unazad ne možemo uvijek prozivati osobe koje tada nisu bile puno ili uopće upoznate isto kao i vi sa situacijama primjerice oko INA-e 2000. ili 2001. ili HT-a jer na taj način bi netko mogao reći da ste vi bili u HDZ-u dok je bila privatizacija devedesetih, je li tako. Znači, to bi isto netko mogao reći znači da ste bili devedesetih u HDZ-u i niste se bunili protiv te kriminalne privatizacije koja je kriminalna, počistili su sve šta su mogli, ljude su otjerali na cestu u većini slučajeva, jako malo je firmi isplivalo jače iz privatizacije nego šta je u nju ušlo, tako da s te strane ajmo poći od pretpostavke da mi koji ovdje sjedimo želimo dobro i želimo se boriti za neke stvari i ne vraćati se 20 godina u prošlost jer vi tad niste bili možda u situaciji na neke stvari reagirati i ja vam to neću, evo sad sam to prvi puta i zadnji put ću to reći vezano uz privatizaciju i vas jer znam da vi s tim niste imali apsolutno nikakve veze, tako da nastavite vi dalje govoriti i nemojte tražiti da vam skinu imunitet jer mislim da ima smisla da imate slobodu govora bez obzira šta se ne bojite skidanja imuniteta. Ali ono što sam ja cijeli dan danas govorio nema veze sa time šta ste vi rekli niti ima veze sa imunitetom nego ima veze sa jednom čisto političkom logikom. Ako nekome ne vjerujete kako možete zajedno raditi. **Petrov, Božo Maras, dogovorite se malo, povezivate nepovezivo. Da, ja sam osnivao HDZ i toga se ne stidim ne stidim a bio sam obični član, nikada na listi, samo na nezavisnoj listi svojoj u borbi onoga trenutka obični član. Kada sam vidio čemu to vodi ni u jednom tijelu nikad nisam bio i ponosan sam na ta vremena šta sam osnivao tu stranku u demokratskim procesima koji su se dogodili ali najveća pljačka je bila i u ratu, privatizacija i ratno profiterstvo najveća od 2000. godine. Jeste li uspoređivali ikada dug hrvatske države, kad se najviše pljačkalo i prodavalo najviše nam je rastao dug. I te pozivam da me tuže. Pozivam one koji su glasali za predstečajnu nagodbu gospodine Maras, vi ste glasali za predstečajnu nagodbu. Molim vas i vi me tužite, svi vi me tužite. …/Upadica iz klupe, ne čuje se./… Zato što je to veća pljačka od same privatizacije, tu ste pomogli svojim sudrugovima,

i koji su upravljali ovom državom da me tuže, netko mora odgovarati. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Bulj, danas ne razgovaramo o vašim molbama da vas netko tuži nego o skidanju imuniteta vama za tužbu točno određene osobe. Ja mogu dozvoliti određenu slobodu da vi iskažete kontekst o cijeloj priči ali bih zamolio, Miro (MOST)** Ne. Molim da me tuži i da mi glasa za oduzimanje imuniteta. I još jedno zaista, pozivam vas iz SDP-a da Peđa Grbin gospodin zapjeva pjesmu „Bijele noći, crni putevi“. Hvala. Zastupnik Tomislav Panenić Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bulj, vi ste u doista vrlo emotivnom nastupu zamolili nas saborske zastupnike, rekli ste baš tim riječima molim da mi se skine imunitet. Ni u ludilu neću glasati da vam se skine imunitet. Zašto? Vi niste uvrijedili gospodina Karamarka, ni vi ni kolega Petrov da ste mu rekli da je magarac ili nešto slično, vi ste njega uvrijedili zbog funkcija koje ste obnašali vi, kolega Petrov i on, dakle riječ je o najvišim funkcijama u hrvatskoj politici. I ono što želim ponovo naglasiti, vi spominjete privatizaciju, veliku pljačku što se doista dogodilo. Pa ne smijemo zaboraviti da sve hrvatske vlade u to vrijeme do 90-tih, poslije ova Vlada Ive Sanadera, Hrvatska vlada je potpisivala ugovore sa MOL-om, nije gospodin Ivo Sanader njega se tuži. Hrvatska, na tome se sada MOL i izvlači, hrvatska Vlada, nakon toga Hrvatski sabor osniva istražno povjerenstvo. U to vrijeme opozicija iz HDZ-a ne želi donesti zajedničku odluku. Naravno da u Ženevi nemamo niti argumenata onda. Poslije toga evo da spomenem i to Upravni odbor Fonda Hrvatskih branitelja prodaje dionice istom tome MOL-u. I na kraju dolazi hrvatsko pravosuđe koje ja se sada i pitam da li je mogao, mi uvijek prozivamo hrvatsko pravosuđe. Na osnovu ovoga svega što je ono imalo na stolu, je li moglo drugačije utjecati na ovaj arbitražni postupak. I Ustavni sud na kraju ruši i presudu gospodinu Sanaderu. Dolazimo na početak. Dakle, mi govorimo ovdje o institucijama, o funkcijama koje obnašamo za vrijeme naših mandata i za to vrijeme moramo biti zaštićeni, moramo imati Poslije kako bude, ali dok smo tu moramo imati imunitet i neću nikada glasati protiv ili za skidanje vašeg imuniteta. **Petrov, Božo složio bih se s vama da nije to samo napravio Ivo Sanader ili netko treći da ljude sada ne imenujem. Ja uopće nisam niti jednom sada spomenuo Tomislava Karamarka, jer tada sam tražio isto da Povjerenstvo odradi i prema premijeru i prvom potpredsjedniku i potpredsjedniku tada Vlade Boži Petrovu i prema svim ministrima. I to i danas tražim. Ovdje ste, nisu samo oni krivci. Naravno, to je sustav. Pa zamislite koliko od toga sada stoji u ladicama, da nitko ne odgovara za INA-u. Nema presude. /Upadica iz klupe./… Tj. bila je pravomoćna, ali Ustavni sud je srušio. Pa netko mora biti osuđen u ovoj državi za sav kriminal. Pa ja pozivam i te jer nisu samo krivci ti čelni ljudi, netko je i drugi potpisivao, da i oni podignu tužbe. Evo moj slučaj, protiv mene ili protiv nekoga od nas. Protiv nas koji smo došli prije godinu dana iz provincije ovdje među političku elitu i nije meni prvi put da mi je suđeno. Borio sam se ja na lokalnoj razini protiv razno-raznih malverzacija. Spomenuo sam Auto-prijevoz, odlaganje opasnog otpada od mafije gdje ministar Zmajlović – žao mi je što nije ovdje – dobro upoznat što su željeli, što su htjeli. Nije im problem zatrovati Cetinu. Njih ne interesiraju resursi, njih interesira novac i njihov interes, a budućnost hrvatskoga naroda i mladog čovjeka ih ne interesira. I zbog toga, molim i vas gospodine Žagar slobodno glasajte za skidanje imuniteta. Hvala lijepo.

Mi vas ne damo i nećemo nikada glasati za skidanje imuniteta. Vas ušutkat bi bila grehota za hrvatsku demokraciju, za ovaj dom. Vi ste jedini član ovoga doma koji je u stanju reći onima kojih … ide što ih ide, a to je u ovom slučaju HDZ-e, a pritom s njima biti u takvoj lijepoj koaliciji i držati im štangu svaki petak kada se glasa i pokorno i ponizno za njih glasati. vaše riječi koje su prouzrokovale ovu tužbu gospodina Karamarka šteta što oni su na mjestu i šteta što nisu vas natjerale da razmislite o svojoj poziciji i da taj odnos sa HDZ-om i prije modificirate. Stranku ne čini jedan čovjek. Stranka je stranka. On izabere jednog ili drugoga, pa imate HDZ-e jedan nula, dva nula, tri nula, tri, dva, kao operativni sustavi na mobitelu. Sada je ovo ja mislim HDZ-e I vi ste odlučili da ta nova inačica softwera HDZ-a je vama dovoljno dobra, i da usprkos činjenici što vas njihov bivši čelnik kojeg su tako izabrali sa tako velikom većinom i prvi put, i drugi put da vas tuži i da vi na to neodreagirate nikako drugačije osim evo sada s ovim zahtjevom da mi vama skinemo imunitet. Ali nama to ne pada na pamet. Meni jedino ne ide u glavu zašto vi dalje sebe stavljate u poziciju da budete takav licemjer i da svaki petak stajete na njihovu stranu. Oslobodite se toga. Budite sebi … **Petrov, Božo (MOST)** Meni je žao što vas narod na izborima nije prepoznao, poglavito genijalnost ministra Marasa i njegovoga rada i pošto niste dobili više mandata, meni je zaista žao. A poglavito vas uspoređujući sa sobom koji imam nezavisnu listu od mjesnog odbora do grada Sinja. Vi, kojeg Milanović vas je ustoličio pa vi Zoranu Milanoviću morate dignuti spomenik. Mene nije ustoličio nitko. Ja sam zahvalan Mostu što su me uzeli na svoju listu, ali nije me Božo Petrov ustoličio u Sinju niti za vijećnika niti za moju listu. Vi ste ustoličeni, Vi ste slično kao kraljevina. Socijaldemokrat je nešto drugo. … /ne razumije se/ socijaldemokracija je nešto drugo. Nije odnos na ono što vi govorite na 2. svjetski rat. Socijaldemokracija je život. Ja živim na selu s ljudima koji nemaju što jist i koji žive od svoga rada, to je socijaldemokracija. A ja od vas molim, baš od vas evo od vas da vi skupa sa pošto gospodin Grbin stvarno voli pjevati Thompsonove pjesme to sam vidio da on to odlično radi, poglavito Čavoglave da zapjevate zajedno neka vam gospodin Petrović Siniša bude dirigent, može biti i Zoran Milanović, pa zapjevajte Crne noći, bijeli putevi. Pa znate što je napravljeno kada su se digle ruke za predstečajnu nagodbu? Znate što … /ne razumije se/… pa ja molim da se glasa protiv mene. Evo, molim vas da se glasa da se skine imunitet. Molim vas. Hvala. Hvala. Zastupnik Tomislav Panenić javio se za repliku. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Bulj, ja ću malo se vratiti upravo na ono na što ste vi najviše ponosni, a to je da ste branili Hrvatsku državu, da ste se tada borili. Ali za što ste se izborili? Ne samo za cjelovitost Hrvatske države, nego isto tako da u toj državi žive i oni koji su borili se za ovu državu a isto tako i oni koji su borili protiv ove države, i mi smo ih abolirali i trebaju nam biti zahvalni i oni žive danas s nama. Ali tko vama, da li vas je netko od njih tužio što ste nekog prozvali da je pokušao istjerati hrvatski narod, da je pokušao napraviti velikosrpsku državu i da ste mu rekli vi ste četnik. Je li vas tko tužio? Ja nisam čuo. I ovo isto, zato kažem i ovaj vaš zahtjev kojim idete, da li ste vi nekoga istjerali iz Hrvatske, ne nego ste samo smjestili određene ljude tamo gdje pripadaju, smjestili ste one koji se bore za Hrvatsku i one koji se bore protiv Hrvatske. protiv Hrvatske. I da li je vama uopće razumljivo da vas netko ide znači s te pozicije sada vas tužiti. Što bi trebali? Da istjeramo Miru Bulja iz Hrvatske? Ne. Miro Bulj se 91. borio za ovu Hrvatsku, izborio za ideale, bori se sve ove godine a oni koji nisu trebaju biti sretni da mogu živjeti u ovoj državi a vi morate biti ovdje da možete se boriti za sve one koji imaju hrabrosti da izađu da nešto kažu javno, za one koji nemaju hrabrosti da putem vas mogu naći model kako će to reći i naravno ono što mi svi moramo tražiti način za ono što se ne zna kako da to predstavimo hrvatskoj javnosti vi trebate biti ovdje a ne trebate biti i potucati se po nekim sudovima gdje će se tražiti neka pravda za koju najbolje okolnosti govore i stanje koje imamo u državi kako je ta pravda se događala i radi toga Miro Bulj je zastupnik koji se bori za pravdu i za Hrvatsku.

branitelji su Hrvatskoj odradili pošteno i predali su političkim elitama da upravljaju hrvatskom državom. Mnogi su ostavili svoje živote. I kad se krenulo sa uhićivanjem i lociranjem tj. …Govornik se ne razumije./… nagrade gdje su naši junaci da bi se dodvorili nekakvim europskim činovnicima što mi danas dozvoljavamo čak da nam Srbija sudi hrvatskim braniteljima da bude jurisdikcija, to nikad se nije dogodilo u povijesti, mi svoju krv svojih suboraca, mi se moramo boriti ali me žalosti da u Ženevi nema presude za neprijateljsko otuđivanje gdje su sudjelovali jedni i drugi, jedne i druge vlade, ne ljudi svi ovdje saborski zastupnici, da nema presude koju je Ustavni sud …/Govornik se ne razumije./… to me žalosti. A netko mora biti osuđen za sve pljačke. Zbog tih ljudi, zbog mladih koji odlaze. Pa u zadnjih petnaestak godina gora je demografska slika, ne čuje se dječji plač u našim nerazvijenim krajevima, u vašoj Slavoniji, u mojoj Dalmatinskoj Zagori, u Lici, u Gorskom kotaru, pa gora je slika nego za vrijeme svih osvajača u posljednjih 300 godina. Nema ljudi, nema djece. Nije to ono za što su se borili brojni hrvatski branitelji i dali svoj život. Mi se moramo nastaviti boriti i pozivam sve ljude dobre volje da se uključe u politiku i da se bore za Hrvatsku. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Mislim da je bespredmetno više ponavljati da se zaista držite teme jer meni će netko trebati nakon ovoga svega objasniti koje vaše izlaganje i određena pitanja imaju veze sa ovom temom o kojoj mi danas raspravljamo. Zastupnik Grmoja javio se ispred Kluba Mosta za završnu riječ. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege! Ova rasprava o skidanju imuniteta kolegi Bulju i vama predsjedniče pokušala se pretvoriti u jednu farsu u kojoj se željelo pokazati da ovo što se sada znači ta tužba gospodina Karamarka protiv vas dvojice da ima nekakve veze sa funkcioniranjem ove Vlade da bi na kraju kolega Maras zaključio kad je kolega Bulj počeo iznositi grijehe SDP-a oko bijelih noći, oko telekomunikacija, oko svega što se događalo da bi on zaključio kolega Bulj nemojte se vraćati u prošlost, nemojte nas koji ovdje sada sjedimo a koji nismo krivi za to, nemojte nas povezivati molimo vas s time, a on povezuje znači jednog čovjeka sa ovom Vladom. I onda kad sam ja to iznio on kaže kolega Grmoja vi branite HDZ. Ne, ja ne branim nikoga. Mi smo u ovoj Vladi, vidjet ćemo kako će ona funkcionirati, imamo svoje stavove, vama se to ne sviđa, vi kažete da je to nestabilnost za Hrvatsku a ja vam kažem možda bi bilo dobro da je bilo ovakvih kao što su zastupnici Mosta onih 12. Ja se još nisam dokazao, tek sam tu u Saboru, onih 12 mostovaca koji su odbili preslagivanje kojima je nuđeno sve samo da ostanu u toj Vladi s Karamarkom. Nisu željeli ostati i pokazali su da su principijelni, da imaju stav, pokazali su da ono što govore da iza toge stoje ne samo riječima nego da stoje i djelima. Možda vama to smeta, možda vam smeta jer to je onda udar na vašu vjerodostojnost jer se onda traži da i vi iza onoga što govorite da stojite i djelima. Ali ne možete se oprati i reći mi nismo krivi za to. Vi ste evo sjedili u Vladi sa gospodinom Jakovinom. Niste upozorili na to oko poticaja ovo o čemu je kolega govorio. Niste, ja nisam čuo nikad da ste vi rekli to nije u redu, to nije dobro. Pa bi bilo možda dobro da je ta SDP-ova Vlada bila nestabilna, da se Gordana Marasa nije moglo nekako ušemiti i ukalupiti ali Gordan Maras ništa, on ide u Las Vegas, ne spominje Jakovinu i poticaje. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Nikola Grmoja molio bih da se držite teme. **Grmoja, Nikola Znači, kolega Bulj ja poštujem vaš poziv da vam se skine imunitet kako bi netko odgovarao, kako bi ironija i apsurd bio potpun ali ponovo ponavljam smatram radi slobode govora saborskih zastupnika kako bih ja mogao upozoravati na nepravilnosti a i moje kolege ovdje ja to neću učiniti. Iznio sam jutros što ste sve učinili za Hrvatsku, nije uopće istina ovo što kolega Saucha govori da svakog petka on gleda kako vi glasujete na klik, to uopće nije istina. Za ključne stvari koje je donijela ova Vlada vi za njih niste glasovali. **Grmoja, Nikola (MOST)** Pozitivno ili negativno kolega Maras, to pokazuje da je Miro Bulj čovjek sa stavom. A vi niste bili čovjek sa stavom kada su se događale malverzacije gospodina Jakovine. Vama to bilo pozitivno, negativno, ne znam kako, ali je činjenica to je potvrdio i kolega Pernar da je Miro Bulj da on nije glumac. Čovjek nije glumac. Čovjek ima svoj stav sviđalo se, dizalo to možda nekada nama živce svima ovdje u Saboru, možda nekima u vladajućoj većini, ali on je takav i to mu nitko ne može osporiti niti uzeti. Nitko mu ne može osporiti i uzeti njegovo poštenje, činjenicu da kada su svi šutjeli i kimali glavom da je on Sanadera na sinskoj pjaci nazvao izdajnikom kojem će doći kraj, zbog čega je izbačen iz Sinjske alke. Činjenica je da je to čovjek koji je nekoliko puta suđen zbog toga što je stajao uz narod. Činjenica je da je Miro Bulj čovjek koji je u ratu pokazao svoju hrabrost, koji je do svake kuće – nije gledao jer netko SDP-e, ovdje vas proziva – ali nije gledao u svom selu tko je SDP-ovac, tko je HDZ-ovac. Zna dobro i kolega Pupovac koji nikada nije došao u to selo, zna da je i svojim suseljanima srpske nacionalnosti do svake kuće doveo asfalt, samo nije do svoje. To pokazuje kakav je čovjek Miro Bulj i to mu ne možete uzeti. Možete mu uzeti imunitet, ali evo svi smo se složili da to ne bi bilo dobro, ali to mu nitko ne može uzeti. Hvala.

se ne mogu povezati jedna sa drugom uopće i sa logikom. Ali evo ja ću sada reći ono što je mene posebno potaknulo da se javim za repliku. Znači, prvo je usporedio nešto od prije 17 godina i nešto prije 3 mjeseca. Mislim to čak i onaj površni promatrač površni promatrač ne može staviti u isti rang jer po toj logici bi se sada mogli pozivati i na ono što se desilo u srednjem vijeku kao neka korelacija u odnosu na ono što je bilo prije tri godine. Znači, to jednostavno nije povezivo. Ja sam samo rekao da niti vi, niti ja nemamo informacije što se tada dešavalo. Što se sada dešava imamo informacije i vi i ja. Znači, u ovom trenutku možemo relevantno govoriti, a o onome što je bilo prije 20 godina ne možemo. I zbog toga sam ja rekao da se ne treba vraćati u ona vremena o kojima nemamo informacije, nego smo čitali u novinama. Sada imamo informacije i sada možemo raspravljati o određenim stvarima. Druga stvar, a to je zbilja kurizitet treba ostati zapamćeno, znači gospodin Grmoja je pohvalio, kaže: „Ključne stvari koje je donosila ova Vlada Miro Bulj je glasao protiv“. Znači, to je kao pohvala, znači, ono što je ključno donijela ova Vlada poput proračuna, porezne reforme Miro Bulj je glasao protiv i to je dobro da je tako glasao. Znači, zbilja, znači paradoks ove vlasti je nevjerojatan. Ja bih volio da ljudi čuju da Klub zastupnika hvali svog zastupnika koji je glasao protiv dokumenata koje je njihova koalicija donijela. I to je kao pozitivno i da nam je bar više takvih zastupnika. Znate što bi se desilo da je više takvih zastupnika?

Evo, budući da zastupnik Gordan Maras dopušta. **Grmoja, Nikola (MOST)** Mislim da sam bio jasan, znači, ja sam se osvrnuo na kolegu Sauchu koji je rekao da Miro Bulj svaki petak glasuje kao saborska većina. Ja nisam znači okarakterizirao postupke Mire Bulja pozitivnim ili negativnim. Samo sam govorio o tome da mu nitko ne može osporiti da čovjek ima svoj stav. A kada govorim o Mostu mi niti jednu kriminalnu odluku nećemo podržati. Ja ne smatram da je proračun niti porezna reforma, znači mi smo je i korigirali u jednom dijelu, znači ja ne mislim da je ona kriminalna stvar poput prodaje „Bijele noći“, poput predstečajnih nagodbi, poput toga da je ministar Jakovina poticaj znači dijelio tajkunima, a ne malim OPG-ovima. O takvim stvarima ja kolega Maras govorim i to nitko od ovih ljudi ovdje koji samnom sjedi časnih ljudi neće podržati. Vi ste to podržali. Ja ne znam kako vam to nije jasno i kako to ne možete shvatiti. Ali ja vam to od jutros objašnjavam, a vi nikako shvatiti. Danas, jedino mogu sebi objasniti da ste danas malo zbunjeni, a inače ja i kolega Bulj imamo jako visoko mišljenje o vama to znate i da konstantno nastojimo uvjeriti javnost da ste vi jedan od najboljih ministara u povijesti ove zemlje. a to je kada je Miro Bulj bio jedan običan član HDZ-a tada, kada je dignuo glas kada se usprotivio nisu ga trebali tužiti, nego doslovno ga raznijeti ono izbaci ga iz stranke, izbaci ga iz Alkarskog društva, pokaži svima primjerom da netko ne treba dignuti glas da to se ne isplati, da to čini ti štetu. Međutim, Miro Bulj, ne samo Miro Bulj, nego isto tako i kolega Božo Petrov oni su kada su vidjeli da određeni ljudi čine štetu Hrvatskoj, da čine štetu našoj arbitraži i još u tome da imaju osobnu korist oni su digli glas. Miro je dignuo u Saboru glas, Božo je dignuo u Vladi glas. Stali smo i mi kao Mostovi ministri uz potpredsjednika Vlade tada, vi ste ovdje kao zastupnici stali uz Miru Bulja. I što je sada? Sada opet treba pokazati, ne, ne možete tako, ne možete se tako ponašati, mi ćemo vas dočekati i opet pokazati da mali čovjek bez obzira kuda dođe da uvijek ima palica nad glavom koja će mu pokazati gdje je njegovo mjesto. I radi toga ovaj postupak će upravo u tom smjeru ići, nije to zadovoljština da će možda gospodin Karamarko biti bolji čovjek nakon toga nego samo pokazati primjerom da se svi uplaše podignuti glas jer ako dođu na sud će financijski kažnjeni, snosit će posljedice i ono što je najgore pokazat će i zapravo ne vi niste u pravu, a kakvo imamo suđenje, na kraju i oni koji su normalni, pošteni iziđu kao lopovi, iziđu kao ljudi koji su izgubili više želju da se bore za ovu Hrvatsku. Odgovor na repliku zastupnik Grmoja. raskinuo sve sa HDZ-om a izbačen je iz alkarskog društva odnosno zabranjeno mu je sudjelovanje u Sinjskoj alci kada je Sanaderu to rekao 2007. godine i ta zabrana sudjelovanja u alci i dan danas vrijedi. A onda su ti koji su ga izbacili jer se on borio za ploču koju koju je postavio general Gotovina onda su ti isti dočekivali generala Gotovinu. To je ono što je u biti žalosno u svemu. A ovo što ste rekli ja ne mislim da je ovo pokušaj gospodina Karamarka da dobije nekakvu zadovoljštinu, ovo je pokušaj da se on na nekakav način politički rehabilitira, da se u biti kaže da je on bio u pravu kad je tvrdio da se trebamo povući iz arbitraže a da je gospodin Petrov bio u krivu. Državnički nikad niti jedan državnik neće tvrditi ako smo u nekakvoj međunarodnoj arbitraži da stojimo loše, i gospodin Petrov je tu bio apsolutno u pravu. Ali ono što je žalosno i što se tek sada otkriva što nismo znali da Hrvatska zbog premijera Milanovića nije poduzela sve što je mogla, da nije pokrenula spor na Trgovačkom sudu zbog preuzimanja upravljačkih prava, nekakve su moje informacije da se ministar gospodarstva kojeg osobno ne simpatiziram ministar Vrdoljak za to zalagao a da je to kočio pod utjecajem Siniše Petrovića bivši premijer Milanović i to je žalosno da mi taj posao oko arbitraže nismo odradili kako treba, da naši svjedoci nisu došli tamo svjedočiti, da se onda dogodila i ova situacija oko rušenja presude Sanaderu. Očito je mnogima u Hrvatskoj odgovaralo da mi tu arbitražu ne dobijemo a ti nisu samo izgleda u HDZ-u. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik (SDP)** Ovaj put sam bio brži od Marasa. Htio sam govoriti o nečemu drugom ali ovo ću se nadovezati što je rekao kolega Grmoja oko ovih insinuacija vezano za bivšeg premijera Milanovića. Osnujte povjerenstvo. Vi ste dio vladajuće većine. Ovo su vrlo teške kvalifikacije. Ja sam za tog čovjeka, tj. radio sam kod njega kao jedan od najbližih suradnika jako dugo vremena. Ako je netko bio hrvatski domoljub, ako je netko čuvao interes ove zemlje, ako je netko riskirao sve da radi u korist ove zemlje to je bio premijer Milanović, a vi ako imate ovakve insinuacije kažete vaših informacija zanima me od kuda su te informacije došle, to je vama postao „modus operandi“ vi to jako volite ovako nabaciti se sa nekakvom informacijom koju ste od nekud dobili a uz to iz vaših redova dolazi ministar unutarnjih poslova pa …/Govornik se ne razumije./… dokumenta došlo. Dakle, ako vi insinuirate da je Milanović imao nekakve svoje privatne interes ili da je on stopirao ili na bilo koji način oštetio Republiku Hrvatsku u tom postupku za kojeg smo mi napravili sve što god smo mogli da bude u najboljem interesu ove zemlje onda vas lijepo molim kolega ili podnesite kaznenu prijavu protiv gospodina Milanovića, ili još bolje mislim da je to učinkovitije podnesite prijedlog, mi ćemo vas podržati, idemo osnovati saborsko povjerenstvo pa ćemo istražiti sve do zadnjega detalja. A sad da se vratim nazad na ovu temu ovo malo vremena još koliko imam. Što se tiče ove molbe gospodina Bulja da mu skinemo imunitet nadam se da da je ovo zadnji put da gledamo ovakvu farsu igrokaz u Saboru. Dakle, imamo kriterije kada je u pitanju prijava DORH-a se skida imunitet, kada su u pitanju privatne tužbe ne. I to se ne tiče vas kolega Grmoja bez obzira koliko bi vi voljeli o nekim stvarima progovoriti što je žalost da ste podržavali tu vlast, nego je to pitanje ovoga Sabora jer kad bi prihvatili taj kriterij za koji se vi sad zalažete onda bi svaki zastupnik bio pod pritiskom od strane medija da sam sebi ukine imunitet. To nije vaše pravo i mi zbog toga na to nećemo pristati. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče! Kolega Saucha vidno ste se uznemirili, moja odgovornost nije sigurno zato što Hrvatska nije iskoristila sve instrumente koje je imala, ja to odgovorno tvrdim. Vi očito ne pratite medije i što se zadnjih dana piše o tome. To nisu tvrdnje koje ja iznosim, znači to su tvrdnje koje su iznesene u medijima da Hrvatska nije pokrenula spor na Trgovačkom sudu oko upravljačkih prava i ja vas ovdje pitam a vi odgovorite zašto to nije učinjeno ako je Zoran Milanović tako veliki domoljub i ako ste vi tako veliki domoljub. Ne može, naravno da me ne možete slušati, istina boli. Ali istina vas boli gospodine Saucha ali to nije moj problem, to je vaš problem. imate osvrt da je ovo bila danas farsa farsu su danas napravili svi onda u Sabornici, vodite o tome računa. Komunikacija uvijek kreće od vas, rasprava kreće od vas. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ne mislim da je ovo bila farsa, hrvatski građani su vidjeli tko kako nastupa, šta misli, o kojim temama želi govoriti, šta šta ga smeta drago mi je da možemo raspravljati slobodno bez obzira na pokušaje nekih da to ne bude tako i koliko god gospodin Bulj, vi niste ništa rekli ali gospodin Bulj želi da mu se skine imunitet mi nećemo glasati za to, mi ćemo glasati po staroj praksi jer kako gospodin Bulj voli pjesmu u jednom trenutku mi se učinilo da bi mogao zapjevati „Sude mi, sude mi“ koliko je koliko je zalagao se za skidanje imuniteta. Ali ipak želimo zadržati mogućnost zastupnicima da se u ovoj Sabornici bave temama za koje misle da su od interesa javnosti i da to mogu barem tijekom trajanja, apsolutno tijekom da razmišljaju o tome da li će zbog toga i koliko puta određene teme otvorili morati imati problema sa privatnim tužiteljima koji će onda tražiti određene zadovoljštine. I ja mislim da ta praksa mora nastaviti se tako i dalje. Ono šta ovdje želim reći znači ne podržavam one koji misle da čim se rasprava ne odvija na način na koji su oni to zamislili da se spominje riječ farsa, predstava, pozornica, ovom to paše, onom to paše jer sve ovo što smo danas ovdje izgovorili kao što je rekao predsjednik Sabora polazi od nas i ja mislim da je dobro da su građani vidjeli tko se za kakve standarde zalaže i tko na kakav način nastupa, tko vodi državu od danas do sutra ne znajući uopće u šta i kako ide, polazeći od toga da mu je partner nekorektan i nepošten i da će ga on usput popravljati i na taj način blokira i svog partnera i donošenje određenih odluka, i kako naša vlast funkcionira. Znači, ova tema je danas bila izvrsna mogućnost da se pokaže kako naša vlast funkcionira odnosno kako naša vlast ne funkcionira, kako premijer Plenković se jučer izgubi pa više negdje gdje je oko INA-e, na koji način će kupiti, da li će i na koji način imati podršku od Mosta jer jednostavno sa televizije mora slušati stavove svog koalicijskog partnera a usporedno sa time a usporedno sa time netko to objašnjava štićenjem nacionalnih interesa da zakomplicira stvar do krajnje granice i da jednostavno surađuje sa nekim za koga smatra da nije korektan a u ovom slučaju čak su pale i teže riječi da su to prvenstveno bivši potpredsjednik Vlade Karamarko kriminalci odnosno interesni lobiji koji su htjeli neke stvari napraviti. Sa te strane, hrvatska javnost mora znati da će se vjerojatno to tako nastaviti i dalje, da problemi u koje ulazimo nisu jednostavni, da nije jednostavno niti provesti sve ove stvari koje smo najavili, da je pitanje što će se desiti i oko INA-e i oko HEP-a i oko Plana gospodarenja otpadom i svih drugih stvari koje nažalost HDZ i Most nisu u stanju zajednički donijeti. Ono što ću još jednom istaknuti mislim da je posebno važno, važno je da se u ovoj Sabornici ne zabranjuje govoriti zastupnici niti u jednom trenutku, pravila trebaju vrijediti ali ih se ne može autonomno tumačiti, određivati šta je vezano a šta nije vezano i koliko je vezano uz temu i za to ćemo se boriti do samoga I nadam se da ćemo za to imati podršku i u javnosti koja sigurno neće pozdraviti način na koji se danas odvijala sjednica a za to su odgovorni oni koji su sjednicu vodili. Moram napomenuti da u drugom dijelu sjednice vidite kakva je razlika u odnosu na ono šta je bilo prije podne tako da uvjeren sam da se rasprava može voditi na korektan način i da ne mora biti incidenata ukoliko to oni koji vode sami ne žele a ja mislim da u ovom slučaju je hrvatskoj javnosti jasno bilo da HDZ ne želi onakvu raspravu. Hvala vam lijepo. Prije nego samo kažem za repliku moram kao predsjednik Sabora reći da ja ću se uvijek boriti za Poslovnik i za održavanje plenarnih sjednica na način kako je to predviđeno Poslovnikom, tako da ukoliko osoba koja izlaže ili na bilo kakav način koristi svoje mogućnosti u ovoj Sabornici i odluta od teme neće imati priliku govoriti, ima druge mehanizme kako može. Tako ne bih volio da se pomiješaju u jednom trenutku sloboda govora od mehanizama kako to koristiti u sabornici jer budemo li na bilo kakav način to radili a bez onoga načina kako to predviđa Poslovnik onda nećemo imati ni kvalitetu raspravu. Zastupnik Predrag Matić. **Matić, Predrag Fred Evo imam potrebnu da se danas na kraju ove rasprave javim. Dakle, često osjećam sram što osjećam u ovoj Sabornici a danas sam osobito osjetio ovaj sram jer smo danas cijeli dan mi svi koji ovdje sjedimo zaradili smo ili ne zaradili pogrešan izraz, dobit ćemo 100 eura od hrvatskih građana što danas ovdje sjedimo a to danas mora gledati netko tko neće zaraditi ni 100 kuna kopajući kanale. Dakle, imamo jedno pravilo koje se ovdje 25 godina u ovom Saboru koristi, dakle kad je privatna tužba u pitanju nema skidanja imuniteta kao što je rekao kolega Saucha, kada je to zahtjev DORH-a ili neke državne institucije onda se skida imunitet. Mi smo danas ovdje cijeli dan potrošili kao mazohisti pričajući o nekim stvarima. Kolega Grmoja je spomenuo da je bio na sudu. Dakle, svi vi dobro znate ili velika većina znate što sam ja sve proživio u zadnjih dvije godine i povlačim se po sudovima sa nekim ljudima koje nikad u životu nisam ni vidio ni čuo se s njima. I evo jutros nisam čuo na početak saborskog zasjedanja jer sam bio na sudu zbog opet neke druge prilike ali nisam, nikad mi nije palo na pamet da tražim od Sabora imunitet osim ako me pripada pripada, ako me ne pripada ne pripada. za kraj. Kolega Miro, ja te u svemu podržavam što govoriš, ti si glas razuma nekad malo vatreniji nego što bi bilo normalno ili bilo potrebno, međutim mogu ti samo za kraj poručiti „welcome to the club“. Hvala lijepa.

pa malo ste kontradiktorni sami sebi. Sada ste u završnoj riječi rekli kako jeste za to da se poštuju pravila, ali niste niste za to da se autonomno i svako od nas tumači širinu i udaljavanje od teme. Upravo vi to činite. Vi smatrate da je većina nas koja se ovdje pridržava teme ispada da smo mi malo bedastiji, a pojedinci koji se ne pridržavaju i stalno zlorabe i krše pravila vezano na to oni su malo pametniji od nas. Znate, ja mislim da je tu zato predsjedavajući koji vodi sjednicu i koji će odlučiti da li je netko od nas prekoračio, izašao izvan teme ili nije i da mi svi to trebamo poštovati. Evo toliko. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku i podnevne sjednice. Znači, postoji način da ovako izgleda sjednica, a ne kao što je izgledala ujutro. Samo je pitanje kako je vodiš. I na to sam ja apelirao. Znači, ništa se rasprave nisu odvijale drugačije nego ujutro. Sada nemamo nikakvu dramu. Ujutro smo imali onakvu kakvu smo imali. Evo, to je jedini moj apel. što se tiče širine rasprave bez obzira što se ovdje radi o situaciji za koju postoji praksa. Ja sam ovdje odstupio od ovog jednostavnog Fredovog poučka da ne zato što postoji veliki politički interes hrvatske javnosti da to čuje. Znači, kada bude ovakvih situacija u budućnosti ja ću opet na ovaj način nastupati kao što sam nastupio i sada. Zastupnica Ljubica Lukačić javila se za repliku. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa. Pa kolega Maras ja sam uvjerena da hrvatska javnost nakon današnje rasprave uopće više neće biti sigurna u u to o čemu smo mi danas ovdje raspravljali. Jer kao što sam vam i jutros rekla otišli ste vi, pa i mnogi drugi zastupnici koji su danas ovdje raspravljali u sasvim nekom krivom, apsolutno krivom smjeru. Zato postoji Poslovnik da se držimo teme. Vi kao što sam vam rekla ste dugogodišnji zastupnik i sigurno to jako, jako dobro znate. Bilo bi dobro da ste barem evo sada na kraju u završnoj riječi malo više držali se teme, nego što je to bilo tijekom cijeloga danas. Bilo bi dobro da se svi držimo Poslovnika, a da vi novim zastupnicima budete primjer. Žao mi je, doista mi je žao što evo ovako nakon cijeloga dana doista mislim da naša javnost neće znati o čemu smo mi danas ovdje govorili. A što se tiče strateški važnih pitanja o kojima ste vi danas ovdje govorili INA, HEP itd. ne morate za to brinuti. ljudi koji su na vlast i HDZ-e i Most sasvim sigurno su dovoljno sposobni da će se znati dogovoriti odnosno da će pravilno odlučiti o strateški važnim pitanjima. Hvala vam. Zahvaljujem. Odgovor na repliku zastupnik Maras. da je situacija kada se govori dovela do toga da se prekine sjednica. To je vrlo važna poruka da se vidi da neujednačenost vođenja sjednica Hrvatskoga sabora može dovesti do ekscesa kada se saborskim zastupnicima neda govoriti. Znači, to je jedna poruka koja ima ja bih rekao nad temom veliki značaj i možda u budućnosti ćemo zbog ove situacije danas imati drukčiju praksu koja neće dovoditi do takvih situacija. Znači, ako se to desi, već je to neka korist. Drugo, siguran sam da ljudi koji su danas slušali su čuli poruku koju sam ja htio poslati da se ljudi koji su u koaliciji međusobno optužuju. Znači, jedni da su klevetnici, drugi da su kriminalci. Znači, to je također vrlo bitna poruka koja je meni bila da to ljudi danas čuju. I treće, nisam siguran da vam je teza dobra da se ne moram brinuti što se tiče INA-e, jer HDZ-e ima znanja i bit će sve u redu. 2007. godine isto je bio HDZ-e u poziciji i 2009. smo imali ugovor kakav smo imali. Sanader ga je dobio. Bili smo i vi i ja zastupnici u Saboru. Znamo kako je to išlo. Na kraju smo imali i povjerenstvo. I zbog toga sam malo emotivniji što se INA-e tiče jer puno prije gospodina Bulja, znači 5 godina prije gospodina Bulja sam ja inicirao istražno povjerenstvo na kojem je premijer Sanader odgovarao na pitanja oko tih svih stvari koje se danas pokazuju aktualne i koja su pitanje arbitraže. Tako da nemojte imati toliko povjerenja

Prije nego završimo danas sa plenarnom sjednicom ja ću morati upozoriti da ću se ja osobito striktno pridržavati Poslovnika. To sam već nekoliko puta najavio. Mislim da je dovoljno vremena prošlo i mislim da to javnost treba znati i na ovakav način i u trenutku kada to govorim zastupnicima. Molio bih da unutarnju raspravu obavite izvan sabornici, poštovani i cijenjeni zastupnici. Mislim da je 3 mjeseca sasvim dovoljno da se saborski zastupnici upoznaju s Poslovnikom. Isto tako da znaju da se treba držati teme. Molio bih također saborske zastupnike, a to je bilo prije možda 10 minuta i budući da je cijeli ovakav dan bio nisam opominjao, ali opomenut ću kada se replika ne upućuje osobi kojoj bi se trebala uputiti nego nekoj drugoj osobi ali na to ću također upozoravati i naravno da ću se koristiti Poslovnikom. Ja bih vas zaista molio sve vas i one nažalost koji danas nisu tu, u ovom trenutku nisu tu da budu spremni na to. Ja se nadam da neću morati koristiti mjere koje su koristili neki drugi ali bude li potrebno koristit ću ih. Time završavamo današnji rad. Nastavak sjednice je u srijedu. Zaključujem raspravu. 25. siječnja nastavljamo u 9,30 sati s točkom 6. dnevnog reda – Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 67.